tatt sete. Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete: For Hedmark: Yngve Sætre For Rogaland: Marte Eide Klovning og Dagny Sunnanå Hausken

nr. 18): Som saksordfører er det ganske uvanlig å kunne presentere et forlik alle partiene på Stortinget står bak. Alle partiene på Stortinget er enige om hvordan Forsvaret skal utvikles de neste tolv årene og videre. Enigheten er historisk, og det understrekes av at hele komiteen står bak samtlige merknader i innstillinga og alle vedtakene. Vi har rett og slett skrevet oss sammen om alt. Jeg vil takke komiteen og alle partiene på Stortinget for å ha bidratt til denne enigheten og for at vi har hatt en god og konstruktiv tone i forhandlingene. Jeg mener alle partier fortjener anerkjennelse for å ha lagt større vekt på ansvaret vi som politikere har i fellesskap for å styrke forsvarsevnen, enn på sine primærstandpunkter. Jeg vil samtidig gi anerkjennelse til regjeringa, som også har strukket seg. Alle partiene har gitt og tatt, og alle har fått gjennomslag. Høyre har helt fra forsvarskommisjonen la fram sin rapport i mai 2023, vært helt klar på at vi ønsket et bredt og forpliktende forlik om langtidsplanen, som må kunne stå seg gjennom skiftende politiske flertall og regjeringer. Det har vi oppnådd.

Konflikter som har sitt opphav helt andre steder, kan spres til Norges nærområder. Geografisk avstand er ikke lenger det samme som trygghet. Sist, men ikke minst: Enkeltepisoder og misforståelser kan komme ut av kontroll og bli reelle trusler. Både forsvarskommisjonen, totalberedskapskommisjonen, forsvarssjefens fagmilitære råd og Nasjonal sikkerhetsmyndighets sikkerhetsfaglige råd er entydige i sine analyser. Russlands fullskala angrep på Ukraina er den største og mest definerende enkeltendringen i Norges sikkerhetspolitiske omgivelser etter den kalde krigens slutt. Det er krig i Europa. For det andre er Russland den dimensjonerende faktoren for Norges forsvar, og Russlands angrepskriger viser tydelig hvordan landet kan utgjøre en alvorlig trussel mot både norsk og transatlantisk sikkerhet. For det tredje er det ingenting som tilsier at denne situasjonen vil bedre seg i overskuelig framtid. Vi må for det fjerde forvente stor grad av uforutsigbarhet og et farligere Russland. For det femte bruker Russland hele spekteret av statens virkemidler for å oppnå sine mål. Spionasje, sabotasje, påvirkningsoperasjoner og destabilisering – de er alle viktige deler av trusselbildet mot Norge. Komiteen peker også på at konflikt under terskelen for NATOs artikkel 5 er et høyst relevant scenario, og at den videre utviklingen og styrkingen av Forsvaret må innrettes mot å kunne håndtere denne typen trusler. trusler. Den sikkerhetspolitiske situasjonen vi opplever nå, er den nye normalen og vil forbli den nye normalen. Vi kommer ikke tilbake til den normalen vi kjente før. Det må vi ta konsekvensen av på alle nivåer. Usikkerhet og uforutsigbarhet er ikke forbigående fenomener, men noe vi må forholde oss til som en del av vår og alliertes sikkerhetspolitiske hverdag. Negative utviklingstrekk vil kunne komme raskere og oftere enn før. Et bilde på dette er hvordan Sverige og Finland nå har blitt medlemmer av NATO, men Sveriges og Finlands inntreden i NATO skjer ikke i et vakuum. De modige og raske politiske beslutningene våre to naboland tok, er en direkte følge av Russlands brutale angrep på Ukraina. For norsk og alliert sikkerhet er det et klart gode å ha Sverige og Finland med. Regionalt blir vi ett operasjonsområde som kan jobbe sømløst for å ivareta sikkerheten fordi vi nå har felles forsvarsplaner og felles sikkerhetsgaranti, og det ligger et enormt potensial i at vi til sammen har betydelige kapasiteter i alle domener. Men svensk og finsk NATO-medlemskap har også en annen side. NATO og EU har de siste ti årene fått en god arbeidsdeling som gjør at de utfyller hverandre og har virkemidler for ulike typer kriser. NATO er vårt sikkerhetspolitiske ankerfeste, men som regjeringa skriver i budsjettproposisjonen: Utviklingen i EU på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området utfyller NATO og bidrar til transatlantisk samarbeid. I redegjørelsen om viktige EU- og EØS-saker i april sa utenriksministeren: «Norges medlemskap i NATO er fundamentet for norsk sikkerhet og forsvar. I tillegg har samarbeidet med EU blitt stadig viktigere. Dette handler ikke om EU eller NATO, men om å styrke begge samtidig.» Norge er nå det eneste landet bortsett fra Island i nordisk-baltisk krets som ikke er medlem i både NATO og EU. Utenriksministeren sa det egentlig ganske tydelig i Stortingets europautvalg i går: Mye av det europeiske samarbeidet i NATO skjer nå i EU. Det Det kan bli en betydelig utfordring for Norge å stå utenfor EU også på dette området. I langtidsplanen og forliket legges det opp til at alle deler av Forsvaret vil styrkes med mer personell og nytt materiell og økte budsjetter til drift og vedlikehold. For Høyre er det viktig at Forsvaret får et solid løft både nå og i årene framover. Denne langtidsplanen bygger på de styrkingene og veivalgene som ligger i den forrige og den inneværende langtidsplanen. De representerte et tydelig taktskifte fra tida etter slutten av den kalde krigen, der det var realnedgang i forsvarsbudsjettene fram til midten av 2010-tallet. Det var et taktskifte til en helt nødvendig satsing. I perioden 2013–2021 under Solberg-regjeringas tid økte forsvarsbudsjettene med over 36 pst., men det betydde ikke at satsingen var i mål. Det er omfattende, tidkrevende og komplekse prosesser som ligger bak både personelloppbygging og materiellinvesteringer, og den ytterligere dramatiske omdreiningen i vår sikkerhetspolitiske situasjon i 2022 gjorde det helt nødvendig med en betydelig opptrapping utover det. Selv om mye av fokus i dag er på det som skal skje av store investeringer i årene som kommer, mener jeg det er like viktig å fokusere på å få det Forsvaret vi har, til å fungere. Det er lett å få oppmerksomhet for å anskaffe nytt materiell, og det er ikke alltid like lett å få oppmerksomhet om det man ikke ser, nemlig selve grunnmuren. Engasjementet de neste årene må være like stort for driftsmidler, reservedeler og vedlikehold som for bygging av nye fregatter. For Høyre er det i den sammenheng veldig viktig at regjeringa i langtidsplanen viderefører to avgjørende tiltak vi innførte i vår regjeringstid. Det ene er at budsjettene skal inneholde den forsvarsspesifikke kostnadsveksten, slik at ikke kjøpekraften tapes hvert år, og det andre er valutakompensasjon i store investeringsprosjekter. Partiene vil i sine innlegg vektlegge ulike deler av enigheten, men la meg trekke fram noen av hovedpunktene. Personellopptrappingen er den enkeltstående, mest kritiske faktoren for gjennomføringen av planen. Faller det, så faller mye av planen. Derfor gir forliket anvisning på at det skal iverksettes konkrete tiltak for å rekruttere, beholde og re-rekruttere tilstrekkelig personell og kompetanse til Forsvarets struktur. Ikke minst er pensjon en viktig del av dette. I forhandlingene var elementer som gir ytterligere styrket forsvarsevne og beskyttelse, helt sentrale for Høyre. Langtidsplanen inneholder en viktig satsing på luftvern. Forliket innebærer at vi får på plass langtrekkende luftvern til ytterligere et geografisk område for å legge til rette for permanent beskyttelse av det sentrale østlandsområdet, inkludert Oslo. Det er et tydelig bilde på hvordan trusselbildet ser ut. Det er nødvendig å kunne beskytte sentrale samfunnsinstitusjoner og befolkningstette områder mot ballistiske missiler. I 2017 besluttet Solberg-regjeringa å anskaffe fire nye ubåter i samarbeid med Tyskland, som nå er i produksjon. I langtidsplanen foreslås det å ta ut opsjonen på den femte ubåten, og i forliket går vi inn for å ta ut opsjonen også på den sjette ubåten. Det har å gjøre med våre enorme havområder og vårt enorme ansvar, og det at vi da med seks ubåter kan patruljere nokså kontinuerlig med flere ubåter, er avgjørende både for situasjonsforståelse, suverenitetshevdelse og alliert støtte. støtte. Det skal brukes veldig mye penger på Forsvaret de neste årene, og store penger må brukes ansvarlig. Derfor innfører vi – og det er et viktig moment for Høyre – en ny ordning for en årlig rapportering til Stortinget om status, framdrift, utfordringer og risiko ved gjennomføringen av sentrale områder i langtidsplanen gjennom hele planens varighet. Det dreier seg både om personellopptrapping, styring og ledelse, gjennomføring av store materiellinvesteringsprosjekter og ikke minst bygg og anlegg. Det skal rapporteres årlig til Stortinget, og Stortinget skal debattere saken. saken. Nå begynner den utfordrende jobben for forsvarssektoren og departementet. Å gjennomføre denne planen kommer ikke bare til å kreve at partiene på Stortinget følger opp den økonomiske opptrappingsplanen vi i fellesskap har forpliktet oss til. Det kommer også til å kreve tett kontroll og oppfølging av sektoren – den sektoren som nå skal forvalte svært store midler, få mer ansvar, gjennomføre en betydelig omlegging av styringsstrukturen og samtidig levere situasjonsforståelse, suverenitetshevdelse og operativ evne for Norge og våre allierte. allierte. Høyre er fornøyd med forhandlingsresultatet, og vi er glad for at vi har fått til et bredt og forpliktende forlik. For oss har det vært avgjørende å få styrket det Forsvaret vi har i dag, og å peke ut en retning framover.

for Norges trygghet – Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036. Det er en historisk plan som innebærer et betydelig løft for forsvarssektoren de neste tolv årene, en plan som skal få dagens forsvar til å virke, samtidig som vi styrker den nasjonale egenevnen i alle domener. Den 4. juni var alle partiene som er representert på Stortinget, samlet i vandrehallen for å kunngjøre full enighet om langtidsplanen for Forsvaret de neste tolv årene. Også det er historisk. Et godt og ambisiøst forsvarsløft fra regjeringen var blitt diskutert og forhandlet om i komiteen, til det bedre,

mot 2036. Veien fram mot regjeringens langtidsplan og enigheten som partiene i Stortinget har kommet fram til, har et dramatisk bakteppe og mange grundige utredninger og anbefalinger. Etter den kalde krigens slutt, murens fall og oppløsningen av både Warszawapakten og Sovjetunionen var Europa preget av tanken og håpet om den evige europeiske fred. Norge, som mange andre land, bygde ned sitt forsvar. Vi kan litt forenklet si at i de siste godt og vel 30 årene har vi bygd ned Forsvaret, tatt ut fredsgevinsten og prioritert andre områder. Russlands fullskala invasjon av Ukraina 24. februar 2022 satte en brutal stopper for denne tankegangen, og det ble innledet en ny epoke i internasjonal politikk. Det gjør at vi nå står ved et sikkerhetspolitisk tidsskille. Vi må regne med å leve med et farligere og mer uforutsigbart Russland i mange år framover, og vårt forhold til vår nabo i øst vil bli krevende i lang tid. Det vil være definerende for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Selv om alle håpet på at krigen i Ukraina skulle unngås, var det ikke fullstendig overraskende. Signaler om at noe kunne skje, var gitt for flere år siden. Derfor gir jeg honnør til dagens regjering, som tar situasjonen på reelt alvor. Stortinget og regjeringen har fått mange gode utredninger og anbefalinger. Vi har forsvarskommisjonen, totalberedskapskommisjonen, forsvarssjefens fagmilitære råd og Nasjonal sikkerhetsmyndighets sikkerhetsfaglige råd, og det gir et solid grunnlag for å vedta den beste forsvarspolitikken i denne salen. Planen innebærer en kraftig satsing på Forsvaret i årene som kommer, men for å lykkes med det må flere tiltak gjennomføres samtidig. Vi må ta tak i kritiske mangler i dagens forsvar. Forsvaret og andre saker må ivaretas og utvides, ikke bare til dagens forsvar, men til et forsvar som skal vokse betydelig. Vi må øke utdanningskapasiteten for å møte behovet for flere folk, vi må sette av nok midler til å fylle opp beredskapslagrene med materiell og ammunisjon, og vi må prioritere IKTsatsinger og cyberdomenet. cyberdomenet. Langtidsplanen legger opp til en videreutvikling av Hæren. Volum, kampkraft, utvikling og beskyttelsesevne skal økes og forsterkes. Hæren skal utvides fra én til tre brigader, Brigade Nord, Finnmarksbrigaden og Brigade Sør. Brigade Nord skal fullføres som tung infanteribrigade, med fire mekaniserte bataljoner og støtteavdelinger, og vi innfrir da et av NATOs prioriterte kapabilitetsmål for Norge. Brigade Sør blir en reservistbasert brigade. Oppbygging av Hærens luftvern, innføring av nye artilleriskyts og anskaffelse av langtrekkende presisjonsvåpen vil øke Hærens operative evne betydelig og styrke Forsvarets evne til å bekjempe mål på lange avstander. Heimevernet skal styrkes gjennom økt volum, utrustning og kampkraft. Antallet heimevernssoldater vil økes fra 40 500 til 45 000, fordelt på ledelse, heimevernsområder og innsatsstyrker, for å styrke tilstedeværelse og forankre lokal kunnskap. Et tolvte heimevernsdistrikt etableres i Agder, og antallet innsatsstyrker økes. Styrkingen av Heimevernet prioriterer særlig evnen til å beskytte objekter langs kysten, operasjoner i Finnmark samt alliert mottak og framføring. Luftforsvaret vil fullføre innfasingen av F-35-kampfly og maritime patruljefly. Det vil avsettes betydelige midler til videre oppgradering av både F-35 og P-8. I tillegg kommer anskaffelse av mer våpen, slik at luftmakten er bedre i stand til å samvirke med allierte og holde tritt med trusselutviklingen. Vi styrker også evnen til kontroll av luftrommet gjennom anskaffelse av nye luftovervåkningsradarer. Forsvarets helikopterkapasitet vil bli styrket betydelig med nye helikoptre til Kystvakten, det vil bli anskaffet et antall helikoptre til Hæren og spesialstyrkene, og i tillegg anskaffes nye helikoptre for maritim krigføring i forbindelse med anskaffelsen av nye fregatter. Antallet NASAMS luftvernbatterier økes fra tre til seks. Etter forhandlingene vil det anskaffes ett til langtrekkende luftvern, slik at vi nå kan anskaffe to av dem. Det ene skal beskytte det sentrale østlandsområdet. Andøya flystasjon skal videreføres og videreutvikles for å ivareta satsingen på droner og romvirksomhet. Andøya vil bli base for en ny avdeling for langtrekkende droner i Forsvaret. I tillegg skal evnen til alliert mottak styrkes. Andøya er et område av økende militærstrategisk betydning for Norge og NATO. Norge og NATO. Satsingen i denne langtidsplanen er den største satsingen i utviklingen av framtidens sjøforsvar. Sjøforsva ret skal styrkes betydelig gjennom fornying av store deler av strukturen i årene som kommer. Det vil bli anskaffet fem nye fregatter, og Forsvaret skal utvikle en standardisert fartøysklasse, en stor havgående utgave og en mindre, kystnær utgave. Fartøyene skal utvikles for å løse Kystvaktens og Marinens oppgaver. Det vil bli anskaffet totalt 28 standardiserte fartøyer til Sjøforsvaret. Anskaffelsen av nye standardiserte fartøyer er en stor mulighet til å styrke og videreutvikle nasjonal kompetanse og beredskap i det maritime domenet. Det er et ønske fra både regjeringen og komiteen at mye av aktiviteten skal skje i Norge. Regjeringen foreslo at det skulle anskaffes fem nye ubåter, med opsjon på en sjette. Som resultat av gode forhandlinger blir det nå vedtatt at vi skal ha seks nye ubåter. verdenskrig førte til erkjennelsen av at vi ikke kunne utkjempe neste krig alene. NATO har derfor siden 1949 vært en bærebjelke i norsk sikkerhetspolitikk. Alliert støtte i krise og krig er avgjørende for norsk sikkerhet, og derfor vil man tilrettelegge for alliert øving og trening og mottak av allierte styrker. Nå som Norden er samlet innenfor NATO, skal forsvarssamarbeidet videreutvikles innenfor rammen av NATO, og det blir mer nordisk forsvarssamarbeid i tiden framover. Med Finland og Sverige blir det viktig å videreutvikle samarbeidet om forsvar på Nordkalotten og mottak, forflytninger og understøttelse av allierte forsterkninger. For å lykkes med denne nye langtidsplanen må vi ha hele samfunnet med oss. Det sivile samfunnet må være beredt på å yte støtte til militær innsats i krise og krig, og derfor vil vi måtte videreutvikle et totalforsvar som skal være forberedt på krig og mer aktivt i det daglige. Det er behov for å tilrettelegge ytterligere for at næringslivet kan yte støtte til militær innsats i hele krisespekteret, og forsvarssektoren må styrke samarbeidet med næringslivet. Det som skal fungere i krig, må også fungere i fredstid. fredstid. Forsvarets viktigste ressurs er folk. Uten dyktige og kompetente ansatte trenger vi ikke investere i nytt materiell. Forsvarsløftet vil kreve en forsterket innsats for å rekruttere, rerekruttere og beholde personell. En forutsetning for å lykkes med dette er godt partssamarbeid. Forsvarssektoren må ha gode lønns- og insentivsystemer. De ansatte må ha en mer forutsigbar arbeidshverdag, og man må ha gode virkemidler for geografisk mobilitet for å gjøre sektoren mer fleksibel og attraktiv som arbeidsplass i hele landet. I tillegg har vi nå gitt en tydelig retning for bedre pensjon til dem som jobber i Forsvaret, og det har i lang tid vært viktig for Arbeiderpartiet. I dag står alle partiene på Stortinget sammen

Det er et sterkt signal til Forsvaret og folkene som jobber der, om at vi skal satse på dem framover. Vel så viktig er det et sterkt signal om at vi prioriterer tryggheten, det er et sterkt signal til trusselaktører om at vi i Norge står samlet i forsvaret av vår frihet, vår trygghet og vår suverenitet. Gjennom langtidsplanen skal vi satse bredt på Forsvaret i alle grener og i hele landet. Arbeiderpartiet prioriterer vår trygghet og vår sikkerhet – by og land, hele Norge.

[10:24:24]: Forsvarsløftet er todelt. Med ny langtidsplan for forsvarssektoren rigges det for det største løftet for Forsvaret på over 30 år. Samtidig er planen et løfte til folket om å ivareta vår felles trygghet for framtiden. De føringene som nå vedtas, gir et godt økonomisk grunnlag og ikke minst en forutsigbarhet som kreves for så raskt som mulig å bygge opp et forsvar som over lang tid er bygget ned. ned. Det er likevel viktig å presisere at med det norske forsvaret har vi et godt utgangspunkt, der vi i stor grad kan bygge på fagmiljøer, våpensystemer og avdelinger som eksisterer fra før. Vi må likevel raskt fornye oss og bygge et forsvar med større volum og mer spisset beredskap. Dette er svært krevende og medfører en formidabel innsats fra alle Forsvarets ansatte, og ikke minst krever det at vi har politikere som styrer med en stødig hånd for å skape den forutsigbarheten som er nødvendig. Styring, god ledelse, en effektiv organisasjon og god resultatoppnåelse vil være avgjørende for å rekruttere og beholde folk i Forsvaret. Regjeringen la i april fram en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Nå har regjeringen, med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, fått Stortinget med seg på samtlige deler av planen og gjennom arbeidet i Stortinget forsterket satsingen og forbedret ytelsene til Forsvaret. Dette er historisk. Alle partiene på Stortinget stiller seg bak en omfattende forsvarssatsing. Det har vært gode samtaler, diskusjoner og forhandlinger med alle partier, og jeg er stolt over hva vi nå har klart å få til sammen. Gjennom et bredt forlik sikrer komiteen en langsiktig forpliktelse fra alle partier om å styrke Norges forsvarsevne de neste årene. Enigheten betyr at det skal brukes 611 mrd. kr mer på forsvar av Norge de neste tolv årene, til sammen 1 635 mrd. kr som skal brukes på Forsvaret i perioden. Det forplikter. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon viser behovet for å ta grep som styrker operativ evne på kort, mellomlang og lang sikt. Våre sikkerhetspolitiske omgivelser er varig endret. Krig i Europa, Midtøsten og Afrika samt tilspisset global konkurranse om militær, politisk, økonomisk og teknologisk makt legger føringer for både innenriks og utenrikspolitiske prioriteringer. prioriteringer. Siden 1949 har NATO vært bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. Norge har et medansvar for å forme og utvikle NATO. NATOs 2-prosentmål er på plass allerede i inneværende år. I løpet av perioden vil vi være tett oppimot 3 Langtidsplanen styrker vårt nasjonale forsvar og sender et viktig signal til våre allierte. Med Sverige og Finland som nye medlemmer i NATO skal det nordiske samarbeidet styrkes. styrkes. Det nordiske samarbeidet vil være sentralt når nye forsvarsplaner skal operasjonaliseres, og er et resultat av alvoret som siger innover oss. Når Finland, med Russland som nærmeste nabo, nå velger NATO som sikkerhetsplattform, er det et tydelig og konkret bilde på den alvorlige situasjonen i Europa. Alliert tilstedeværelse og mottak av allierte er avgjørende for norsk sikkerhet. Det er samtidig viktig at det norske forsvaret har flere bein å stå på. Senterpartiet i regjering er opptatt av trygghet i hele Norge og nasjonal kontroll. Dette innebærer at regjeringen skal sikre et styrket nasjonalt forsvar og en helhetlig tilnærming til nasjonal sikkerhet, inkludert en styrking av evnen til å tenke strategisk, langsiktig og på tvers av sektorer. Kort tid etter at Senterpartiet gikk inn i regjering, og før Russlands invasjon av Ukraina, ble det satt ned en forsvarskommisjon og en totalberedskapskommisjon. Målet var å vurdere Norges sikkerhetspolitiske utfordringer og samlede beredskapsressurser, for så å gjøre målrettede tiltak.

Føringene er og har vært grunnlaget for Forsvarsløftet og dagens vedtak, som legger grunnlaget for Forsvaret i mange tiår framover. Det er et beredskapsmessig paradigmeskifte i det norske samfunnet. Det Stortinget enstemmig vedtar i ettermiddag, vil være viktig og førende for den totale beredskapsplanleggingen i hele Norge. Norge. Trygghet krever nasjonal kontroll og ikke minst at beredskap blir en del av hverdagen på en helt annen måte enn før. Alle må føle at de er med og bidrar. For å lykkes med tryggingen av hele landet må Forsvaret i vesentlig større grad enn de siste årene ses i sammenheng med den nasjonale totalberedskapen og samfunnssikkerheten. Derfor er Senterpartiets satsing på politi, sykehus, brann og redning over hele landet også en del av samfunnssikkerheten som skal trygge Norge i tiden framover. For å lykkes med dette kreves det et distriktsløft som sikrer tilgang til folk og ressurser der Forsvaret og annen beredskap nå skal bygges opp.

For å styrke et forsvar som over tid er blitt rustet ned, er det helt avgjørende at grunnmuren bygges opp. Derfor prioriterer regjeringen et betydelig personell- og kompetanseløft. Fram mot 2036 legger regjeringen opp til om lag 4 600 flere vernepliktige, 13 700 flere reservister og 4 600 flere ansatte. Grepene vi tar, tilrettelegger for raskere og større vekst i Forsvaret. Det innebærer en styrking av landmakten, fornying av kapasiteter i Sjøforsvaret, mer luftvern og mer midler til Forsvarets eiendom, bygg og anlegg. og anlegg. Forsvaret må ha evne til å beskytte Norge mot angrep på både militære og sivile mål. Dette innebærer evnen til å beskytte viktig militær og sivil infrastruktur mot angrep fra kryssermissiler, kortrekkende ballistiske missiler og ubemannede systemer. Kampfly, droner, fregatter og ubåter bidrar samlet til å beskytte både militære og sivile mål mot angrep fra luften. Andøya blir helt sentral i forbindelse med utvikling av en ny dronestrategi. Den sikkerhetspolitiske situasjonen og utvikling innen missil- og våpenteknologi gjør en betydelig satsing på bakkebasert luftvern til en sentral del av Forsvarsløftet. Det er politisk enighet mellom partiene om at man må skaffe ytterligere et langtrekkende luftvern, også utover regjeringens forslag, med mål om å kunne gi bedre beskyttelse til sivilbefolkningen. Anskaffelsen av ytterligere langtrekkende luftvern vil kunne legge til rette for permanent beskyttelse av det sentrale østlandsområdet, inkludert hovedstaden.

Gjennom forhandlinger på Stortinget ble det også besluttet å utløse opsjon på ytterligere en ubåt, slik at vi anskaffer totalt seks nye ubåter – en klok beslutning som gir økt handlefrihet for en svært viktig strategisk kapasitet, både nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Samtidig gjennomføres en kraftig styrking av Hæren og Heimevernet med mer kampkraft. Hæren utvikles fra én til tre brigader, én i Finnmark, én i Troms, og én ny Brigade Sør. Den styrkes også med langtrekkende presisjonsild, flere kampvogner, luftvern og helikoptre til Hæren og spesialstyrkene. Heimevernet økes til totalt 45 000 soldater. Heimevernet med sitt territorielle ansvar er fotavtrykket i hele Norge og styrkes med flere soldater, nye kapasiteter for panserbekjempelse og bærbart luftvern samt mer trening og øving. At hvert HV-område nå tilføres et ekstraverv for å støtte områdesjefene er også et viktig grep for å styrke planlegging og gjennomføring av årets trening og ledelse av operasjoner. Antall heimevernsdistrikter økes til tolv ved å gjenopprette Agder HV-07, samtidig som det etableres en ny innsatsstyrke særlig dedikert til operasjoner i Finnmark, med utgangspunkt i HV-02, og to nye innsatsstyrker i henholdsvis HV-09 og HV-12 for å ivareta operasjoner langs kysten. Gjennom lokal kunnskap og tilstedeværelse i hele landet er Heimevernet viktig for å hevde norsk suverenitet og forsvare norsk territorium. I tillegg er Heimevernet en veldig gripbar ressurs som vi kan bruke på mange andre områder, noe som vi ser klart og tydelig i den støtten som vi nå gir til Ukraina i deres kamp. deres kamp. Å sikre tryggheten for innbyggerne i det langstrakte landet vårt vil alltid være vår viktigste prioritet. Vi i Senterpartiet er glad for at et samlet storting stiller seg bak samtlige punkter i regjeringens forslag til langtidsplan.

[10:34:46]: Forli- ket vi skal vedta i dag, vil gi Forsvaret betydelig mer kampkraft og forsvarsevne. Langtidsplanen går over 12 år, og satsingen vil bety at Norge – alt annet likt – vil bruke mer enn 3 pst. av BNP på forsvar i 2036. Jeg skal ikke helle malurt i begeret, men vi må ikke glemme at Forsvaret ikke blir en tøddel bedre av ord, planer og vedtak. Den eneste måten å gjøre Forsvaret bedre og sterkere på, er å gjennomføre de planene vi vedtar, og det har vi ikke alltid gjort tidligere. Den oppgaven tilligger ulike regjeringer, forsvarssjefen og Forsvarets underliggende etater. Norge var et av NATO-landene som foretok en omfattende militær opprustning under hele den kalde krigen. Murens fall førte Europa fra kald krig og militær opprustning til fredsoptimisme. Sovjetunionen ble oppløst, og Warszawapakten ble nedlagt. Dette førte til nasjonal selvstendighet for en rekke land i Øst-Europa, og med årene ble mange av disse landene innlemmet i NATO. Den dype freden fikk en brå slutt. Russlands fullskalainvasjon av nabolandet Ukraina den 24. februar 2022 endret premissene for samarbeidet i Europa. Den russiske bjørnen var igjen blitt en slagbjørn. Dette bakteppet er helt vesentlig for å forstå hvorfor hele det politiske Norge i dag ønsker å styrke vårt nasjonale forsvar vesentlig. Dagens forsvar har over tid gradvis blitt bygget ned og svarer ikke på vår tids nye spenninger og sikkerhetsutfordringer. Vi tok ut fredsdividenden og gjorde Chamberlains ord til våre. Implementeringen av fremlagte forslag i langtidsplanen vil endre dette og øke Norges kampkraft. Det vil være et solid løft. Alt dette ble tatt opp i forsvarskommisjonens rapport. Konklusjonene og anbefalingene i rapporten er tydelige på at den dramatisk forverrede sikkerhetssituasjonen etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina krever styrket nasjonal beredskap og operativ evne, og det haster. i Forsvaret og andre saker Russlands nye aggresjon og blir derfor helt avgjørende for komiteens arbeid og – vil jeg anta – for regjeringen. Forsvarssjefens fagmilitære råd forsterket forsvarskommisjonens konklusjoner og anbefalinger, og rapporten fra totalberedskapskommisjonen vil vise hvordan den sivile og militære beredskapen henger sammen. Men det er også flere andre forhold som har bidratt til forsvarspolitisk nytenkning. Vi ser økt sikkerhetspolitisk spenning og polarisering i Europa. Sverige og Finland er blitt medlemmer i NATO og har skapt en ny nordisk dimensjon, og vi erfarer en gryende splittelse i USA, hvor den betingelsesløse forpliktelsen til å forsvare Europa ikke er like tydelig. nettopp derfor det er viktig at Norge gir USA tillatelse til å opprette såkalte omforente områder, eller baser, som kanskje er en bedre definisjon. Permanent amerikansk tilstedeværelse forplikter begge veier. Norge stiller territorier til disposisjon, og amerikanske soldater vil kunne være raskt klare til kamp dersom Russland skulle velge å utfordre oss eller andre NATO-land i nærheten. Men det reduserer ikke behovet for å legge til rette for allierte mottak. Norge oppfattes fremdeles som NATO i nord, og vi er samtidig det landet som allierte styrker vil ankomme dersom NATO-land lenger sør trenger militær hjelp. Allierte mottak inkluderer mulighet for beskyttelse av fartøyer og vedlikehold av ubåter beskyttet i fjell. Som vi påpeker i forliket, er det ofte slik at Forsvaret ikke alltid trenger å eie. Leie vil gjøre alt tilgjengelig og klart den dagen man har behov for det. i langtidsplanen er naturlig nok styrking av vårt eget forsvar. Det er vår plikt. Men det er viktig å minne om at Norges forsvar er basert på vårt medlemskap i NATO og det kollektive prinsippet om at et angrep på et av alliansens 32 medlemsland er å anse som et angrep på alle. Komiteen hadde fra dag én et mål om å utarbeide et bredt forlik. Alle hadde forståelsen av at det hastet. Det satt litt langt inne for regjeringen å endre fremlagt plan, men jeg tror vi alle er enige om at komiteen kollektivt har gjort regjeringens ambisiøse plan litt bedre. forliket er forsikringspremien noe større, men sett i forhold til den økte premien er det liten tvil om at vi har fått mye sikkerhet for pengene. Kasko er det imidlertid ikke. En ekstra ubåt utover regjeringens fire – pluss én, som er inkludert i opsjonen – vil bedre vår evne til å hevde vår suverenitet betydelig, ikke minst i nord. Hvorvidt det er tilstrekkelig avskrekkende, kan nok betviles, men samtidig er det slik at med fregattenes antiubåtkapasitet vil totaliteten bli vesentlig bedre enn i dag. Forliket har gitt et enda tydeligere fokus på luftvern. Vedtaket vi fatter i dag om et ytterligere langtrekkende luftvernsystem for å beskytte hovedstaden og landets sentrale institusjoner, inkludert det sentrale østlandsområdet, er nærmest ordrett hentet fra forsvarskommisjonens rapport, hvor det står: «Forsvarskommisjonen mener norske myndigheter bør ha planer for å kunne forsvare norske kampflybaser, sentrale havner for alliert mottak, landets øverste myndigheter i Oslo og maritime baser og store befolkningssentra Komiteen er enig om at Ukraina bedriver en legitim og nødvendig forsvarskamp, og at Ukrainas forsvarskrig i realiteten også er en krig de kjemper på vegne av oss. Men å støtte en legitim forsvarskrig gjøres ikke med fromme ønsker. Det gjøres med våpen. Derfor er det positivt at samtlige partier har forstått at en nasjonal, høyteknologisk forsvarsindustri i seg selv kan være mer avskrekkende enn våpnene den produserer. Pasifisme har ingen avskrekkende effekt på noen, og vi må derfor forholde oss til realiteter, ikke illusjoner. Høyteknologiske arbeidsplasser med fokus på forsvar gjør at flere direkte og indirekte blir påminnet om hvor viktig et sterkt forsvar er for landet vårt. Forsvarsindustrien er også viktig for totaliteten av teknologiutviklingen. Vårt samarbeid med Europa er særdeles viktig, ikke minst med Det europeiske forsvarsfondet. Vi må samarbeide med Europa og ikke bare drive alene. Undersystemer til store systemer gjør at alt henger sammen med alt, og komponentproduksjon kan være vel så viktig som systemproduksjon. Et utvidet samspill mellom industrien og Forsvaret vil påvirke hvordan folk flest forholder seg til Forsvaret. Det er altså ikke noe noen andre driver med. Det angår oss alle. Totalforsvaret er en påminnelse om nettopp det. Ukraina trenger minst 600 000 artillerigranater i måneden, og norske Nammo er en av tre bedrifter i hele Europa som produserer artillerigranater og rakettmotorer. Da er det vår plikt å legge til rette for at produksjonen øker. Det samme gjelder produksjonen av luftvernsystemet NASAMS på Kongsberg, som har skapt en ny dynamikk i hvordan komiteen tenker om Forsvaret. Den maritime satsingen i langtidsplanen er en mulighet til å videreutvikle og styrke norsk maritim industri og anskaffelsen av alle de kystnære, standardiserte fartøyene, som bør produseres i Norge. Det betyr at de store pengene vi nå skal bruke på forsvar, vil gi økt aktivitet ved norske verft og maritim teknologiutvikling, og det vil også gi Norge betydelige inntekter. Ellers var det gledelig å lese i nyhetene i dag at statsråden var ute og at 37 av 54 stridsvogner nå skal produseres i Norge – iallfall sammensettes i Norge – at vedlikehold skal foretas i Norge, og at det kan bli en hub for andre stridsvogner i andre nordiske land. Det er veldig positivt.

Da må vi prioritere egen industri, vi må stille tydelige krav om gjenkjøp ved kjøp ute, og vi må bruke alle muligheter som ligger i lov om offentlige anskaffelser, med hjemmel i EØS-avtalens artikkel 123. Vi erfarer at EUs medlemsland hele tiden benytter seg av unntaksbestemmelser. Da må ikke vi bli mer katolske enn paven. Vi trenger jamennesker i FMA og i departementet. Britene bruker uttrykket «the proof of the pudding is in the eating». I denne sammenhengen betyr det at vedtatte planer ikke kan regnes som vellykkede før de er implementert og vi ser at de virker. Det er viktig å se Forsvarets utvikling i et langt perspektiv. Vekslende regjeringer har forholdt seg til det til enhver tid eksisterende trusselbildet, og det er i dag tverrpolitisk enighet om at Russlands fullskala krig mot Ukraina har endret alle premissene for forsvaret av Norge. Komiteen er enig i at det skal innføres en ny ordning med årlig rapportering til Stortinget om status, fremdrift, utfordring og risiko ved gjennomføring av langtidsplanen. Dersom vi skal unngå at planen blir en papirtiger, er det helt vesentlig at vi alle aksepterer at vi alle har et ansvar for at de omfattende satsingene som ligger i planen, blir gjennomført. Det betyr at forsvarspolitikken må komme høyere opp på den politiske agendaen, og at finansieringen må være på plass. Det innebærer at samtlige partier må finne penger i sine budsjetter, enten de er i posisjon eller opposisjon. Vi må stå fast i tolv år med oppdateringer underveis. underveis. Jeg ønsker å trekke følgende konklusjoner av komiteens forhandlinger: Vi er enige om at Forsvaret må rustes opp kraftig, og at det haster. Vi har alle hatt litt ulikt fokus underveis, men vi har alle hatt et ønske om og en vilje til å bli enige. Mange vil sikkert trekke den konklusjonen at Stortinget nå har en omforent forsvarspolitikk, og at vi nå kan fokusere på utenrikspolitiske spørsmål. Da har man misforstått hva et forlik om fremtidens forsvar reelt sett handler om. At vi er enige om Forsvarets struktur, dimensjon og hvor mye penger vi skal bruke, betyr ikke at vi er enige om den fremtidige bruken av Forsvaret. Det er det som er virkelig politikk. Konklusjonen jeg trekker, er at komiteens uenigheter nå er flyttet til utenrikspolitikken, og det inkluderer Norges fremtidige bruk av et styrket forsvar. Det bringer meg til den kanskje aller største utfordringen. Langtidsplanen peker nemlig på behovet for mer personell. Vi trenger flere soldater, flere befal, flere med operativ kunnskap og flere instruktører i ulike stillinger. I et velferdssamfunn kan vi ikke uten konkurranse finne de folkene det er behov for. Det er derfor viktig at langtidsplanen gjør soldatenes hverdag bedre, noe som forhåpentligvis vil bidra til større vilje til å flytte til steder hvor det er størst behov. Vi kan ikke alle bo i sør når vi trenger soldater i nord. Jeg er også glad for at forliket vil bidra til bedre pensjonsbetingelser for våre soldater. Uavhengig av økonomiske og andre tiltak for å styrke rekrutteringen, er det aller viktigste at dagens ungdom introduseres for Forsvaret og forstår hva vi faktisk kjemper for. Vi ser hvordan unge russiske menn blir sendt til Putins krig som kanonføde, og de forstår ikke engang hvorfor de er pålagt å drepe sitt nabofolk. Soldater som tvinges til fronten, skaper frustrasjon og dårligere krigere. Ukrainske soldater, derimot, forstår hva de forsvarer, og at deres vilje til å slåss er eksistensiell. har vi et felles ansvar for at prosessen med å styrke Forsvaret forankres i hele befolkningen. Vi kan ikke lenger være tilbakeskuende – alle viktige minnemarkeringer til tross. Krig er ikke noe som hører fortiden til. Det er nå. Alle har et ansvar for å fortelle den oppvoksende slekt hva vi faktisk forsvarer og hvorfor. De fleste forstår at vi forsvarer Norges territorium, mens færre reflekterer over at forsvaret av landet også er et forsvar av våre liberale verdier, våre institusjoner og «our way of life». Det bør forankres i skoleverket som en del av pensum. Vår frihet er ingen selvfølgelighet. Det bør ungdom som er født i Norge, og de som har flyttet hit, lære. Vi må alle, hver på vårt vis, bidra til en forståelse av hva vi faktisk kjemper for: alt vi har, og det innebærer trygghet, et næringsliv med innovasjonskraft, felles finansiering av grunnleggende behov og økonomisk sikkerhet. Og det er alt vi er, og det innebærer et nasjonalt fellesskap, demokrati, liberale verdier og frihet for hver enkelt. Vi skal ikke ta dette for gitt. Til slutt ønsker jeg å takke alle komiteens forhandlere for samarbeidet, og jeg ønsker særlig å takke komiteens leder, som har hatt god kontroll hele veien. Samtidig vil jeg skryte av forsvarsministeren, som i forkant har hatt en stødig hånd i hele prosessen. Vi var alle litt usikre på hva vi drev med i det graderte lukkede rom. Var det forhandlinger? Var det konstellasjoner? Var det innspill og informasjonsutveksling, eller var det statusoppdateringer? Men til slutt ble det uansett reelle forhandlinger, og vi ble enige til slutt.

Eg vil starta med å slå fast at SV er fornøgde med å vera med på eit forlik som legg til rette for å styrkja den nasjonale forsvarsevna. Eg synest det er noko veldig fint med å stå samla når det verkeleg gjeld, og sjå kva me er einige om, i staden for å kjekla om kjepphestar. Det trengst jammen meg i ei tid der altfor mange mistar trua på demokratiet. Slik sett er dette ein god dag for landet og ikkje så lite høgtid i denne salen. Resten av dei tilmålte minutta mine skal eg likevel bruka til å trekkja oss ned på jorda og vera ganske kjedeleg. Dei som ønskjer seg endå fleire honnørord, kan bruka tida til å ta seg ein kopp kaffi.

flest milliardar på forsvar. Me vil rett og slett prøva å få det forsvaret me har, til å fungera. Me såg potensialet i regjeringa sitt forslag, og me har forsøkt å styrkja det på dei aller mest kjedelege og minst høgteknologiske måtane me kunne koma på, med å ta betre vare på det me har, og ikkje minst dei me har, gjera ting i rett rekkjefølgje, bruka tida godt og la det ta den tida det tek – ikkje setja mål som er umoglege å nå, og justera kursen undervegs når realitetane tilseier det. Denne framgangsmåten meiner me at me har fått tilstrekkeleg godt gjennomslag for. Dette er ein plan som har meir personell og betre styring som føresetnad for å gjera større investeringar i materiell. Det er i seg sjølv eit linjeskifte i forsvarspolitikken. Denne planen byggjer på erkjenninga av at det ikkje er nok å investera i meir materiell om det ikkje finst folk til å operera og vedlikehalda det. Forsvaret har no i lang tid tært på personell og drift for å kjøpa inn kampfly og fregattar, har ineffektive styringssystem som tærer på tolmodet til dei tilsette. Resultatet er personellflukt og redusert forsvarsevne trass i at det blir brukt større summar på forsvar enn før. Denne langtidsplanen har ambisiøse mål om å auka bemanninga – og bekvinninga – og rekruttera mange nye folk til tenester, og det er mål SV støttar. Sjølve har me allereie i fleire år føreslått å kalla inn fleire til førstegongsteneste, òg som ein måte å auka rekrutteringsbasen for militære stillingar på. Men nyrekruttering er ei fattig trøyst når erfarne fagfolk forsvinn ut i raskt tempo. Det tek mange år å utdanna nye til erstatning for desse. Ei hovudsak for oss i forhandlingane var difor å få på plass konkrete tiltak for å stoppa personellflukta i Forsvaret. Me lytta til forbunda som organiserte dei militært tilsette, som bad Stortinget om støtte til å sikra ei betre pensjonsordning. Dårleg pensjon, det at store delar av løna ikkje er pensjonsgjevande, er ein hovudgrunn til at folk sluttar i Forsvaret før tida. På dette punktet fekk SV betydeleg gjennomslag. I dag slår Stortinget fast at hovuddelen av inntektene for militært personell skal bli pensjonsgjevande, og gjev regjeringa i oppdrag å sørgja for at det skal skje.

3. at Forsvaret skal ha nok eigne tilsette, og at samarbeid med private ikkje skal erstatta denne eigenkapasiteten 4. auka bruk av norsk industri til større innkjøp, som nye standardiserte fartøy i Sjøforsvaret 5. redusert intern handel i Forsvaret, og dermed eit steg vekk frå meiningslaus silotenking og kunstige marknadsmekanismar, som berre gjer Forsvaret meir tungrodd På fleire av desse områda skulle me gjerne ha sett endå tydelegare formuleringar, men i tverrpolitiske forlik blir det ikkje mange blanke sigrar. Ei god retning er i denne samanhengen godt nok. Sjølvsagt er det ein risiko for at planen ikkje blir gjennomført slik me ser det for oss no. Først av alt er me avhengige av at mange nok opplever Forsvaret som ein god arbeidsplass. Her er bu- og arbeidsforhold, pensjon, gode karrieremoglegheiter, fråvær av trakassering og ei arbeidsbelastning som er til å leva med, avgjerande. I tillegg må forbetringar i styringssystema koma på plass – og god kostnadskontroll. For å sikra ei god og realistisk framdrift, at ting blir gjorde i rett rekkjefølgje og med mest mogleg demokratisk kontroll, er me difor einige om ei ny ordning med årleg rapportering til Stortinget. På bakgrunn av regjeringa si rapportering om gjennomføring av planen kan Stortinget gjera nødvendige endringar. Så langt om det eg er fornøgd med. Det er særleg éi sak eg skulle ønskt at me kom lenger med. Nokre typar kompetanse veit me allereie at me har stor mangel på i Forsvaret, og det gjeld særleg flyteknikarar. Innkjøpet av nye kampfly og anna materiell i Luftforsvaret har ikkje blitt følgt opp med ei tilsvarande satsing på flyteknikarar. Resultatet er redusert operativ evne, eller sagt på godt norsk: at flya står på bakken. Samtidig som denne erkjenninga er i ferd med å koma til overflata, skal skulen som utdannar teknikarar, rykkast opp med rota og flyttast frå éin region til ein ganske annan kant av landet. Per i dag veit me at svært få av instruktørane på Kjevik har planar om å bli med på flyttelasset. To var vel talet då eg sjekka det for to veker sidan. Resultatet er at fagmiljøet forsvinn, og at Luftforsvaret må bruka mange år på å byggja det opp igjen. Flyttinga skal altså gjennomførast på det verst tenkelege tidspunktet. Det mest fornuftige hadde vore å gjera om vedtaket. «Reversera» er visst eit fy-ord, men eg bruker det likevel. Det nest mest fornuftige hadde vore å laga ein overgangsplan

Me ser diverre ut til å bli stemde ned, men eg vil framleis appellera til resten av partia her om å vera med på å finna løysingar som ikkje raserer fagmiljøet, set endå fleire fly på bakken i åra som kjem, eller gjer Luftforsvaret heilt avhengig av kostbar innleige. Eg har registrert stemmer som hevdar at dette forsvarsforliket markerer endepunktet for den sikkerheitspolitiske opposisjonen i Noreg. Til desse vil eg seia: Frykt ikkje! Forsvarsforliket er ikkje uttrykk for at den sikkerheitspolitiske debatten har stilna under trykket frå ein ytre trussel. Arbeidet for fred og internasjonal nedrusting er ikkje lagt på hylla, i alle fall

SV har ikkje bråbestemt seg no for å styrkja Forsvaret etter Russlands angrep på Ukraina. Tvert imot har me lenge vore tilhengjarar av eit sterkare nasjonalt forsvar. Det er fordi me er sterke forsvararar av norsk suverenitet, nasjonalt politisk handlingsrom og eit reelt folkestyre. Me vil ikkje gjera oss endå meir avhengige av stormakta USA i ei tid der stormaktsrivaliseringa aukar og den politiske utviklinga i USA mildt sagt er uviss. SV vil ha ei styrkt nasjonal forsvarsevne fordi det vil bidra til lågspenning i nærområda våre. Ved å vera til stades og hevda suvereniteten vår sjølv reduserer me stormaktsrivalisering og potensialet for større konfliktar. For SV er det hovudgrunnen til å delta i eit breitt forsvarsforlik. Saman med andre delar av vår utanriks- og sikkerheitspolitikk er dette fredspolitikk i praksis. SV arbeider samtidig vidare for internasjonal nedrusting, diplomati, konsekvent handheving av folkeretten og å motverka årsakene til krig og konflikt.

«Det er langt dette landet. Det meste er nord», skrev Rolf Jacobsen, og dette er de tidløse prinsippene for forsvaret av Norge geografien vår og de enorme havområdene våre langt mot nord. Det er spenningsnivået i nordområdene som i størst grad påvirker sikkerheten vår. Som det står i komiteens innstilling: «Som en liten stat i en region der stormakter oppfatter å ha motstridende interesser, er det i vår interesse at konfliktnivået holdes så lavt som mulig. Når nordområdene nå får økt strategisk betydning, både som følge av større geopolitiske spenninger og av at havisen smelter, øker også behovet for å aktivt bidra til forutsigbarhet og stabilitet.» Til sjuende og sist handler dette om å unngå krig, om å gjøre det som står i vår makt for å forebygge og motvirke konflikt i våre områder, som i verste fall kan eskalere til krig, med alle de redsler og ødeleggelser det fører med seg for befolkningen, noe vi nå daglig ser i Gaza og i Ukraina. Det er derfor vi trenger et sterkt nasjonalt forsvar. Det er bare på den måten vi kan sørge for at Norge er premissleverandøren for militær aktivitet på vårt eget territorium. Hva skjer hvis vi ikke selv er til stede med våre styrker under vår kommando – som et land med store havområder i Arktis og en geografisk plassering som er strategisk viktig for kontroll med Nord-Atlanteren? Stormakter som Russland, USA og andre vil fylle tomrommet om vi ikke gjør det selv. Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen sier det slik: Norge gir avkall på suverenitet ved å ha et for svakt forsvar. Det gjør oss ikke bare mer sårbare for russisk aggresjon; det betyr også at hvis ikke vårt eget forsvar klarer å hevde Norges interesser i nord, vil amerikanerne fylle vakuumet og hevde sine interesser her i stedet. Forsvarsforliket peker på at respekten for internasjonal rett er avgjørende for Norge, at det er i Norges interesse at folkeretten forsvares og håndheves, og at Norge ved å øke vår evne til tilstedeværelse i nordområdene og til å hevde suverenitet er med på å redusere muligheten for misforståelser, konflikt og stormaktsrivalisering i regionen. Dette er bakgrunnen for styrkingen av den nasjonale forsvarsevnen. Men hvilken retning har det gått de siste tiårene, ikke minst med tanke på forutsigbarhet og stabilitet? Siden den kalde krigen har skiftende regjeringer bygd ned det norske invasjonsforsvaret til fordel for deltakelse i stormaktsledet krigføring i utlandet. Hæren kuttet fra 160 000 til under 10 000 soldater, Heimevernet er halvert, Sjøheimevernet er lagt ned, og alt luftvern til beskyttelse av sivilbefolkningen og kritisk infrastruktur er også lagt ned. Denne omleggingen av Forsvaret skjedde ikke bare fordi den kalde krigen tok slutt. Den skjedde også i takt med endringen av NATO. I 1999 åpnet alliansen for offensiv krigføring over hele kloden. Mange reagerte. Den konservative, eldre NATO-vennen Francis Sejersted sto i spissen for et opprop mot NATOs nye rolle som verdenspoliti. Mens det norske invasjonsforsvaret ble kraftig kuttet, rullet milliardene ut til krigsdeltakelse i Irak, Libya, Afghanistan og Mali, og også til svært kostbart materiell mer egnet til offensiv krigføring i utlandet enn til forsvar av Norge. Rødts syn er klart. Vi står fast på at vi vil erstatte NATO med en forsvarsallianse uavhengig av stormaktsinteresser, og vi vil styrke den nasjonale forsvarsevnen. På det siste punktet tar forsvarsforliket oss viktige steg i den nye langtidsplanen utgjør på mange måter et brudd med flere tiår med nedbygging av det nasjonale forsvaret og en justering av Norges forsvarskonsept i riktig retning. For et år siden la Rødt fram våre forslag til langtidsplanen. Vi understreket der at Russlands folkerettsstridige angrepskrig mot Ukraina først og fremst rammer ukrainerne selv, men at den også undergraver folkerettens forbud mot angrepskrig og FN-paktens grunnprinsipper om fredelig sameksistens og små og store nasjoners like rett til selvbestemmelse. «I en situasjon

Vi pekte også på flere konkrete tiltak: gjenreise Norges luftvern, doble Hærens størrelse, styrke Heimevernet med flere soldater, mer øving og mer moderne utstyr, styrke forsvarsevnen i kystsonen, styrke Sjøforsvaret og styrke Norges sivile beredskap. Mange av tiltakene blir nå vedtatt politikk. Rødt har også fått gjennomslag for at forliket løfter fram arbeidet for kjernefysisk nedrustning, at Norge skal jobbe aktivt for en verden fri for atomvåpen, og at Forsvarets evne til å sikre norsk suverenitet med konvensjonelle midler skal styrkes i tråd med Nei til atomvåpens høringsinnspill og også i tråd med Norges interesse av lavspenning i nord og kjernefysisk deeskalering. Vi fikk også inn viktige punkter om at vi må få en gjennomgang av hvem som skal ivareta reservistenes interesser, om at ressursene til håndtering av varslingssaker, deriblant seksuell trakassering, trappes opp når flere folk nå skal inn, og at veteraner fra internasjonale operasjoner skal kunne være nyttige og brukes i Forsvaret, også de som har pådratt seg skader minst har Rødt fått gjennomslag for at Stortinget skal vedta at Forsvaret i større grad skal benytte lokale leverandører, som vi varslet før forhandlingene begynte. Vi skal nå styrke både selvforsyningen og totalberedskapen. Forliket sier også at bygging av nye standardfartøyer skal skje ved norske verft med mål om mest mulig innenlandsaktivitet, både ved utvikling, bygging og vedlikehold, noe som vil si å sikre arbeid til industriarbeidere i Norge. Det er også andre viktige avklaringer i forliket, som at det må sikres bedre pensjonsopptjening i Forsvaret, og at Forsvaret må ha tilstrekkelig egenkapasitet og ikke erstatte denne med samarbeidsavtaler med private. I sum er dette tiltak som bidrar til forutsigbarhet og stabilitet. Men hvordan står alt dette opp mot en annen sak som stortingsflertallet vedtok for under to uker siden? Da fikk USA tilgang til åtte nye såkalt omforente områ der, som på godt norsk betyr at vi får tolv amerikanske militærbaser på norsk jord. Prinsippet bak basepolitikken handler nettopp om forutsigbarhet og stabilitet, om å unngå at Norge blir et militært oppmarsjområde, og om å sikre lav spenning i det høye nord. tidligere stabssjef i Sjøforsvarsstaben, har sagt det: Norsk lavspenningspolitikk i kombinasjon med et troverdig forsvar med begrensninger på basepolitikk, atomvåpen og de alliertes øvingsvirksomhet i Norge har vært en suksess. Når USAs militære kan bruke norsk territorium til å trappe opp stormaktsrivalisering mot Russland uten norsk demokratisk kontroll eller vetorett, øker det risikoen for at Norge kan bli en slagmark i en konfrontasjon mellom atommaktene. Det gjør ikke Norge tryggere. Det er derfor Rødt vil gjenreise hovedprinsippet om at det ikke skal være fremmede militærbaser i Norge. USA er ikke en del av forliket. Gjennom forliket styrker vi nå muligheten for å gjenreise vår egen forsvarsevne. Så vil det være i de årlige budsjettene vi kommer tilbake til finansieringen, og her vil f.eks. Høyre og Rødt ha forskjellige prioriteringer. Rødt er opptatt av å skjerme og styrke velferden og er ikke med på å sette viktig velferd for folk opp mot forsvaret av befolkningen og av landet. Forliket inneholder også omtale av viktige hensyn som må følges opp videre her, når det gjelder både folkelig legitimitet, beredskapen i hele samfunnet og det sivile helsevesenet. I tillegg styrkes den folkevalgte kontrollen, bl.a. med den nye årlige stortingsmeldingen om oppfølging av langtidsplanen og forsvarsforliket, og Stortingets kontroll med sentrale og viktige beslutninger på utenriks- og forsvarsområdet Det er helt avgjørende for politikken også i framtiden. Jeg vil begynne med å takke både statsråden, komiteen og partiene for at de har kommet fram til dette brede forsvarsforliket. Dette har kommet fram i en veldig dramatisk internasjonal sikkerhetspolitisk situasjon, der demokrati og frihet er direkte truet

sikkerhetssituasjonen ble dramatisk endret etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina 24. februar 2022. Dette er jo en konflikt som startet allerede i 2014, og det er en krig som har pågått lenge. Vi er i en situasjon hvor Russland også får støtte fra Kina, og hvor det er et samarbeid med Iran og et

er uansett en situasjon hvor USA kommer til å konsentrere seg mer mot Asia på grunn av Kinas posisjon. Kina har allerede tatt friheten fra Hongkong, og de truer Taiwan. og andre saker Også Asias frihet har betydning for oss. Flere snakker om en stormaktsrivalisering mellom USA og Kina. Fra Venstres side er vi tydelig på at Norge må ta en tydeligere posisjon, sammen med USA.

I langtidsplanen legges det opp til en betydelig maritim satsing, Hæren går fra én til tre brigader, det er en økt satsing på luftvern, og vi får flere vernepliktige og reservister.

inkludert Oslo. Vi får en ekstra ubåt – det går fra fem til seks. Det kan øke Norges evne til avskrekking og overvåking av norske og allierte havområder. Det er viktige forslag og konkrete tiltak for å rekruttere, beholde og også rerekruttere tilstrekkelig personell. til av at det utarbeides og iverksettes en overordnet dronestrategi for forsvarssektoren, med konkrete forslag til hvordan forsvarssektoren og de ulike forsvarsgrenene kan ta i bruk droneteknologi i takt med den teknologiske utviklingen som er på feltet. Dette følges også opp med et eget forslag.

Brigade Nord er fullt satt opp i 2032, Finnmarksbrigaden i 2032, Brigade Sør i 2036. Men det som har vært viktig for Venstre, er at vi også må se på hvordan vi kan forsere planene dersom den sikkerhetspolitiske situasjonen krever det. For Venstre er denne enigheten derfor et minimum, et gulv. Derfor er det veldig bra at vi får tilbakemeldinger til Stortinget med stortingsmelding hvert år, slik at vi også kan se på hvordan vi kan forsere planene. Vi har et nytt NATO, med et samlet Norden i NATO. Norges rolle blir dermed også viktigere, med Sverige og Finland i NATO. Vi er ikke lenger NATOs øyne og ører i nord alene, det må legges opp til et tett og godt samarbeid i Norden. Det samlede flyvåpenet i Norden er en betydelig styrke. Det er allerede samarbeid, men vi trenger også å samarbeide omkring strukturen om hvordan vi legger opp til en mobilisering dersom det verste skulle skje. Norden må være forberedt på at forventningen til at Norden må klare seg selv i en krisesituasjon, vil bli større. bli større. Vi vil også se på planene for mobilisering av frivillige og mobiliserbart personell i en krise, og da særlig i de nærmeste årene, om det er mulig å forsterke det. Da handler det selvfølgelig om hvordan disse kan trenes, organiseres og utstyres dersom det skulle bli nødvendig. Dette er en viktig del av det totalforsvaret som vi må forberede oss på. Vi må forberede oss på at det verste kan skje.

Det vi må ha i Europa, er en industriell mobilisering for mer produksjon av våpen og militært utstyr, først og fremst rettet mot Ukraina, som trenger dette nå. Det er også å ivareta vår sikkerhet. Denne forsterkede forsvarssatsingen skal ikke bare skje i Norge, den skal skje i hele NATO. En må ha en betydelig økning i innsatsen, og det er flere land som må stå bak den. stå bak den. Litt på siden, men likevel viktig: De tre største problemene verden står overfor, er demokrati og sikkerhet, men også global oppvarming og tap av natur. For Venstre er det også viktig at Forsvaret skal være med på å kutte sine utslipp ved at standardfartøyene som skal komme, klargjøres for nullutslipp, men også at det jobbes her og sammen med andre land. Her gjøres det allerede en innsats ved at man ser på hvordan man kan få en bedre og enklere logistikk, at man kan få hybride løsninger og samtidig forsterke den operative evnen. Jeg håper også at Forsvaret fortsetter med å ta vare på natur og sette av egne områder for mer natur, slik det gjøres i dag. gjøres i dag. Vi gjennomfører ikke dette enorme forsvarsløftet i et vakuum eller i isolasjon. Det må gjøres sammen med våre allierte, som skal gjennom det samme. Det innebærer å erkjenne konsekvensene av den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i, og da må vi sammen forsvare den regelbaserte verdensordenen. Et styrket forsvar er en viktig del av det. Denne langtidsplanen handler om å ivareta norsk sikkerhet. Samtidig må vi huske at den viktigste investeringen i vår sikkerhet akkurat nå er å forsterke støtten til Ukraina. Vi må forsterke den støtten vi gir. Fra Venstres side er vi opptatt av at Nansen-programmet må forsterkes. Det kreves mer. Vi må få på plass en industriell mobilisering av produksjon av våpen og utstyr i Europa. Det vil også styrke vårt eget forsvar, gjennom at man har utstyr og våpen som er tilgjengelig

Me treng ein avkøyringsrampe frå motorvegen til klimahelvetet, sa FN-sjefen. Den fysiske grensa for kva slags klima vår menneskelege sivilisasjon kan tola, er i ferd med å kryssast.

I staden for å samlast om ein kraftfull dugnad for vår felles menneskelege sikkerheit er mange av statane i verda no opptekne med å angripa kvarandre, både med ord og med våpen. Over heile kloden blir det no brukt enorme ressursar på å rusta opp militært.

Dei Grøne kjem på bakgrunn av ein svært alvorleg internasjonal situasjon. Russlands brutale og uakseptable angrep på Ukraina viser at me dessverre må byggja opp eit sterkare forsvar av Noreg, og me må ha ressursar til å stå saman med våre nordiske naboar og NATO for å kunna avskrekka avskrekka og i verste fall stå imot eit militært angrep mot Noreg. Europa må i endå større grad vera forberedd på å ta eit ansvar for eigen sikkerheit. Både i Europa og i USA finst det no sterke krefter som undergrev den internasjonale rettsordenen som vår tryggleik er tufta på. Både i Ukraina og i Gaza blir krigens reglar brutalt brotne kvar dag. Svekkinga av folkeretten er til å ta og føle på og er ekstremt farleg òg for oss. Dei Grøne er at vår tid krev at me jobbar tettare saman med dei landa som er nærmast oss, og at me må styrkja og bruka internasjonale samarbeidsplattformer fullt ut. FN-pakta er grunnlaget for vår internasjonale rettsorden, og Noreg må aktivt byggja alliansar som forsvarer ho. Sverige og Finland har gjennomført eit grunnleggjande retningsskifte i sin sikkerheitspolitikk og ser at dei er tente med å vera aktive partnarar både i NATO og i EU. Synet til Miljøpartiet Dei Grøne er at Noreg no må ta stilling til eit tettare samarbeid med Europa.

Grøne har det vore viktig å sikra luftvern òg for hovudstaden og dei befolkningstette områda på Austlandet, og me er glad for at regjeringa har imøtekome Stortingets ønske om dette. Anskaffing av luftvern må skje så raskt som mogleg. Matforsyning, energiforsyning og sivil beredskap høyrer òg med i eit totalforsvar som skal beskytta oss. Ekstremvêr, ras og flaum blir ikkje sette på vent av sikkerheitspolitiske kriser.

Dronar spelar no ei stor rolle på slagmarka, og eit samla storting har ønskt ei sterk vektlegging av ei strategisk tilnærming til oppbygging av droneforsvar. Òg på dette punktet opplever me at regjeringa har lytta til Stortinget. Stortinget. Forsvaret kjem til å trenga alle kompetente hovud dei kan finna. Me går inn i ei tid då konkurransen om kompetente medarbeidarar blir tøff. Forsvaret vil alltid trenga mange folk til fysisk krevjande oppdrag, men Forsvaret vil òg trenga stadig fleire høgkompetente tekniske spesialistar. Difor må òg Forsvaret tenkja annleis. For å lukkast må Forsvaret rekruttera breiare enn nokon gong før. Det betyr at endå fleire kvinner, fleire med minoritetsbakgrunn og fleire funksjonshindra må oppleva Forsvaret som ein spennande og inkluderande stad der dei kan finna sin plass.

Dei Grøne er eit fredsparti. Me er opptekne av at eit sterkare forsvar må følgjast av ei sterkare satsing på utanrikspolitikk og global rettferd. Stortinget står samla om viktigheita av kjernefysisk nedrusting, og det er bra, men her er det eit stort rom for handling som i dag ikkje blir utnytta. Noreg må satsa meir på freds- og sikkerheitsdiplomati i ei farlegare verd. Konvensjonell nedrusting er framleis viktig, og Noreg har ein tradisjon for å fremja slike forhandlingar. I tillegg står me overfor nye truslar, og autonome våpen kan på sikt bli ein av dei mest alvorlege.

våpensystem. Noreg har lang erfaring med fredsdiplomati. Det er ein kompetanse me bør byggja vidare på. Det er mykje å gå på i å byggja alliansar for framtida med progressive land i sør. Miljøpartiet Dei Grøne forventar difor at regjeringa så snart som mogleg kjem tilbake til Stortinget med forslag til styrkt satsing på nedrusting og fred.

Klima- og naturkrisa vil bidra til enorme sikkerheitspolitiske utfordringar i åra som kjem, og i tillegg må Forsvaret ta ansvar for eigne utslepp. Hugs at akkurat som pengar brukte på forsvar skaper behov for strengare prioritering andre plassar, vil utslepp og naturtap som følgje av Forsvarets verksemd måtte dekkjast inn av andre sektorar. er glad for at langtidsplanen anerkjenner desse spørsmåla, men vil understreka at det skal og må følgjast opp i iverksetjinga av planen. Me skal bruka mykje pengar, tid, krefter og folk på forsvar i åra som kjem.

Dette er eit løft som vil ha konsekvensar, og materiell som me vil ha med oss inn i andre halvdel av dette hundreåret. Ein sterk og kraftig vedlikehaldskultur er ein viktig føresetnad for å lukkast. Optimismen som oppstod etter den kalde krigen, og som eg vaks opp med på 1990-talet, er bomba sund av Putin. Igjen står me midt oppe i livsfarleg stormaktsrivalisering. Den opprustinga me i dag står samla om i Stortinget, er tragisk, men dessverre nødvendig. I alle strategiane, planane, prosessane og innkjøpa – la oss aldri gløyma kvifor me gjer dette: Det er menneska som tel. Me investerer i Forsvaret for at barna våre skal kunna veksa opp i eit fritt og trygt land. La oss i neste omgang samlast

(KrF) [11:24:55]: Jeg vil også takke alle partiene, kollegaene og komitélederen for at vi sitter her i dag og har fått til et bredt forlik om en ny langtidsplan for Forsvaret. I den tiden vi er inne i nå, er det særlig viktig at planen får bred støtte i Stortinget. Det sender et sterkt signal til befolkningen, til allierte – ja, også til eventuelle trusselaktører og mulige aggressorer – om at i Norge står vi samlet når det trengs. Når det kreves, slår vi leir for freden, den kampen som generasjoner før oss har utkjempet for oss og for de kommende generasjonene. Det at samtlige partier på Stortinget er med på denne opptrappingen for Forsvaret, illustrerer også den svært spente sikkerhetssituasjonen, som flere har delt her i dag, for nå er det alvor. mest avgjørende for at denne planen skal lykkes, er å sikre at vi beholder de dyktige folkene og den kompetansen vi allerede har i Forsvaret, at vi re rekrutterer og rekrutterer nye. Forsvaret vil bli en enda større og viktigere arbeidsplass i årene som kommer, og jeg håper at det løftet vi er med på i dag, vil gi motivasjon til å bli med på det viktige oppdraget: å øke respekten og gi en større bevissthet i befolkningen om den avgjørende jobben som allerede gjøres av kvinner og menn landet over. over. Vi har, som de andre partiene, fått mange viktige tilbakemeldinger fra ansatte i Forsvaret i forbindelse med dette arbeidet, og vi må være ærlige: Det er en jobb å gjøre for å holde på folk. Derfor legges det i planen opp til en styrking av pensjonsopptjeningen og en betydelig satsing på bygg og anlegg. Gjennom innstillingen ønsker vi å uttrykke et sterkt signal, bl.a. knyttet til at det må komme en løsning på pensjonsutfordringene, og at det vil være avgjørende for å bevare personell og sikre nødvendig nyrekruttering av kvalifisert nøkkelpersonell. For når vi vet at det er en altfor stor andel av ansattes arbeid knyttet til trening og øvelse som ikke er pensjonsgivende, er det klart at det må ryddes opp. Derfor kommer denne marsjordren fra et samlet storting i dag.

helt inn til den russiske grensen. Derfor er det helt riktig at kapasiteten i det maritime domenet styrkes gjennom en betydelig satsing på Sjøforsvaret. Haakonsverns rolle er nevnt av flere her, knyttet til både fregatter og ubåter, og ikke minst det viktige avsnittet om standardiserte fartøy, der utvikling, produksjon og vedlikehold i så stor grad som mulig skal skje i norsk industri og til norske leverandører. Dette er også en tydelig melding fra et samlet storting. Jeg er glad for at Heimevernet også får økt kampkraft. Nå styrkes den totale strukturen, men her særlig knyttet til det maritime. Nye innsatsstyrker etableres, og Heimevernets evne til å beskytte objekter langs kysten prioriteres. Gjennom dette forsvarsløftet vil også den totale strukturen økes gjennom en gradvis oppbygging, til totalt 45 000 heimevernssoldater. har dette vært et viktig grep. Det er et signal, det gir synlighet og – tror vi – et styrket eierskap i lokalbefolkningen, og det er mulig å gjennomføre raskt og rimelig. Her er det ikke tvil om at det vil være mye å få for de midlene man legger inn. inn. Forsvarsloven § 14 gir hjemmel til å utvide verneplikten ved behov for å øke mobiliseringsevnen og den totale reserven. En samlet komité viser til at man bør se på muligheten for bedre å utnytte vernepliktsmassen, som allerede har fått sin grunnutdanning. at det allerede er adgang til å inngå kontrakt om frivillig tjeneste i Forsvaret, herunder Heimevernet, slik at soldater frivillig kan forlenge tjenesteplikten når de er over vernepliktig alder eller har gjennomført lovpålagt antall tjenestepliktige dager. En samlet komité mener at denne ordningen bør styrkes og videreutvikles de neste årene. Det er også på sin plass med mer langtrekkende luftvern som kan sikre kritisk infrastruktur og sivilbefolkningen, og dette er noe jeg tror vil være med og gi gi økt legitimitet til hele den planen vi har foran oss i dag. Dagens situasjon gjør det dessverre helt nødvendig. Det er også en økt bevissthet og synlighet på grunn av krigene som raser, i både Ukraina og i Midtøsten. Til tross for at Kristelig Folkeparti i utgangspunktet ikke ønsket at den totale rammen skulle økes, og at vi helt fra starten av har vært opptatt av en realistisk og troverdig opptrapping og innfasing, så mener vi det er nødvendig med denne anskaffelsen av ekstra, langtrekkende luftvern, med mål om i større grad å sikre sivilbefolkningen

beslutningen knyttet til Kjevik og Evjemoen er et eksempel som viser dette: langsiktige og strategiske beslutninger der EBA, utdanning, lager og logistikk henger sammen med resten. Folkeparti er det også viktig at totalforsvaret styrkes framover. Totalberedskapskommisjonen er tydelig på at tilbudssvikt av korn og internasjonal militær konflikt som involverer Norge, er aktuelle trusler mot forsyningssikkerheten for mat. Hovedkonklusjonen deres er at det er nødvendig å øke selvforsyningsgraden og straks starte oppbygging av lagerhold. I en sak om kuler og krutt er det også viktig å understreke at korn og kveite, i norsk landbruk og fiskeri, er en viktig del av vår beredskap. beredskap. Jeg vil avslutte der jeg startet, og takke for samarbeid og for respekt i de mange og lange forhandlingsmøtene vi har hatt. Resultatet gir et sterkt signal om at vi står sammen, men enda viktigere: Det gir et tryggere Norge. Når vi nå i ettermiddag skal votere samlet og enstemmig vedtar planen, kan vi glede oss over de historiske aspektene ved det, men samtidig understreker det et stort alvor, et alvor vi også må håndtere sammen i årene som kommer.

[11:32:36]: Sist torsdag ble 80-årsdagen for den allierte landgangen markert i Normandie. Jeg hadde selv æren av å få delta der sammen med bl.a. norske veteraner fra internasjonale operasjoner og etterkommere etter nordmenn som deltok på D-dagen. Noen av dem falt i landgangsoperasjonen. Det var en sterk opplevelse og en påminnelse om de store menneskelige ofrene som måtte til for å befri Europa fra tyranniet. Det minner oss samtidig om betydningen av å stå opp for en internasjonal rettsorden i dag og å sikre vår forsvarsevne og beredskap mot de kreftene som vil ha noe annet enn åpne, liberale demokratier, og om behovet for tungt å støtte Ukraina i deres forsvarskamp mot den russiske aggresjonen. aggresjonen. Langtidsplanen legges fram mot et dystert bakteppe. Krigen i Ukraina, situasjonen i Midtøsten og utviklingen i Kina har vist hvordan sikkerhetssituasjonen er i endring, og samtidig hvordan ustabilitet og usikkerhet vil prege oss i lang tid. Russland forblir den mest direkte trusselen mot norsk og europeisk sikkerhet, så langt vi kan se framover. På kort sikt har krigen svekket Russland militært, men landets evne til å omstille til krigsøkonomi gjør det farlig å undervurdere russisk kampkraft også også i nær framtid. Vi er vitne til at Russland og Kina knytter stadig tettere bånd. Kina arbeider målrettet for å svekke USAs og Vestens handlefrihet og utgjør i økende grad en systemisk sikkerhetsutfordring for Norge og Europa. Nordområdene har aldri vært viktigere. Det er svært viktig å sikre norsk innflytelse og handlingsrom. Langtidsplanen legger til grunn at Norge må ta et større ansvar for egen og alliert sikkerhet, og at vi må bidra til stabilitet og forutsigbarhet i våre nærområder. Planen legger derfor til grunn en tydelig strategisk innretning. Den går ut på at Forsvaret først og fremst skal forebygge konflikt sammen med allierte, men samtidig være forberedt dersom konflikt likevel skulle inntreffe. Vi trenger et forsvar som er operativt og kontinuerlig til stede, og den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi nå må gjennomføre et stort forsvarsløft for å trygge Norge. Norge. Innholdet i langtidsplanen og den enigheten som er inngått i Stortinget, er godt kjent og er allerede kommentert av mange her i dag. Jeg vil prioritere å kommentere noen forhold som jeg mener er særlig viktig at kommer fram i denne debatten. Det første handler om å styrke grunnmuren i Forsvaret og sikre balanse mellom innsatsfaktorene. Det har også vært tatt opp av flere. Det er faktisk en hovedprioritering. Vedlikehold av bygningsmassen har vært ignorert over lang tid, og det har pågått en lagertæring som ikke kan fortsette. En forutsetning for videre vekst er å ta tak i kritiske mangler i dagens forsvar. Sårbarheter, ubalanser og gap må tettes. Dette er en forutsetning for vekst og må prioriteres aller høyest. I forlengelsen av dette er det naturlig å peke på personell og kompetanse som en grunnleggende forutsetning for å lykkes med en ambisiøs langtidsplan. Det har også en samlet komité vært opptatt av i arbeidet. saker bare gjennom et bredt sett med tiltak at vi kan lykkes med å sikre personellsituasjonen framover – en kraftig styrking av utdanningskapasiteten, standardheving og kapasitetsøkning i bolig- og kvartertilbudet, tiltak for bedre balanse mellom arbeid og fritid/familie, bedre vekslingsmuligheter mellom sivil og militær karriere, styrking av arbeidet for rerekruttering og vellykket gjennomføring av enigheten i lønns- og insentivprosjektet, som også legger grunnlag for bedre pensjonsytelser, osv. Dette er ikke en uttømmende liste, men arbeidet med å rekruttere og beholde må ha svært høy prioritet. Jeg vil også løfte fram en viktig prioritet i langtidsplanen som kanskje ikke har kommet så godt fram i all oppmerksomheten om strukturutviklingen, nemlig at det ligger inne et betydelig løft for forskning og utvikling, innovasjon og teknologiutvikling, herunder også nødvendig miljø- og klimaomstilling. Det er særdeles viktig at vi ikke glemmer å investere i framtidens forsvarsteknologi og forsvarsindustri. Vi har bl.a. prioritert å styrke koblingen mellom sivil og militær forskning, styrke FoU-virkemidlene, bygge en større forsvarsrettet teknologisatsing i Nord-Norge, styrke innovasjonsvirkemidlene og legge til rette for at også Forsvaret gjør sin del av jobben i den grønne omstillingen. For øvrig vil jeg vise til den foreslåtte strukturutviklingen, hvor økt evne til situasjonsforståelse, herunder en betydelig romsatsing, fornying av overflatestrukturen i Sjøforsvaret, styrking av luftvernet og en kapasitetsøkning i landmakten gjennom en betydelig utvikling av Hæren og Heimevernet er hovedprioriteringer. I sum gir langtidsplanen en bred og gjennomgående styrking av hele Forsvaret. Det er gledelig at en samlet komité har kommet fram til å utløse opsjon også på den sjette ubåten, og at det anskaffes mer langtrekkende luftvern for økt beskyttelse mot ballistiske missiler. Dette er valg som vil gi Norge økt handlingsrom, og som er i tråd med regjeringens strategiske prioriteringer og de fagmilitære anbefalingene. Langtidsplanen er ikke uten risiko. Det handler bl.a. om gjennomføringsevne, tilgang til personell og leveringstider. Kanskje er usikkerheten størst når det gjelder prisutvikling på materiellet. Vi er allerede godt i gang med å forberede gjennomføringen av langtidsplanen. Det er bl.a. nødvendig å forbedre styringen og få opp gjennomføringstempoet i forsvarssektoren. Vi skal anskaffe materiell raskere og kjøpe mer ferdigutviklet materiell og systemer. Forsvarssektoren skal vokse, og det er behov for å få tak i materiell, eiendom, bygg og anlegg raskere og i større volum enn tidligere. La meg mot slutten her kort kommentere den andre saken vi behandler i dag. Investeringsproposisjonen inneholder forslag om godkjenning av nye og endring av pågående investeringsprosjekter innen materiell, eiendom, bygg og anlegg. De er i tråd med beslutninger som har vært tatt i forbindelse med forrige langtidsplan. Det er en samlet komité som slutter seg til regjeringens forslag om investeringer i Forsvaret. Alle prosjektene er viktige for å realisere det forsvarsløftet langtidsplanen legger opp til. Jeg vil trekke fram at flere av prosjektene i proposisjonen byr på muligheter for forsvarsindustrien i Norge. Regjeringen er opptatt av å styrke industriens muligheter og langsiktige rammer

om produksjon og sammenstilling av nye Leopard 2A8 stridsvogner i Norge. Det er en svært positiv satsing og avklaring, som bygger norsk beredskap, og som vil og vise de industrielle mulighetene som ligger framfor oss også gjennom dette forsvarsløftet, enten ved direkte leveranser fra norsk industri eller gjennom gjenkjøps- og industrisamarbeid. Til slutt: Dette er en historisk og viktig dag. Vi har knapt sett dette i norsk politikk tidligere. Et samlet storting stiller seg bak en plan som skal styrke forsvaret i Norge betydelig i årene som kommer. Det er en lang og grundig prosess, som gjennom dagens behandling ikke når et sluttpunkt, men er en utrolig viktig milepæl. Noe av det første regjeringen gjorde etter regjeringsskiftet, var å sette ned forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen. En forsvarskommisjon er i seg selv ikke hverdagskost. Forrige gang var kommisjonen Kåre Willoch ledet, etter murens fall og den kalde krigens avslutning. Nå står vi i et nytt tidsskille, forsvarskommisjonen lyktes gjennom sitt arbeid med å beskrive alvoret og det behovet vi hadde for å styrke forsvarsevne og beredskap. Så fulgte forsvarssjefens fagmilitære råd, sikkerhetsfaglig råd, FFIs analyser, NATOs planleggingsprosess, innspill fra soldattillitsvalgte og et utall av møter, høringer og innspill fra svært mange. Sammen med departementets og regjeringens interne arbeid la dette grunnlaget for langtidsplanen. Norge må og skal ta mer ansvar for egen og alliert sikkerhet, nasjonalt og internasjonalt. Vi må øke innsatsen for å forebygge krig. Samtidig må vi være mer forberedt på også vi kan bli satt på den ytterste prøve. I arbeidet med langtidsplanen har vi involvert alle partiene på Stortinget. Både statsministeren, finansministeren og jeg selv har siden oktober i fjor møtt utenriks- og forsvarskomiteen og partilederne jevnlig. Vi har orientert

[11:41:56]: Forsvarsmi- nisteren var inne på det avslutningsvis – at dagen i dag egentlig ikke er noe sluttpunkt, men en milepæl. Jeg vil nesten si det er et startpunkt for gjennomføringen av en veldig ambisiøs, men også krevende langtidsplan. Som forsvarsministeren var inne på, er ikke planen uten risiko. Den har for så vidt en god del risikomomenter. Mange av dem kjenner vi ikke i dag; mange av dem kjenner vi til. Et viktig gjennomslag for Høyre var nettopp derfor å lage en mekanisme som gjør at regjeringa årlig rapporterer tilbake til Stortinget på et sett med risikofaktorer, der det skal rapporteres om både status, framdrift, utfordringer og risiko. jeg er en viktig måte å kontrollere på at de store midlene, det store ansvaret som forsvarssektoren nå får, blir fulgt opp på en god måte. Mener forsvarsministeren også at dette er et godt instrument for å kunne følge, kontrollere og gjøre eventuelle endringer? Gram [11:43:01]: Vi er enige om at det er risiko ved gjennomføring av et så stort forsvarsløft. Jeg pekte på noen av de forholdene, som egen gjennomføringsevne, eksterne forhold knyttet til prisutvikling, evnen til å rekruttere, osv. Det er utrolig viktig at vi har et bevisst forhold til det, ikke minst når vi nå skal omsette så mye av samfunnets og fellesskapets ressurser til forsvar, sikkerhet og beredskap. Jeg har selv satt i gang et arbeid internt i departementet knyttet til evnen vi har til å ha oversikt over status – sikre at vi har gjennomføringsevne og oversikt over utviklingen og gjennomføringen av planen. Det er klart at man i tillegg – utover utover det som nok også vil ligge i Prop. 1 S og de meldingene som gis der – årlig skal rapportere til Stortinget. Det vil ytterligere forsterke oppmerksomheten om oppfølgingen av planen, og det er veldig nødvendig at vi har den oppmerksomheten. (H) [11:44:04]: Et av de vedtak- ene vi fatter i dag, og som også forsvarsministeren omtalte i positive ordelag, er at vi går til anskaffelse av ytterligere ett langtrekkende luftvern for å kunne beskytte kritiske samfunnsfunksjoner og befolkningstette områder her i hovedstadsområdet mot ballistiske missiler. Som de fleste vet, vil det ta tid å anskaffe det langtrekkende luftvernet, som er av en annen karakter enn det luftvernet som kommer på kortere sikt. Det er en re lativt omfattende prosess som skal ligge til grunn for valg av type luftvern og leverandør. Stortinget har i forslag til vedtak bedt regjeringen komme tilbake til Stortinget med en anbefaling. Komiteen følte seg nok ikke komfortabel med å gjøre et valg der ut fra den informasjonen som foreligger nå, for det er mye mer som skal på plass. Kan forsvarsministeren si noe mer om prosessen framover for valg av luftvernsystem, for det har også et hasteaspekt ved seg, selv om det tar noe tid før det kommer. Statsråd Det er en rekke ganske tunge materiellinvesteringsprosjekt og satsinger i langtidsplanen, og det er utrolig viktig at vi har en gjennomtenkt anskaffelsesstrategi. Jeg er enig med representanten i at vi har det travelt. Samtidig må vi gjøre

Det er viktig at vi fortsetter den oppbyggingen. Det er også et kompetansespørsmål, for luftvernmiljøene våre har vært nedbygd. De er nå under oppbygging, men det tar tid å bygge opp kompetansen.

om anskaffelser, altså unntaksbestemmelsen i EØS-avtalens art. 123, altfor strengt. De mener at det er juridiske spissfindigheter som gjør at de ikke klarer å gjøre som alle andre land gjør, nemlig å finne grunner for å prioritere nasjonal forsvarsindustri ved viktige anskaffelser. Jeg har selv sett eksempler på at det skjer, og fått beskjed om at det skjer, så mitt spørsmål til statsråden vil være: Vil statsråden nå sette i gang en prosess slik at dette ikke fortsetter, og at han faktisk får gjøre de beslutningene som er nødvendige for at norsk forsvarsindustri kan bidra med mer og vil kunne prioriteres ved anskaffelser?

vi jo sagt mye om i langtidsplanen. Det handler bl.a. om å utnytte handlingsrommet i statens prosjektmodell, men det er også knyttet til EØSregelverket. Jeg er enig med representanten i det, og jeg

me peikar særleg på den dårlege pensjonsordninga for dei militært tilsette som ein hovudgrunn til at folk sluttar. Her er det fleire element, men det gjeld særleg problemet med at ein har ei og at dei tillegga som er knytte til øving, segling og trening, altså integrerte delar av stillinga, ikkje er pensjonsgjevande. No har me kome til einigheit om at hovuddelen av inntekta skal bli pensjonsgjevande, altså òg desse tillegga. Korleis vil forsvarsministeren leggja opp løpet framover for å løysa pensjonsspørsmålet, sånn at det blir lettare å behalda personell? Statsråd

slutter for tidlig. Samtidig skal vi heller ikke beskrive situasjonen som verre enn den er. Det er generelt en viss «turnover» i norsk arbeidsliv. Vi har tall og analyser som viser at viser at tilfeldig avgang blant spesialistkorpset har gått ned de siste årene, og sluttraten for spesialister er redusert. Samtidig ser vi at det blant en del yngre befal er en motsatt utvikling, så vi må ta dette på alvor, og pensjonsspørsmålet er en del av det. Da vil jeg særlig vise til et omfattende arbeid vi har hatt fra departementets side, i lag med arbeidstakerorganisasjonene: lønns- og insentivprosjektet, hvor nettopp dette med

[11:50:38]: Et viktig område har vært Forsvaret og totalberedskapen og det å styrke sivilsamfunnet, sikre korte forsyningslinjer, styrke matberedskapen og være til nytte for samfunnet rundt, på den måten ha en større beredskap hvis noe skulle skjære seg ute i verden et sted – at vi i størst mulig grad er selvforsynt og har kortreist beredskap. Det er viktig for hele samfunnet, men ikke minst for Forsvaret, og her er det et tydelig vedtak som ligger i forliket. Jeg ønsker et svar på hvordan dette vil følges opp av regjeringen. I tillegg er det en sak i dagens avis om at Forsvaret vurderer å bruke OPS for å bygge formålsbygg framover. Det er i strid med dette forliket, så hvordan vil det følges opp av regjeringen? Dette skal jo Forsvaret i størst mulig grad stå for selv, gjennom egne bygg, ikke gjennom offentlig-privat samarbeid, som det kalles. Jeg er enig i at det er viktig å ruste hele samfunnet i en mer alvorlig situasjon. Det løftet vi gjør nå for den militære evnen, er helt nødvendig, men det er ikke tilstrekkelig. Det handler om sivil beredskap, om helseberedskap og om matvareberedskap. Vi er opptatt av at vi skal ha nasjonale og lokale leveranser der vi kan ha det. Vi har allerede iverksatt flere ting knyttet til det. Når det gjelder dette, er vi bundet av noen regler, men det er også et handlingsrom som må utnyttes. Det er viktig at anbud utformes og deles opp på en måte som gjør at lokale, mindre tilbydere har mulighet til å delta i konkurransen. Det finnes noen terskler i anskaffelsesreglementet, og under dem kan en gå til direkte anskaffelser. Vi har gitt oppdrag om dette i tildelingsbrev

Skjelstad (V) [11:52:50]: En langtidsplan som var ganske bra, har faktisk blitt enda litt bedre med det forliket som har kommet i stand. og statsråden har tjenestegjort i garnisonen i Sør-Varanger. Da hadde vi en ganske forutsigbar nabo i øst. Det kunne være spent i deler av den perioden, men det var en forutsigbar nabo.

nå har vi en helt annen situasjon ved at vi har en uforutsigbar nabo i øst, som vi aldri før har opplevd på samme måte. Det var forutsigbart under den kalde krigen, men det er det ikke lenger. Hva tenker statsråden om dette? [11:53:55]: Jeg er enig med representanten Skjelstad i at vi møter en mer uforutsigbar nabo i øst. Så er det klart at de historiske erfaringene som Norge og Finland har i forholdet til Russland, er veldig forskjellige, og det har nok også preget oss gjennom lang tid. Finland har utkjempet flere kriger mot Russland og Sovjetunionen, det har ikke Norge.

som gir hjemmel til å utvide verneplikten til også kunne gjelde personer mellom 44 og 55 år som er skikket til tjeneste, ved behov for å øke mobiliseringsevnen og den totale reserven. En samlet komité har kommet til at en bør se på muligheten for bedre å utnytte

herunder Heimevernet, slik at soldater frivillig kan forlenge tjenesteplikten når de er over vernepliktig alder eller har gjennomført lovpålagt antall tjenestepliktige dager. Det er også noe en samlet komité mener styrkes og videreutvikles. Hvordan ser statsråden for seg at det bør følges opp videre? Statsråd Bjørn Arild Gram [11:56:17]: Først takk for tilbakemeldingen. Den dialogen som har vært i dette arbeidet også før framleggingen, har vært nyttig også for regjeringen. Mitt utgangspunkt er at det er Forsvarets behov som må avgjøre personelldisponeringen. Nå skal Forsvaret vokse. Blant annet har vi behov for flere reservister, særlig knyttet til Heimevernet og til oppbygging av en Brigade Sør med noen andre deler av Forsvaret. forsvarsloven nettopp endret, også med en ny godtgjøringsmodell, som skal legge til rette for at vi skal ha en mer aktiv bruk av reserver. Det betyr at man selvsagt er utdannet i utgangspunktet, men at man trekkes inn for jevnlig trening, og at man har utstyr klart for folkene. Så er det en begrensning her. Det har vi sett nå når vi har jobbet med å bygge opp Heimevernet og ta ut flere soldater. Tilgangen på både våpen og personlig utstyr legger noen begrensninger på hvor fort vi kan gå fram. Det er altså noen flaskehalser i anskaffelsene som legger noen begrensninger på hvor raskt vi kan gjennomføre dette. Presidenten

«Krig er forakt for liv», synger vi i Nordahl Griegs vakre og sterke sang «Til ungdommen». Krig er virkelig forakt for liv. Det er det vi ser hver eneste dag, i Ukraina, på Gazastripen, i Sudan og så mange andre steder på kloden, og vi kjenner det fra vår egen historie. Krig fører til enorme lidelser og traumer det tar generasjoner å komme seg ut av. Derfor er politikkens aller viktigste oppgave å sørge for at vi alle kan leve i fred, sikkerhet og trygghet. Med de vedtakene vi gjør i dag, er det det vi er med på å sørge for. Å investere i et sterkt forsvar gjør vi både for å være forberedt på at det aller verste kan skje, og for å unngå at det aller verste skal kunne skje. Hele poenget med et sterkt forsvar er å unngå å bli angrepet. Et sterkt forsvar og en sterk allianse trygger freden. freden. Det er virkelig en historisk dag i dag, og jeg vil, som så mange av talerne før meg, også bruke taletiden min på å takke de andre partiene for et usedvanlig godt samarbeid, hvor vi alle sammen virkelig har prøvd prøvd å finne fram til en enighet. Resultatet ser vi i dag. Jeg mener dette virkelig er norsk politikk på sitt beste. Takk til regjeringen for en veldig inkluderende prosess, som startet alt da forsvarskommisjonen ble nedsatt, like etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet tok over regjeringsmakten i i oktober 2021. Prosessen har vært inkluderende overfor Stortinget, Forsvaret, fagforeningene, forskere og lokalsamfunn. Jeg vil i dag si tusen takk til alle de mange som har vært med og bidratt. Resultatet er den mest ambisiøse og offensive langtidsplanen for Forsvaret noensinne, som et enstemmig storting i dag slutter seg til. Jeg er enig i det komiteens leder sa, da hun sa at dagen i dag ikke er et den er et startpunkt. Det vi i realiteten gjør i dag, er at vi tar avgjørelser på vegne av mange storting framover. Den virkelig store jobben er å følge opp denne planen. Nettopp fordi den er så stor, og fordi den strekker seg over tolv år, er det så avgjørende at den er tverrpolitisk. Jeg håper at vi også i oppfølgingen av planen klarer å holde på det gode samarbeidet mellom alle partiene. partiene. Det aller viktigste i Forsvaret er folkene våre, alle de kvinnene og mennene som hver eneste dag tar på seg uniformen for å forsvare landet vårt, og som i ytterste konsekvens må være villig til å ofre livet sitt for Norge. De vernepliktige soldatene og de øvrige ansatte er selve grunnmuren i Forsvaret. Denne skal nå forsterkes med et stort personell- og kompetanseløft, hvor sektoren skal styrkes med flere tusen nye ansatte, og samtidig skal man føre en arbeidsgiverpolitikk som gjør at man beholder flere av de ansatte og henter tilbake flere av dem som har gått ut. Forsvaret skal være et godt og attraktivt sted å være. Det krever mye av oss og av Forsvaret, og samarbeidet med de ansattes organisasjoner er selvsagt helt avgjørende her. Tidligere i år, 4. april, markerte vi at det var 75 år siden Halvard Lange signerte Atlanterhavspakten, som gjorde Norge til et av de et av de tolv grunnleggerlandene av NATO. Når NATO til sommeren markerer 75-årsjubileet sitt, er det nå 32 medlemsland. Det blir det første toppmøtet hvor alle de nordiske landene er NATO-medlem.

Det er veldig bra for vår sikkerhet at alle de nordeuropeiske landene nå er med i NATO, men det gir også Norge flere oppgaver. Vi skal være med og beskytte dem, på samme måte som de beskytter oss. Ikke minst blir nord- og havområdene viktigere for Norge, og det ser vi tydelig i den planen Stortinget i dag slutter seg til. seg til. Vi lever i en stadig mer usikker verden, hvor internasjonal rett daglig settes til side, og hvor tilliten mellom verdens stormakter er på et bunnivå. Også internt i mange land er politikere så uenige at de ikke kan sitte i samme rom. Jeg tilhører den generasjonen politikere som har diskutert sikkerhetspolitikk mest teoretisk. Nå er det ikke teori; det er blodig alvor. I en sånn verden er det ingen oppgave som er viktigere for Stortinget å enn å sikre at alle skal leve i trygghet. Jeg synes representanten Ulstein sa det veldig godt da han siterte nasjonalsangen vår: «også vi når det blir krevet». Jeg mener at Stortinget i dag leverer på den oppgaven. Vi gjør det som er krevet av oss, og får den største opptrappingen av Forsvaret siden annen verdenskrig.

1 635 mrd. kr på Forsvaret de neste tolv årene – et formidabelt løft som skal omsettes i økt forsvarsevne. Planen er et sterkt signal: Norge står samlet om vårt forsvar av landet. Det er i dag umulig å overskue fullt ut de sikkerhetspolitiske konsekvensene av Russlands krig i Ukraina. Vi må forholde oss til et farlig og totalt uberegnelig Russland som styrer mot brudd med Vesten. Risikoen for russisk maktbruk mot Norge er derfor dimensjonerende for langtidsplanen for Forsvaret. Langtidsplanen er et resultat av en langvarig dialog mellom regjeringen og partiene på Stortinget. Det har vært ønsket av opposisjonen. Gjennom en serie av møter har det utkrystallisert seg et omforent utfordringsbilde med tilhørende nødvendige prioriteringer. Forsvarskommisjonens rapport og forsvarssjefens fagmilitære råd har vært et godt grunnlag for de politiske vurderingene og de politiske beslutningene. Et betydelig sammenfall mellom rådene i disse to rapportene har gitt rådene ekstra tyngde. tyngde. Jeg vil takke både forsvarskommisjonen og forsvarssjefen for kvaliteten i arbeidet. Nå er det ingen plass å gjemme seg, ikke for noe parti. Stortinget har forpliktet seg til å gjennomføre planen, uansett stortingsflertall og farge på regjering, og det gir en helt nødvendig forutsigbarhet i utviklingen av Forsvaret. Langtidsplanen som i dag vedtas, bygger på de to forutgående langtidsplanene som Solberg-regjeringen la fram, og de retningsvalg som der er tatt. Langtidspla nen for forsvarssektoren som ble vedtatt i 2016, startet en møysommelig oppbygging av Forsvaret etter kontinuerlig nedbygging over flere tiår. Forsvarets operative evne er vesentlig forbedret siden den gang. den gang. Langtidsplanen er ambisiøs, men det er også knyttet en rekke risikoelementer til planen. Planens grunnleggende forutsetning er tilstrekkelig tilgang på personell med riktig kompetanse. Dette er en flaskehals for styrkingen av Forsvaret på både kort og lang sikt, ifølge regjeringen. Forsvaret rekrutterer godt, men har problemer med å beholde personellet. Det for så vidt ikke noe nytt, men tidligere tok Forsvaret høyde for stor avgang og etterfylte personell gjennom store inntak ved Forsvarets skoler. Når Forsvaret skal øke med flere tusen ansatte, må hele verktøykassen tas i bruk. Det trengs ikke flere utredninger. Det bebudede personell- og kompetanseløftet må fylles med reelt innhold. Forsvarsdepartementet og Forsvaret bør raskest mulig sammen utmeisle prinsippene og virkemidlene, slik at personellopptrappingen kan gjennomføres raskt. Hvis ikke vil denne planen havne i trøbbel. Langtidsplanen legger opp til at samtlige forsvarsgrener skal styrkes parallelt.

Syv fartøyklasser skal reduseres til én når de nye standardfartøyene er på plass. Det er en formidabel oppgave. I kompleksitet, omfang og kostnader er dette å sammenligne med anskaffelsen av de nye kampflyene F-35. Klok av skade fra forrige fregattanskaffelse, dvs. Fridtjof Nansen-klassen, bør eller rettere sagt må de nye fregattene anskaffes i fellesskap med allierte land. Det er en altfor komplisert anskaffelse til at Norge skal gjøre dette på egen kjøl. Norge har fundamentale strategiske interesser og store økonomiske interesser i våre enorme havområder. De må beskyttes og forsvares om nødvendig. Derfor fornyes og styrkes Sjøforsvaret ikke minst for å kunne beskytte forbindelseslinjene over Atlanteren, som vi gjensidig er helt avhengig av. avhengig av. Et forsvar nær folket og et folk nær Forsvaret er avgjørende for forsvarsviljen. Det er viktig at Forsvaret er til stede i hele vårt langstrakte og vidstrakte land, Forsvaret bør rekruttere fra hele landet. Hovedtyngden av Forsvaret er av strategiske årsaker lokalisert i Nord-Norge. Det er behov for å rekruttere flere til Forsvaret fra denne landsdelen av flere årsaker. En forholdsvis stor andel av befalet som tjenestegjør ved avdelingen i NordNorge, pendler til andre deler av landet.

Målet er et forsvar som samlet sett har størst mulig kampkraft. Hæren utvides fra én til tre brigader og tilføres bl.a. langtrekkende ild og NASAMS luftvern. Landmakten, i både nord og sør, forsterkes gjennom utvidelse av Finnmark landforsvar til en Finnmarksbrigade, og en mobiliseringsbrigade skal opprettes i Sør-Norge. I Finnmark er det lagt et godt grunnlag å bygge på. Gjenopprettelse av Porsanger bataljon og utvidelsen av grensevakten i Varanger til en jegerbataljon er gjennomført i løpet av de to siste langtidsplanene, og i Sør-Norge har vi allerede flere hæravdelinger. Ja, det trengs folk, men det trengs også hus til folk og materiell. Skal nødvendig infrastruktur være etablert i tide, må det i størst mulig grad brukes standardiserte funksjonelle løsninger, og det bør utlyses større entrepriser, slik at et større antall tilbydere kan gi pris. Entreprenørmarkedet er stort sett tynt der Forsvaret er lokalisert, og brukeren, dvs. Forsvaret, som definerer behovet for hva som skal bygges, må legge seg på en edruelig linje, for å si det slik. det slik. Stortinget vil styrke luftvernet betraktelig. Luftvernets betydning har vi til fulle sett i Ukraina. Det samme gjelder droner. Stortinget vil ha bedre beskyttelse mot ballistiske missiler og vil ha ytterligere ett batteri for langtrekkende luftvern. Hovedstadsområdet trenger særskilt beskyttelse fordi storting, regjering og statsapparatet befinner seg her. Putins mål var å ta Kyiv og avsette regjeringen. Hitlers mål 9. april 1940 var å få has på kongen og regjeringen. Begge mislyktes. mislyktes. Langtidsplanen vil kreve gjennomføringskraft og gjennomføringsevne av Forsvaret og Forsvarsdepartementet og god samhandling. Det fordrer tydelig ledelse og klare ansvarslinjer.

«Dette har over tid skapt uklarhet i roller og ansvar mellom etat og departement og mellom etatene i forsvarssektoren.» Slik kan det ikke fortsette. Regjeringen Regjeringen mangler tydelige løsninger på sin egen problembeskrivelse. Tillitsreform nevnes, men det er uklart hva det innebærer. Forsvarssjefen skal ha en koordinerende myndighet på tvers av sektorene. Hvordan dette påvirker forsvarssjefens ansvar og forsvarssjefens fullmakter, er ikke opplyst for Stortinget. Forsvarsdepartementet skal rendyrkes som politisk sekretariat og rendyrke oppgaver knyttet til politikkutvikling, uten at det sies noe om hvordan bemanningen mellom Forsvarsstaben og departementet må justeres når departementet skal rendyrke denne rollen. Det Det påhviler et tungt ansvar for storting, regjering og departement når vi skal bruke over 1 600 mrd. kr av fellesskapets midler til Forsvaret. Planens måloppnåelse må følges tett. Derfor har et samlet storting gått inn for at det skal rapporteres årlig til Stortinget hva status er i gjennomføringen av langtidsplanen. Det har vi som folkevalgte og det har befolkningen krav på å få vite. Vi har en felles interesse av at dette skal lykkes. Marit

Nå klargjør vi for det største løftet i Forsvaret på over 30 år, og langtidsplanen innebærer at det skal brukes 611 mrd. kr mer på Forsvaret de neste tolv årene.

Det er gledelig å se at det fortsatt er mulig å oppnå konsensus i det politiske Norge når ting virkelig betyr noe, og det gjør forsvarspolitikken akkurat nå. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon viser at det er behov for å ta grep som styrker Forsvarets operative evne, både på kort og på lang sikt. Vi må investere mer, men vi må framfor alt også drive det Forsvaret vi allerede har, på en best mulig måte, vi må vedlikeholde og utvikle det som vi allerede har investert i. Alle forsvarsgrener styrkes i planen. Sjøforsvaret får nødvendige investeringer i form av nye fregatter og nye ubåter, og Norge må bli bedre på å bygge opp slagkraften sin maritimt. Vår lange kyst og våre store havområder utgjør en viktig del av forsvaret av Norge. Vi fortsetter investeringene i Luftforsvaret. Her er det gledelig at det legges til rette for at det kan øke utdanningskapasiteten betydelig på flere plan, plan, bl.a. når det gjelder teknikere og ingeniører, både ved de videregående skolene i Trøndelag, ved studier på NTNU og ved flyttingen av Luftforsvarets skolesenter til Værnes. Trøndelag blir virkelig et tyngdepunkt for det norske luftforsvaret i årene framover. Hæren og Heimevernet styrkes med mer kampkraft. Hæren utvikles fra en til tre brigader, og Hæren styrkes også med langtrekkende presisjonsild, med flere kampvogner, med luftvern og med helikopter til både hær og spesialstyrker, og Heimevernet økes til 45 000 soldater som skal trene mer. Samtidig etableres det tre nye innsatsstyrker, to av dem med et spesielt ansvar for kysten vår. En slik oppbygging av alle forsvarsgrener betyr også at Forsvaret vil være til stede i alle deler av landet.

Framtidas forsvar krever at vi er til stede i hele landet, noe som igjen kommer til å bety mye for bosetting og næringsliv. Det gleder meg spesielt at Andøya i dag gjenoppstår som militær base. Senterpartiet var veldig kritisk til at Andøya ble nedlagt. I dag ser vi at denne basen vil spille en viktig rolle i oppbyggingen av vårt framtidige droneforsvar. Den satsingen vi nå vedtar, kommer også til å bety mye for industri og verft rundt om i hele landet. I dag kom nyheten om at bedriften Ritek i Levanger har fått den største kontrakten i selskapets historie når de nå skal montere og ferdigstille Forsvarets nye stridsvogner. Det er godt nytt. Vi har alle muligheter til å bygge opp en slagkraftig forsvarsindustri av større og mindre bedrifter i hele landet. Det er en mulighet man må bruke godt i årene framover. NATO har vært og vil være bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. Vi har et medansvar for å utvikle NATO videre. Allerede i inneværende år vil vi nå 2-prosentmålet, og vi styrker vår evne til å motta og trene med allierte styrker. Et samlet Norden i NATO betyr også at vi må tenke annerledes om infrastruktur og logistikk oss imellom. Mulighetene til å samarbeide om kapasiteter er store,

tidligere. Langtidsplanen for Forsvaret handler om å sikre tryggheten for innbyggerne i dette landet. Når et samlet politisk miljø stiller seg bak langtidsplanen for Forsvaret, gir vi samtidig et løfte til folk om at vi sammen vil ivareta vår felles trygghet i årene framover. Når Stortinget står så samlet som i dag, er det noe vakkert ved det hele.

Det handler om vår evne til å sikre vår egen frihet, vår evne til å ta vare på våre verdier verdier og vår evne til å beskytte vårt eget levesett. Det handler om vår selvstendighet. Det handler om de aller, aller viktigste oppgavene for en stat selve legitimiteten til en stat, som handler om å verne innbyggerne mot indre og ytre fiender. Det første handler selvfølgelig om justisvesenet: politi og domstoler. Det andre handler om vårt forsvar og vår evne til å motstå angrep fra ytre fiender.

at man kanskje har tenkt feil gjennom mange år – helt siden Berlinmurens fall på begynnelsen av 1990tallet denne «kumbaya-filosofien» som på man ge måter rådet grunnen alt for lenge, og som gradvis førte til altfor mye nedbygging av det norske Forsvaret. I gledens time tillater jeg meg da å minne på at det er noen som hele veien har advart mot den utviklingen, og som hele veien har ønsket at Forsvaret skal styrkes og opprettholdes, og at vår evne til å forsvare våre grenser og våre

og nå snakker vi om 3-prosentmålet. Det sier seg selv at historien har gitt dem av oss rett. Det var et behov for å ta vare på vårt forsvar, og det som skjer nå, er at vi må snu dette hangarskipet. Det tar tid. Det handler om personell, det handler om å bygge infrastruktur, og det handler om å sørge for at vi har de kasernene og det utstyret vi trenger, f.eks. våpenplattformer. Mye er nevnt i denne debatten. Det tar tid. Vi kunne kanskje unngått å være der vi er i dag, dersom vi hadde tenkt noe lenger da tidsånden gjorde seg gjeldende fra 1990-tallet og egentlig nesten frem til i dag. Det er viktig at vi også har oppmerksomheten rettet mot hvordan disse tingene skjer. Nå er det mye penger som skal ut for å bygge vårt forsvar. Det er bra. Jeg synes regjeringen og forsvarsministeren har gjort en god jobb, men det er mange interesser som kanskje ikke nødvendigvis kun handler om å ivareta forsvarsevnen, som da slår inn: lokaliseringsdebatter, interesse for å tiltrekke ressurser til egen kommune o.l. Da tør jeg å minne om at helt sentralt for vårt forsvar er den tilstedeværelsen vi til enhver tid har i min landsdel, i Nord-Norge. Det kan vi ikke kompromisse på. Det er umulig å kompromisse på. Vi kan ikke basere vårt forsvar på innflyging av personell fra Gardermoen med kommersielle rutefly den dagen det skal mobiliseres. Vi må ha tilstedeværelse i nord,

rekruttutdanning, befalsutdanning eller andre tekniske utdanninger som det måtte være behov for. Det er særdeles viktig, for min landsdel har et ekstra ansvar når vi skal bygge opp Forsvaret igjen.

i alle fall de små man sitter sammen med, må klare seg, at de får vokse opp og får muligheten til å se tilbake på et godt liv. Det tror jeg soldaten også tenker: Det skal gå bra – jeg kommer hjem også denne gangen. Enstemmigheten i Stortinget er historisk og underbygger alvoret i situasjonen. I urolige tider blir trygghet viktig. Løftet i forsvarssektoren avhenger av flere viktige grep på personell- og kompetanseområdet. Utviklingen og opprustningen av forsvarssektoren de kommende årene krever en kraftig bemanningsvekst, en god miks av flere ansatte, flere vernepliktige inne til førstegangstjeneste og flere reservister, totalt 22 900 i løpet av tolv år. Forsvaret har lang erfaring med hvor vanskelig det er å stå i kutt, slik Forsvaret har gjort kontinuerlig siden den kalde krigen, men det er mer krevende å vokse. Forsvarssektoren rekrutterer i all hovedsak godt, men det er utfordringer innenfor enkelte områder. Selv om mye har vært gjort de siste årene, er det nødvendig å styrke innsatsen for at forsvarssektoren skal være et enda mer attraktivt sted å jobbe. Mange av tiltakene på dette området må komme som resultat av et godt partssamarbeid. Det er likevel positivt at regjeringen ønsker å legge til rette for en videreutvikling av lønns- og insentivsystemet i forsvarssektoren, en mer forutsigbar arbeidshverdag, insentiver for geografisk mobilitet for å gjøre sektoren mer fleksibel og attraktiv som arbeidsplass i hele landet og en lengre militær karriere. At Forsvarsdepartementet sammen med partene har utredet forbedringer i sektorens lønns- og insentivsystem, er bra. Forbedringene må bidra til større forutsigbarhet for folkene i sektoren, bedre balanse mellom arbeidstid og arbeidervern, enklere personellforvaltning, økt kompetansemobilitet i distriktene og bedre balanse mellom pensjon og inntekt. Pensjonsvilkårene for militært ansatte er avgjørende for å beholde personell, og derfor er det viktig at regjeringen legger til rette for at partene i det videre arbeidet kan framforhandle konkrete løsninger som gjør at hoveddelen av inntekten blir pensjonsgivende. Pensjon som konsept er jo et ektefødt barn av soldaten. I år 13 f.Kr. innførte keiser Augustus en ordning som sikret legionærene som klarte å overleve lenge, god inntektssikring. De kalte det pensjon. De som er villige til å gi sitt liv for å forsvare oss, fortjener en god arbeidshverdag, og de fortjener en god pensjon. Det er viktig at arbeidsgiver legger til rette for konkurransedyktige betingelser og mest mulig forutsigbarhet rundt arbeidshverdagen. En karriere i forsvarssektoren innebærer for mange et høyt arbeidspress og mye fravær hjemmefra. Det betyr også at de respektive etatslederne og andre ledere har et stort ansvar for å finne de riktige løsningene. At regjeringen nå legger til rette for at sjefen har tilstrekkelige rammer og kompetanse for å ivareta arbeidsgiveransvaret på en god måte, er lovende. Trusselbildet og mulighetene er mer kompliserte enn tidligere. Derfor er det viktig at etterretningen på Lutvann styrkes. viktigere og viktigere at områder med høy befolkningstetthet og særlig kritisk infrastruktur med sentrale myndighetsorganisasjoner må beskyttes i kriser og krig. Til høsten kommer Til høsten kommer regjeringens svar på totalberedskapskommisjonen hit til Stortinget. Da får økt militær evne og sivil beredskap både hode og hale. For å trygge Norge må begge deler virke – vårt totalforsvar. Uansett hvilke tiltak og kapasiteter vi snakker om, handler det om å trygge freden. For Arbeiderpartiet vil det alltid handle om å trygge folk,

Presidenten

Samtidig er det viktig å huske at behovet for denne planen kommer på grunn av ikke-lystige ting – på grunn av en vanskelig, større og verre sikkerhetssituasjon i våre nærområder, hvor folk på bakken i Ukraina fortsatt kjemper, hver dag dør mennesker på begge sider av en frontlinje i Europa. Den sikkerhetspolitiske situasjonen har brutalt endret seg etter Russlands invasjon i februar 2022, men den startet på et tidligere tidspunkt. Siden 2014 har den sikkerhetspolitiske situasjonen for det meste utviklet seg i gal retning i Europa. Vi har et naboland, Russland, som er en aggressiv part for å bidra til å destabilisere.

Det er dette dystre bakteppet vi må ha med oss når vi behandler langtidsplanen for Forsvaret. Det er viktig å huske dette dystre bakteppet fordi det ikke bare kommer til å være

i det militære fysiske domenet denne krigføringen pågår. Den har foregått gjennom energimarkedene, den har foregått med hybridtrusler, den foregår i cyberspace, den foregår mot fredelige ting – uten at det utløser krigshandlinger direkte. Derfor er det viktig at vi svarer på dette med en klar og tydelig oppbygging av Forsvaret, men også understreker at vårt forsvar er helt avhengig av vår alliansetilknytning. Det at vi er medlemmer av NATO, er vår viktigste forsvarspolitiske sikkerhet. Det at våre naboer Sverige og Finland har blitt med i NATO, styrker også vår sikkerhet fremover. Vi må kunne forsvare oss selv og våre nasjonale interesser i møte med en sikkerhetspolitisk virkelighet som har endret seg. Vi må også kunne støtte våre allierte i NATO ved behov,

Den gangen var vi ikke sikre på om Sverige og Finland ville komme med bistand, og vi måtte tenke forsvar på en helt annen måte. Det har vært en stor fremgang til i dag. Et angrep mot Norge nå vil møtes av både norske, svenske og finske styrker. Det styrker Norges sikkerhet. sikkerhet. Norge er, som kjent, en maritim nasjon. Vi har råderett over enorme havområder og utvinner store ressurser derfra. Den største militære trusselen mot Norge er på mange måter en maritim trussel. I etterretningstjenestens åpne trusselvurdering, Fokus 2024, beskriver tjenesten at Nordflåten forblir den største militære trusselen mot Norge. Russland moderniserer nå Nordflåten bl.a. gjennom svært stillegående ubåter, som i verste fall kan true forsyningslinjene mellom Europa og USA. og USA. For at Norge skal kunne forbli i NATO i nord og hjelpe våre naboland, er det avgjørende at vi i krise og krig kan holde forsyningslinjene åpne og sikre NATOs maritime nordflanke. Derfor er det viktig at det er en stor tyngde på Sjøforsvaret i denne planen.

og kan imøtekomme og møte de ubåtene som kan bidra til å ødelegge for forsyningen. Det er avgjørende at denne langtidsplanen følges opp gjennom arbeidet som skjer fremover. Det er ambisiøst, det kommer til å bli krevende, og jeg tror ikke vi må unnskylde overfor det norske folk at mye av det økonomiske handlingsrommet i årene som kommer, kommer til å måtte brukes på sikkerheten vår.

Å sikre Norges frihet og trygghet er Arbeiderpartiets viktigste sak. Vi lever i en tid med økt usikkerhet, økt ustabilitet og økt uro. Det må vi ta på alvor, og det gjør vi i dag. Arbeiderparti– Senterparti-regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret er den mest offensive satsingen på vår frihet og sikkerhet i nyere tid. Regjeringen foreslo å styrke Forsvaret med 600 mrd. kr over tolv år. Det slutter nå et enstemmig storting seg til, med noen tillegg. Det Stortinget stemmer over i dag, er historisk på flere måter. Det er både en historisk satsing og en histo risk bred enighet. Det viser at når det virkelig gjelder, evner vi å stå samlet for vårt felles beste. Vi lever i en usikker tid. Verden er i rask endring. Det er økte spenninger og usikkerhet i våre nærområder. Derfor er det avgjørende at vi står sammen. Det styrker oss i møtet med utfordringene vi står overfor, og det gir forutsigbarhet og langsiktighet for Forsvaret og folkene som jobber der. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er varig endret. Vi må erkjenne at de endringene vi ser nå, ikke bare er midlertidige. Det er strukturelle endringer som vil prege vår sikkerhetspolitiske virkelighet i mange år framover. Derfor er den styrkingen av Forsvaret som vedtas i dag, helt nødvendig. Den sørger for at vi har et forsvar som virker, og som gjøres klart til de utfordringene vi møter i årene framover. Arbeiderpartiet har alltid tatt ansvar for nasjonal sikkerhet. Gjennom vår historie har vi vært opptatt av å bygge et sterkt og solid forsvar som kan sikre våre grenser og våre Vi har vært garantisten for Norges suverenitet og frihet, og vi fortsetter å være det. I dag viser vi at vi tar dette på største alvor. Langtidsplanen for Forsvaret innebærer betydelige investeringer i både personell og materiell. Vi styrker vår evne til å operere i både inn- og utland. Vi forbedrer vår beredskap, og vi sikrer at det vi allerede har, skal fungere. Det er ikke bare en investering i vårt forsvar, men også i vår trygghet på lang sikt. Det er også viktig å understreke at denne planen ikke bare handler om militære kapasiteter, men også om samarbeid og allianser. Norges medlemskap i NATO er en hjørnestein i vår sikkerhetspolitikk. Vi skal fortsette å være en pålitelig og solid partner i alliansen, samtidig som vi styrker vår nasjonale forsvarsevne. Det er avgjørende for å sikre vår nasjonale sikkerhet og for å kunne bidra til internasjonal stabilitet. stabilitet. I en tid med stor usikkerhet og uforutsigbarhet er det vår plikt å sørge for at Norge står sterkt. Den tverrpolitiske enigheten om langtidsplanen for Forsvaret viser at vi tar denne plikten på alvor. Vi sender et klart signal om at vi i Norge er omforent i vår innsats for å beskytte vår frihet, våre verdier og vår framtid. vår framtid. Til slutt er det grunn til å gjenta det mange her allerede har sagt i dag: at både storting, regjering og alle de andre som har lagt det faglige fundamentet for planen, har gjort en kjempestor innsats. I dag har vi lagt grunnlaget for et sterkt og trygt Norge, både i dag og for kommende generasjoner.

Myrli (A) [12:38:45]: Jeg stiller meg i rekken av dem som sier at dette er en stor dag. Det som nå skjer, er viktig. Jeg tror jeg vil legge til: Det er riktig, slik situasjonen nå er.

NATO-medlemskapet er grunnpilaren i norsk forsvarsog sikkerhetspolitikk – eller hjørnesteinen, som parlamentarisk leder akkurat sa – og har vært det i 75 år. NATO-medlemskapet og NATO-samarbeidet forplikter. Derfor ble NATO-landene for en del år tilbake enige om å trappe opp ressursene som skal brukes til forsvar, og at målet var at en skulle bruke 2 pst. av brutto nasjonalprodukt. Det går selvsagt an å stille spørsmål ved om det er en fornuftig måte å måle ressursene på – Erna Solberg og andre har gjort det – men det er den beste måten NATO-landene er så forskjellige – store land, små land, god økonomi, dårlig økonomi, høyt BNP, lavt BNP – så det var det en ble enig om. Nå når Norge 2-prosentmålet. Forsvarsministeren og andre kan reise til toppmøtet i Washington og si det – og samtidig si at vi trapper videre opp mot 3 Da NATO sa at målet var å bruke 2 pst. av BNP, sa NATO også noe annet som er svært viktig. Det er at minst 20 pst. av bevilgningene til forsvar skal gå til investeringer. Det er ikke vanskelig å bruke mye penger på forsvar, men det er om å gjøre å bruke pengene riktig. Derfor må også en vesentlig del av midlene gå til investeringer. Norge ligger langt over 20 pst. i investeringer. Vi ligger vel langt over 30 pst., hvis jeg ikke tar feil. Norge feil. Norge og Europa må ta større ansvar for egen sikkerhet. Uansett hva som skjer ved presidentvalget i USA i høst, er det situasjonen. Det er ingen hemmelighet at vi har lent oss mye på USA i hele etterkrigstida. USA har andre utfordringer i en komplisert verden. Det er bare å ta en rask titt på Biden-administrasjonens Indo-Pacific Strategy, så skjønner en at USA har mye å hanskes med. Det er situasjonen mellom USA og Kina, og det er andre utfordringer. USA kommer ikke til å trekke seg ut av Europa – det har jeg ingen tro på – men uansett: Vi må ta et større ansvar for egen sikkerhet. Forsvar er mer enn kuler og krutt. Det er selvsagt det også, men ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv må vi, som landets øverste folkevalgte, ha bygd opp et samfunn som står imot både militære trusler og andre trusler. Det er også NATOs politikk. Det NATO definerer som de såkalte «seven baseline requirements», dreier seg om at en skal sikre samfunnskritiske offentlige tjenester som kraftforsyning, matforsyning, vannforsyning, kommunikasjonssystemer, transportsystemer og andre helt vesentlige samfunnsfunksjoner. Vi må ha motstandskraft og beredskap i samfunnet til å takle de situasjoner som oppstår, vi må ha et totalforsvarskonsept som bygger opp under dette, og vi må ha en sivil sektor som støtter opp under Forsvaret i dette arbeidet. arbeidet. Som medlem av NATOs parlamentarikerforsamling er jeg medlem i noe som heter Ukraine–NATO Interparliamentary Council. Det består av ti parlamentarikere fra Ukraina og ti parlamentarikere fra NATO-land. Om kort tid skal jeg treffe kollegaene våre fra Ukraina igjen. Vi må fortsette å støtte Ukraina militært, økonomisk og politisk. Her har vi som parlamentarikere en jobb å gjøre ved rett og slett å støtte opp under våre parlamentariske venner i Ukraina. Ukraina. Skal vi lykkes med den satsingen som Stortinget nå legger opp til, må vi ha en nær dialog mellom myndighetene, Forsvaret og industrien. Viktige forsvarsbedrifter som Kongsberg, Nammo, Chemring, NFM og andre spiller her en svært viktig rolle framover.

Schie Schou (H) [12:44:11]: For Høyre er et trygt Norge viktig. Med krig på det europeiske kontinent og i Midtøsten er et ytterligere alvor flyttet inn i sikkerhetspolitikken. Vår egen forsvarsevne må styrkes, med økt satsing på personell, ammunisjon, forsyninger, heimevern, luftvern, ubåter, sjøforsvar m.m. Omgivelsene er endret og sikkerhetssituasjonen likeså, en situasjon som er den alvorligste siden 1945. Norge og vårt forsvar må være bedre rustet for krig, krise og konflikt. Det er kun forpliktende enighet på tvers av blokkene som kan gi Norge en troverdig militær opprustning over tid. Nå som Sverige og Finland har blitt fullverdige medlemmer av NATO, er Rygge flystasjon, i mitt eget hjemfylke Østfold, i ferd med å bli en av Nordens viktigste flystasjoner. Dette stadfestes i langtidsplanen for forsvarssektoren, og jeg er svært glad for å kunne konstatere at det er full enighet om dette i Stortinget. Langtidsplanen fastslår: «Evnen til å understøtte luftoperasjoner i hele landet forsterkes gjennom utvikling av Ørland, Evenes og Rygge flystasjoner med høy oppsetningsgrad og korte klartider, og Bardufoss med lavere oppsetningsgrad. Utvidelsen av kapasitet for å understøtte luftoperasjoner prioriteres ved disse fire basene og gir evne til hurtig mottak av allierte luftstyrker.» luftstyrker.» I mine hjemtrakter er det enkelt å se hvordan hele området fra Oslo til Gøteborg blir et sammenhengende mottaksområde for NATO-styrker i fred, krise og krig. I dette mottaksområdet spiller Rygge flystasjon en avgjørende rolle. Det er ikke bare snakk om å kunne motta styrker for å forsvare Norge, men også styrker som ved behov skal kunne sendes videre østover, både til Sverige, til Finland og til Baltikum. Rygge flystasjon – med sin tilknytning til Østlandet og nærhet til Sverige – blir avgjørende for å sikre alliert mottak i hele regionen og for å understøtte NATOs kollektive forsvar i hele det søndre Skandinavia og Baltikum. Dette blir viktigere enn før også for norske styrker, og det betyr økt militær tilstedeværelse på Rygge, både nasjonalt og innen NATO. Derfor er også amerikanske investeringer på Rygge viktige, både for Norges sikkerhet og for den kollektive sikkerheten i hele regionen. hele regionen. Rygge flystasjon er også avgjørende viktig for Norges evne til å respondere hurtig på f.eks. terrorangrep eller andre former for alvorlige anslag mot samfunnet vårt. I langtidsplanen videreføres Rygge som base for helikoptrene til spesialstyrkene. Rygge skal videreutvikles med bl.a. flere boligkvarter, og det skal bygges nye oppstillingsområder for tankfly gjennom NATOs finansieringsmekanisme samt nasjonale tiltak. Til sist: Rygge er også svært viktig for forsvarsindustrien. Kongsberg Aviation Maintenance Services AS, KAMS, som driver vedlikehold av fly og helikoptre, har gradvis bygget opp sin virksomhet på Rygge. Gjennom å lykkes med å konkurrere til seg viktige vedlikeholdsoppdrag internasjonalt, bl.a. som ett av de fem globale vedlikeholdsdepotene for motoren til kampflyet F-35, har KAMS blitt en suksesshistorie også internasjonalt. Samtidig forblir KAMS viktig for vedlikeholdet av Luftforsvarets egne fly og helikoptre. Med den vesentlige satsingen vi skal gjennomføre i forsvarssektoren de neste årene, og med det økte behovet for vedlikehold og understøttelse som dette medfører, forsterkes de forsvarsindustrielle mulighetene på Rygge ytterligere fremover. Det er gledelig for mine hjemtrakter, og det er også godt for hele landet. Det er også det samspillet vi skal ha, og de forpliktelsene vi har innad i NATO. Ola

Det er også et faktum at det er en nitrist sikkerhetspolitisk situasjon som ligger bak – en situasjon som etter alt å dømme er en ny normal. at vi også her i Norge er nødt til å gjøre vår del for å tilpasse oss denne situasjonen og for å forsvare landet på bærekraftig vis. Så blir det i henhold til denne planen mer til alt overalt. Slik sett må man kanskje kunne betegne det som et godt kompromiss, i god norsk tradisjon.

Vår sikkerhet hviler på NATO-medlemskapet. Den hviler utover det spesielt på de kapasitetene som USA og Storbritannia innehar. Det er også riktig at EU tar en Vi er for å samarbeide med EU der det er relevant og hensiktsmessig, men EU kan aldri og skal aldri erstatte NATO. Det er også et faktum at verken USA eller Storbritannia er medlemmer. Det er kanskje litt problematisk om vi skulle begynne å snakke slik om NATO, at det ikke framstår som om NATO er vår fremste sikkerhetspolitiske garanti, og at det ikke er tilstrekkelig for å ivareta verken vår egen eller andres sikkerhet. Det er bra med et enstemmig storting. Det gir og demonstrerer samhold, og det har betydning. Men det er også slik at dette er en plan. De faktiske vedtakene må gjøres i de årlige budsjettene. Vi har en hel riksrevisjon som holder seg beskjeftiget med stadig å sende rapporter til Stortinget som understreker at vi ikke klarer å følge opp egne vedtak og egne målsettinger i praksis. Skal dette følges opp og bli virkelighet, må det følges opp over tid, og det må sannsynligvis følges opp av svært mange og skiftende flertall. Jeg tror at dette kommer til å bety harde prioriteringer.

Vi mangler allerede folk til ganske mye i Norge. Vi mangler folk innenfor helsevesenet. Der kommer vi til å mangle mange flere. Vi vet at vi kommer til å trenge mer folk her, og mer folk her vil bety færre folk til andre oppgaver. Det er vi nødt til å forstå og anerkjenne. Jeg er for det, men det er viktig å være klar over det: Å ta vare på det vi har, og drive effektivt, vil bli enda viktigere framover, og spesielt i en tid da man skal trappe opp. Det er spesielt i tider da det brukes mye penger, at det er lett å kaste dem bort, iallfall hvis vi skal ha slagkraft og evne til å forsvare oss i den andre enden. Det ligger også dermed et stort ansvar på Forsvaret selv. Det ligger fra Stortingets side mye tillit i de bevilgningene som vi forhåpentligvis stiller til disposisjon i årene framover. Det finnes mange eksempler i det norske samfunnet på dårlig bruk av ressurser. Det finnes også den typen eksempler i Forsvaret. Jeg forventer og håper at dette tas på stort alvor, slik at både penger og folk blir brukt effektivt, og at samfunnet får igjen for ressursbruken.

nye, store muligheter som jeg håper at både regjeringen og Forsvaret selv, sammen med alle andre gode krefter, går inn på, for å se på muligheten for å ta ut synergieffekter. Det hviler et stort ansvar og et stort alvor over denne saken. Det er på sett og vis nå jobben starter. Når vi nå ruster opp forsvaret vårt, er det ikke for å ruste oss til krig, men for å ruste oss til fortsatt fred, trygghet og frihet.

og nedbemanning og privatisering. Regjeringen vil bygge Forsvaret i tråd med forsvarskommisjonens og totalberedskapskommisjonens anbefalinger. Vi vil prioritere gode rammevilkår for forsvarsansatte og hindre omfattende privatisering av Forsvarets støttefunksjoner. Kontrollkomiteen har nylig behandlet Ombudsnemnda for Forsvarets årsmelding for 2023. Den beskriver tilstanden i Forsvaret og vår forsvarsevne i et ansatt- og soldatperspektiv. Nemnda peker i år, som foregående år, på manglende lederutdanning og lederutvikling, pensjon, pendlermuligheter, ressursmangel og boforhold som utfordrende for å beholde og rekruttere personell. Når en nå i tillegg skal styrke bemanningen, er det særdeles viktig at nettopp dette blir tatt på alvor og fulgt opp. Jeg kommer fra en forsvarskommune, er født og oppvokst i Forsvaret og har levd med og i Forsvaret i årtier. Jeg har sett hvor nødvendig samspillet med det sivile samfunnet er, for vår forsvarsevne og for forankring og rekruttering. Hele familien må tas vare på. Det gjelder boliger, jobb til nummer to, barnehage, skole og fritidstilbud, for ikke å snakke om pendlermulighetene.

Når en bruker milliarder på fly og base, skulle en tro at infrastrukturen og de ansatte også var en del av planen for å styrke forsvarsevnen vår. En har ikke prioritert boliger til de ansatte eller pendlermuligheter. Først de to siste årene, med vår regjering, har det blitt fart i boligbyggingen og oppussingen av eksisterende bygningsmasse, og endelig tar staten ansvar for en helt nødvendig sivil flyrute. Infrastrukturen rundt basen er fullstendig nedkjørt etter tungtransport i utbyggingsfasen. Med Sverige og Finland med i NATO styrkes vår forsvarsevne, og det er behov for å se på transportårene fra vest til øst. I forrige nasjonale transportplan var det kun et lite avsnitt som handlet om sikkerhet og beredskap. Tidene har forandret seg. I arbeidet med den den nå framlagte nasjonale transportplanen har Forsvarsdepartementet vært involvert sammen med transportetatene for å se på infrastrukturen og prioriteringen for å styrke forsvarsevnen vår. Det er nå tverrpolitisk enighet om å styrke vår militære beredskap og at det må foretas store investeringer i Forsvaret. Det er bra. Forsvaret trenger en langsiktig og forutsigbar oppbygging. Investeringene som skal gjøres, bør også bidra til ny industri for næringslivet vårt og forutsigbarhet for f.eks. anleggsbransjen. anleggsbransjen. Vi må satse på de ansatte og gjøre Forsvaret til en attraktiv arbeidsplass. De må være en del av det sivile samfunnet rundt seg, inkludert et sterkt heimevern.

og at vi nå investerer i de ansatte og forsvaret vårt, for vår trygghet, fred og frihet.

Det tek tid å rekruttere og utdanne personell til desse oppgåvene. Det krev langsiktig og planmessig tenking – altså føreseielegheit. Denne langtidsplanen inneber eit enormt løft for forsvarsevna

vil rekruttere, til innbyggjarane våre, til våre allierte og ikkje minst til dei som ikkje vil oss vel. Dei skal vere klare over vår vilje og evne til å forsvare oss.

og som innbyggjar i ein kystkommune på Vestlandet må eg seie tilfredsstillande, at langtidsplanen inneber ei betydeleg satsing på Sjøforsvaret. Eg vil særleg vise til satsinga på nye fartøy og kva det inneber av behov for ny infrastruktur på Marinens hovudbase Håkonsvern. Det gjev basen ei spesiell stilling i NATO-samanheng. Det er ei god innretning på fartøysamansetjing og -struktur, og det er spesielt tilfredsstillande at dette forliket i Stortinget gjer at me utløysar den siste opsjonen på ubåtbestillinga, altså at me no vil skaffe seks ubåtar.

Det inneber sjølvsagt òg at me må auke utdanningskapasiteten ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Som eg innleia med: Me treng det rette personellet.

Her vil eg peike på det totalberedskapskommisjonen seier i rapporten sin. For det første kan me ikkje byggje eit militært forsvar fråkopla det sivile samfunnet. Det gjeld både dei sivile beredskapsinstitusjonane og det sivile samfunnet elles, anten me snakkar om næringsliv, frivillige organisasjonar

Forsvaret vil, både i fred og i krise og krig, vere heilt avhengig av at det sivile samfunnet fungerer og går rundt, på same vis som sivilsamfunnet vil vere avhengig av at Forsvaret løyser oppdraget sitt. I denne dimensjonen peikar totalberedskapskommisjonen på tillit. I krevjande og urolege tider vert folk og nasjonar sette på prøve. Graden av tillit kan vere avgjerande for kor robust eit samfunn eigentleg er. Me snakkar om tillit mellom folk og tillit mellom folk og myndigheitene. Ein høg grad av tillit i det norske samfunnet er ein viktig del av den grunnleggjande beredskapen i landet vårt. Verdien av å byggje sterke sivilsamfunn, sterke lokale nettverk, byggje tillit og fremje dialog er i utvida forstand ein del av arbeidet med samfunnssikkerheit og beredskap. Eit høgt tillitsnivå styrkjer føresetnadene våre for å handtere kriser. Befolkninga følgjer råd frå myndigheitene dei har tillit til, og dei stiller opp for kvarandre når krisa rammar. Ikkje minst gjer tillit oss meir motstandsdyktige mot desinformasjon og samansette truslar. Land som er prega av høg gjensidig tillit i samfunnet, har det fellestrekket at dei har ein sterk velferdsstat med universelle ordningar alle kan nyte godt av, uavhengig av kjønn, alder, yrkesbakgrunn og størrelsen på lommeboka.

Som sagt: Me kan ikkje byggje eit sterkt forsvar som er fråkopla sivilsamfunnet. Forsvaret og sivilsamfunnet er gjensidig avhengige av kvarandre og utgjer totalforsvaret. [13:04:11]: Vi betaler for- sikringen, men som med de fleste andre forsikringer, ønsker vi egentlig aldri å få bruk for den, og forsikringspremien på denne har gått opp med over 600 mrd. kr for de neste 12 årene, men den er helt avgjørende å betale for din og min sikkerhet. Denne langtidsplanen er historisk, både fordi bakteppet er krig i Europa igjen, og fordi sikkerhetssituasjonen krever en drastisk og rask økning av forsvarsbudsjettene framover. Med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering får vi også et revidert nasjonalbudsjett der vi innfrir NATOs krav om å bruke minst 2 pst. på forsvar nå. Siden 2019 har jeg selv fått møte i NATOs parlamentarikerforsamling og vet at hvorvidt vi når 2-prosentmålet, er noe som blir lagt merke til der av de andre landene som skal garantere for vår felles sikkerhet. Når jeg tar ordet her i dag, er det først og fremst som representant fra Agder, for denne forsvarsplanen betyr også en snuoperasjon for Agder. Vi går nå fra avvikling av Forsvarets aktiviteter i landsdelen, til – og jeg siterer fra proposisjonen som Arbeiderparti–Senterparti-regjeringen «Kjevik, som tidligere er vedtatt nedlagt, videreføres og basen videreutvikles som base for Forsvarets befalsskole og standkvarter for Agder heimevernsdistrikt». Det gleder meg at det nå er et samlet storting som stiller seg bak regjeringens forslag om ny forsvarsaktivitet på Agder. Forsvarets befalsskole flyttes til Kjevik. Rundt 40 årsverk og 310 befalsskoleelever utgjør det i dag. Med en styrket satsing på Forsvaret framover bør dette tallet heller bli større enn mindre. I tillegg får Heimevernet igjen et eget distrikt på Agder, med Kjevik som base. Dette vil gi ytterligere årsverk og ikke minst økt aktivitet og sikkerhet i vår landsdel. Det som nå skal skje på Kjevik framover, er også aktivitet som gir betydelige ringvirkninger, som f.eks. når bygg skal ivaretas og opprustes. Med forsvarsaktivitet følger også behov for skytefelt. På Evjemoen i Evje og Hornnes ligger et godt tilrettelagt skytefelt. Som stortingsrepresentant fra Agder vil jeg imidlertid understreke at når området står til disposisjon for Forsvaret som skytefelt, er det også viktig at kommunen opplever noen positive effekter av den planen som skal vedtas i dag. Jeg har derfor forventninger om at dette blir fulgt opp i etterkant av dagens vedtak. Det handler om å sørge for at man demper de konfliktene som ulike plasser kan oppstå mellom lokalsamfunnene og Forsvarets aktivitet. Den framlagte planen er bra for både Agder og landets sikkerhet.

(H) [13:07:23]: Når det er al- vor, viser Stortinget seg fra sin beste side. Innstillingen fra komiteen er enstemmig, også der den går lenger enn regjeringen,

Regjeringen skal ha ros for at den har levert en langtidsplan som er et godt grunnlag for reell drøftelse med hele Stortinget. Vi burde overveie å arbeide mer etter de linjer. Det er også interessant at komiteen foreslår for oss at det innføres en ny ordning med årlig rapportering om hvordan planen blir til virkelighet. Jeg viser til vedtaksforslag XIV, som beskriver dette nærmere. En gjennomføringsmelding burde overveies også for de fleste andre store investeringsprosjekter Stortinget vedtar. I dette tilfellet vil det også være nyttig å minne Stortinget selv om hva det har vedtatt, og innskjerpe bevisstheten om forlikets innhold. innhold. Er det nå slik at forsvarsplanen etter dette er blitt et tverrpolitisk felleseie som holder gjennom de tre kommende stortingsvalg? Et stortingsvedtak er ikke mer holdbart enn at det står til det blir endret. Vi har visse historiske erfaringer med at partiene ikke vil føle seg mer bundet senere enn de finner politisk nyttig på det aktuelle tidspunkt. Det er derfor all grunn for forsvarsinteresserte velgere til å holde seg orientert ikke bare om planens gjennomføring, men også om hva partiene og senere representanter viser av vilje til å stå fast på enigheten om 3, 7 eller 10 år. Særlig vil det være en øvelse i forbindelse med det årlige budsjettet, hvor realitetene kommer til uttrykk. Der må flere være villige til å yte noe. yte noe. Vi må ikke glemme at i et langt kortere løp avhenger Norges og våre nabolands sikkerhet mot militær aggresjon rett og slett av utfallet på slagmarken i Ukraina, av hvordan det går med Russlands overfall på Ukraina. Utenom denne planen gjelder det ikke bare hvordan Ukraina kan overleve som stat, men rett og slett vinne krigen. Det er et viktig poeng når komitelederen påpeker at Norge nå er det eneste landet i det nordisk-baltiske kjerneområdet som står utenfor EU. Dermed står vi også utenfor viktige deler av sikkerhets- og beredskapsarbeidet som ligger like utenfor det militære området. Også på et område hvor NATO har definert et nytt militært domene, nemlig cyberspace, utvikles et EU-samarbeid vi altså ikke i alle deler nødvendigvis står inne for, uten at vi arbeider hardt for det. Mitt avsluttende poeng her må være at et fullt medlemskap ville trygget Norge ytterligere. [13:10:39]: Regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren markerer en betyde lig satsing for å styrke forsvaret av Norge. Det norske forsvaret har over flere tiår blitt nedskalert. Det er en utvikling vi i Senterpartiet har advart mot, særlig etter Russlands annektering av Krim i 2014. At et samlet storting står bak forsvarsløftet, vil gi en trygghet for Norges forsvarsevne, forutsigbarhet for forsvarssektoren og et tydelig politisk signal om at vi nå står samlet om hvordan vi skal bygge Forsvaret til det beste for å trygge nasjonen Norge. En årlig rapportering, slik komiteen har innstilt på, er klokt. Planen er også veldig godt nytt for Agder. Regjeringen har fått gjennomslag for å stoppe nedleggelsen av Kjevik, noe som betyr økt militær aktivitet og tilstedeværelse i landsdelen. Å gå fra full nedleggelse av Kjevik ved den forrige regjeringens langtidsplan til planen som vedtas i dag, der Forsvarets befalsskole flyttes til Kjevik med nærmere 40 årsverk og 300 befalsskoleelever, er svært, svært gledelig. Med den planlagte økningen av soldater vil dette tallet sannsynligvis øke i årene framover. HV-07 – jeg må smake litt ekstra på det ordet i dag. Vårt eget Vårt eget HV-område i Agder blir en realitet igjen. Økningen i antall heimevernssoldater blir en realitet. Nå får vi en lokal operativ styrke med kort responstid, som vil være en styrke for alle som jobber med beredskap i Agder. Heimevernet utgjør en viktig del av Norges territorielle forsvar og har en vesentlig rolle ved sikring av myndighetsutøvelse, kritisk infrastruktur og mottak av allierte styrker. Heimevernet er en svært viktig del av totalforsvarets grunnmur i fred, krise og krig, og nå vil den igjen komme til eget HV-område i Agder. i Agder. På Evjemoen i Evje og Hornnes kommune ligger et skytefelt som blir brukt mye av Forsvaret i dag. Med mer trening og flere soldater i Agder forventer jeg at lokalsamfunnet skal oppleve positive synergieffekter når denne planen nå vedtas. vedtas. Vi skal bygge på det Forsvaret vi allerede har, og gjennom regjeringens forslag til langtidsplan skal vår evne til å forebygge, avverge og håndtere krise og krig styrkes i hele landet. Dette løftet er jeg stolt av å være en del av.

[13:13:28]: Vi lever i en utrygg ver- den, og det er nødvendig å løfte Forsvaret, i tråd med denne langtidsplanen. Planen var i utgangspunktet god, og den har blitt ytterligere forbedret med det forliket samtlige partier har jobbet fram i Stortinget. Dette forliket gir den styrkingen av Forsvaret som Norge trenger. Det er likevel to utfordringer i planen som må løses. Den første er økningen i personell. Planen legger opp til en økning med om lag 4 600 ansatte, og andre saker og 13 700 reservister fram mot 2036. Dette skal gjennomføres samtidig som det er et stort og økende arbeidskraftbehov ellers i samfunnet. Navs siste tall viser at det allerede er et udekket behov for 53 000 arbeidstakere på landsbasis. Forsvaret har derfor en stor oppgave foran seg når de skal sikre seg framtidig personell. I den sammenhengen vil jeg understreke viktigheten av å etablere en felles rekruttskole for Hæren på Terningmoen raskt. Dette er avgjørende for å øke antall vernepliktige, og det vil i tillegg frigjøre plass i Rena leir, slik at kapasiteten på Lagførerskolen kan økes. Rekruttskolen på Terningmoen er derfor en nøkkel for å lykkes med personelløkningen. Den andre utfordringen er at planen må finansieres i de årlige statsbudsjettene. Vi vet at det økonomiske handlingsrommet blir mindre i årene som kommer, men det som trolig ikke blir mindre, er forventningen til satsing i ulike sektorer. Mange satsinger er godt begrunnet. Det er store behov i kommuner, innen helse, landbruk og samferdsel, for å nevne noe. Vi må løfte Forsvaret, men mer penger til forsvar vil nødvendigvis gi noe mindre til andre områder. Storting, regjering, lokalpolitikere og samfunnet ellers må ta denne prioriteringsoppgaven inn over seg og over i praktisk politikk. Grunnen til det er åpenbar. Dette handler om Norges og hvert enkelt menneskes frihet og trygghet og muligheten til å leve et fullverdig liv. Dette handler om vårt demokrati og alt vi kjempet for i 1814 og 1940. Det meste annet blekner i forhold. Derfor trenger Norge dette forsvarsløftet. Dagny

(Sp) [13:16:25]: Etter mange år med nedbygging av det norske forsvaret legger regjeringen nå fram en historisk satsing på å styrke Forsvaret over hele landet. Det skjer i langtidsplanen for Forsvaret fram mot 2036. Krigen i Ukraina og verdenssituasjonen forteller oss at dette er en helt nødvendig satsing, og jeg er veldig glad for at det er tverrpolitisk enighet om det som legges fram her i dag. NATO er Norges trygghet. Langtidsplanen og revidert nasjonalbudsjett vil gjøre at vi når NATOs målsetting om en satsing på 2 pst. Planen vil styrke alle områder av Forsvaret vårt og legge forholdene til rette for å rekruttere og beholde personell. Landet vårt har en lang og viktige kystlinje. I Rogaland har vi svært viktige installasjoner, bl.a. knyttet til oljenæringen, og det er sårbar infrastruktur. Et sterkt luftforsvar og sjøforsvar er avgjørende for å ha mulighet til å beskytte disse anleggene. Fra å være nedleggingstruet skal nå Madlaleiren, med KNM Harald Hårfagre, oppgraderes med rekruttskole og ta imot langt flere rekrut ter. Heimevernet skal styrkes flere plasser i landet og økes fra 40 000 til 45 000 soldater. Alle har sikkert sett Kampen om tungtvannet. Da tungtvannsfabrikken på Rjukan skulle sprenges, sto diskusjonen mellom elitesoldatene fra England og de lokale soldatene om den beste veien for å nå tungtvannsfabrikken. Var det gjennom juvet eller over broen? Soldatene valgte å lytte til lokalkunnskapen og gikk gjennom juvet. Det var avgjørende for at operasjonen ble vellykket, og sabotasjegruppen slapp fra oppdraget med livet i behold. Dette er bare et bilde av hvor viktig det å ha et heimevern med lokalkunnskap. Distriktene må heller ikke være for store. Rogaland og Agder blir igjen egne enheter, og det er bra. Vi må ha et sterkt heimevern over hele landet. Tusen takk til forsvarsministeren og til Senterpartiet for en historisk satsing og en god langtidsplan for Forsvaret.

(PF) [13:19:30]: Finnmark er nok kan- skje det fylket som blir hardest rammet i tilfelle krig. Da er det kanskje greit at en finnmarking, direkte valgt av folket, sier noen ord. Pasientfokus ble invitert til de første forhandlingene om langtidsplanen, men ble ikke invitert med til dagens enighet. Det synes jeg egentlig er greit. Hvem skal stille spørsmål når alle sammen er enige, og hvem skal ivareta finnmarkingene spesielt? Finnmark grenser til Russland, slik Ukraina gjør. Det er verken statsministeren, forsvarsministeren eller komiteens leder som vil få besøk av Putins soldater først. Det er det folk i Finnmark som får. Finnmarks brutale erfaring fra andre verdenskrig er lite kjent i Norge. Fra min hjembygd Kiberg øst i Varanger flyktet mange, også min familie, i båt over havet til Sovjet. Flere kom tilbake til Finnmark som partisaner for å frigjøre det landet de var så glade i. Etter krigen ble min grandonkel, Otto Larsen, sendt til gulag i Sovjet med en dom på ti grufulle år i Sibir. Osvald Harjo fra Sør-Varanger fikk 15 års straff. Etter krigen ble flere andre i familien over år hundset av norske myndigheter fordi de hadde rømt til Sovjet under krigen. Mange ble mistenkeliggjort og overvåket fra 1950-årene og langt inn i 1980-årene. Norske myndigheter som styrte Norge etter krigen, var brutale mot våre slekter. 3. august 1992 holdt kong Harald en tale i Kiberg, der han på nasjonens vegne beklaget den måten norske myndigheter hadde behandlet partisanene i Kiberg og Finnmark på etter krigen. Mange fikk aldri oppleve beklagelsen, men gikk i graven stemplet som usle nordmenn.

der. Krig og brent jords taktikk er brutalt. Når vi snakker om at avtalen i dag handler om freden, er motsatsen krig, og det er mennesker som opplever den krigen. folkevalgt fra Finnmark spør jeg: Gitt krig i nord, hva i langtidsplanen sikrer finnmarkingene og folk i Nord-Troms sin framtid, slik at vi kan slippe å oppleve det som skjedde de siste dagene av andre verdenskrig, på nytt? Jeg lurer også på: På hvilken måte ivaretar de ulike partiene i denne enigheten det sivile samfunn og soldatenes sykehustjenester i Finnmark i tilfelle krig? Er det ikke sånn at sivile sykehus og Forsvaret henger i hop? Avslutningsvis vil jeg si at de fleste partiene som er med på avtalen, har vært med på å skape det sårbare Forsvaret vi har i dag, ved å bygge ned Forsvaret. Norske politikere har gjennomført et bunnløst sløseri, og jeg lurer på: Hvem er det som skal betale den regningen? Er ikke det vanlige folk?

[13:22:43]: Det er en historisk plan som i dag med bred enighet legges fram. Det lover godt for framtiden og er et samlet løft for et tryggere Norge. Med det mørke bakteppet for hvorfor denne brede satsingen er nødvendig, er nettopp det å stå samlet i akkurat denne planen en styrke. Det vil gi en mangeårig og nødvendig forutsigbarhet både når det gjelder de konkrete og fysiske investeringene, og også muligheter for å kunne investere i ansatte og kompetanse hos ansatte. Slike investeringer krever troverdighet og forutsigbarhet i flere år framover. I debatten i dag setter jeg spesielt pris på å høre at vi må huske å ta hele samfunnet med oss inn i planleggingen av både beredskap og sikkerhet. Jeg vil spesielt trekke fram arbeidet som parallelt gjøres på områder som styrker kunnskap om sekundæreffekter av krig og krigstraumer, nemlig krise- og katastrofereaksjoner og behovene på disse områdene. Alle som er i krig, fratas mye. Barn og unge har ulike forutsetninger for å forstå og ikke minst håndtere kriser og katastrofer. De reagerer derfor forskjellig. Vi voksne trenger dermed bred kunnskap om hvordan barn og unge i ulike aldre og med ulik modenhet forstår og reagerer på kriser og katastrofer, både når det gjelder enkelttraumer og ikke minst multiple traumer over tid. Vi vet at slike uforutsigbare multiple traumer medfører både reaksjoner fra selve traumet og ikke minst utviklingsmessige konsekvenser, da barnet vil mangle de trygge, forutsigbare og rolige periodene der de kan leke og utvikle seg, noe normal utvikling og modning er avhengig av. Jeg vil her spesielt få nevne regjeringens arbeid og den nylig vedtatte planen på Stortinget – en opptrap pingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Planen inneholder over 100 tiltak og skal bidra til at vi forebygger og beskytter bedre, avdekker flere saker og ivaretar utsatte på en mer omsorgsfull måte. måte. Som ledd i vår totalberedskap er jeg derfor glad for å kunne trekke fram det helhetlige arbeidet regjeringen setter inn for kunnskap om multiple traumer – enten de skyldes vold eller krig – og ikke minst for kunnskap om hvordan barn og unge reagerer. Hva de vil trenge av tiltak og oppfølging, er dermed allerede satt på dagsordenen dagsordenen og en part av vår beredskap. [13:25:32]: For Arbeiderpartiet er det helt grunnleggende å ta ansvaret for å sikre Norges frihet og trygghet. Demokratiet vårt skal forsvares, og vi er alltid beredt til å gjøre det som trengs. Derfor har også de store løftene for Forsvaret kommet på vår vakt – under Gerhardsen, under Bratteli og nå under Jonas Gahr Støres ledelse, med statsråd Bjørn Arild Gram i Forsvarsdepartementet. Verden er mer utrygg og mer ustabil enn tidligere. Det startet i 2014. Nå tar vi som nasjon konsekvensen av det. Den langtidsplanen for Forsvaret regjeringen har lagt fram, er den mest offensive satsingen på vår sikkerhet og frihet i vår historie. Forsvaret styrkes med 600 mrd. kr, med noen viktige tillegg gjennom Stortingets behandling. behandling. Dagen i dag er historisk på flere måter. Stortinget vedtar en historisk satsing, og Stortinget gjør det i en historisk bred enighet. Dette er en demonstrasjon av at når det virkelig gjelder, evner vi å stå samlet for demokrati, frihet og selvstendighet. Jeg kan ikke ta ordet i denne saken uten å framheve styrkingen i nord. Det er helt åpenbart at Forsvaret i nord er særskilt viktig for Norge. Det tror jeg det er bred politisk enighet om. Forsvaret i nord har likevel ikke alltid blitt prioritert. Styrkingen av Brigade Nord og etablering av Finnmarksbrigaden representerer en ny kurs. Det skjer fordi Arbeiderpartiet og Senterpartiet sitter i regjering. Hæren får dedikert helikopterstøtte, og vi får mye mer kraft i de store havområdene. Det skjer av samme grunn. Andøya flystasjon får nye oppgaver og går inn i en ny tid. Dette skjer også fordi Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrer Norge. Norge. Jeg var leder i Nordland Arbeiderparti da Solberg-regjeringen foreslo å legge ned flystasjonen. Siden den gangen har Arbeiderpartiet lett etter muligheter for at Norge kan nyttiggjøre seg dette fantastiske anlegget. Det tok vi med oss til Hurdal, og i lag med Senterpartiet ble vi fort enige om en ny kurs. Resultatet er at vi som nasjon vil få en kraftfull satsing på romteknologi og droner på Andøya, i tillegg til at

sterkere. Medlemskapet i NATO er en grunnstein i vår sikkerhetspolitikk. Vi skal være glade for at de som har ønsket å ta Norge ut av NATO, aldri fikk gjennomslag, og jeg synes det er stort at vi i dag kan lande en langtidsplan for Forsvaret uten at det er tema.

dårlige vurderinger som var gjort av Høyre i regjering, man kan også se tilbake på Arbeiderparti-regjeringer og dårlige vurderinger som var gjort den gangen. Jeg vil anmode representanten Skjæran om å se på det svært ukloke vedtaket som ble gjort under Stoltenberg, av alle, nedleggelsen av Olavsvern, som vi får svi for den dag i dag, og som alle i dag er skjønt enige om var en uklok avgjørelse. Men historie får være historie. Nå har man på mange måter innsett uklokheten i den omfattende forsvarsnedleggelsen som har rådet grunnen gjennom flere tiår – som Fremskrittspartiet for øvrig har advart mot.

på at den ene hånden ikke nødvendigvis følger like godt med på hva den andre hånden gjør. Det må gjøres betydelige investeringer i infrastruktur tilknyttet Forsvarets behov, og det gjelder ikke bare samferdselssektoren, det gjelder også mange andre områder i samfunnet. samfunnet. For eksempel må også Forsvaret ivareta planlegging sterkere. En god del lovverk må gjennomgås på en helt annen måte enn man har gjort tidligere, med nye briller. Et eksempel er avviklingen av krav til tilfluktsrom. De ble fjernet på slutten av 1990-tallet, men det er et enormt behov for at vi igjen ser nærmere på det. Det er i det hele tatt en rekke oppgaver i andre samfunnssektorer der vi er nødt til å tenke forsvar på en helt annen måte enn tidligere, og der forsvarsinteressene må settes i høysetet. Me er avhengige av god lokalkunnskap og at det bur folk i heile landet. Lokalisering av ei rekkje store og strategisk viktige verksemder med kritisk energiinfrastruktur gjev Rogaland ein spesiell posisjon i den nasjonale totalberedskapen. Langtidsplanen for Forsvaret vil gje svært positive ringverknader for både fylket, kommunar og utdanningssektoren i Rogaland. Me treng heile det rogalandske samfunnet i arbeidet med å sikra innbyggjarane og ikkje minst den kritiske infrastrukturen. Det gjeld òg bedriftene våre. Sola blir viktig i NATO-samanheng og er lokasjon for alliert mottak av personell, materiell og forsyningar. Forsvarssatsinga omfattar òg forsking og utvikling,

Dette er gode nyheiter for leiren, som då truleg kan få friske midlar til bygningar, i tillegg til at det blir avsett midlar til å setja opp nye kasernebygg og nytt idrettsbygg. Fleire rekruttar vil òg bety fleire forsvarstilsette i regionen. Heimevernet i Rogaland og Agder blir delt opp i to distrikt. Opprettinga av HV-07 i Agder gjer at distriktsstaben til HV-08 får færre område å følgja opp, noko som er positivt for Heimevernet i Rogaland. i Rogaland. Heimevernet er ein svært viktig del av den lokale beredskapen. Me aukar både midlar, treningstimar, våpen og kompetanse for å betra den operative evna, men me treng mest av alt folk. For å få nok personell med lokalkunnskap er ein heilt avhengig av at det faktisk bur nok folk i området. I førstegongstenesta ser me fleire og fleire frå byane og færre frå distrikta, men me må sikra at fleire vel å busetja seg i distriktskommunar. Folk frå Haugesund er kjekke, dei, men folk frå Ryfylke og Vindafjord kjenner nok distriktet vårt den beste kombinasjonen for sikkerheit og tryggleik er god forsvars- og sikkerheitspolitikk, som me vedtar i dag, kombinert med ein distriktspolitikk som gjev sterke insentiv for å flytta til distrikta, som fleire statlege arbeidsplassar og billegare barnehage. Eit velfungerande heimevern treng lokalkunnskap og folk som kan skaffa nødvendig hjelp og utstyr i ein kritisk situasjon. Heimevernet er avhengig av å kunna ringja ein venn, få tak i matvarer utanom opningstid, få tilgang til traktor og snøscooter på kort varsel.

«Er det poli- tisk vilje, er det økonomisk rom», sa Jens Stoltenberg på sitt første besøk i Norge som generalsekretær i NATO. Han understreket at vi kunne nå NATOs 2-prosentmål innen ti år hvis vi ønsket å prioritere det i fellesskap som samfunn. Stoltenberg fikk rett, for i år – i 2024 – når vi nettopp NATOs 2-prosentmål i Norge. NATOs 2-prosentmål er veldig klokt utformet. Norge har vært et av de landene som etter andre verdenskrig, og særlig i den tidlige fasen, fikk mest støtte fra USA per innbygger. I dag er vi et langt rikere land. Det gir oss også et større ansvar for å ta del i det felles bidraget det er å styrke alliansen og vår alles sikkerhet i den vestlige verden. Med dagens vedtak skal vi styrke landmakten, Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Vi skal styrke alle deler av Forsvaret. Vi skal styrke det i

Hvert storting har noen saker som blir særskilt viktige for sin tid. På første halvdel av 1970-tallet var det stortingsmeldingen om petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn. For oss som er så heldige å være representanter i dette stortinget, er det langtidsplanen for Forsvaret som trolig kommer til å være den viktigste. Det er en viktig lærdom vi kan ta med oss fra nettopp de kloke folkevalgte og lederne som styrte landet vårt idet vi skulle utnytte olje- og gassressursene sammen. Som enkelte har vært innom her, vil styrking av Forsvaret kreve prioritering av personer i tillegg til penger, som det veldig viktig ble understreket på starten av 1970-tallet, ville oppbyggingen av petroleumsvirksomheten også kreve langt flere folk og at mange flere kvinner kom inn i arbeidslivet. I dag har vi ikke den samme muligheten, men det vil kreve at vi inkluderer og prioriterer Forsvaret tungt, sammenhengende over de neste årene. de neste årene. Derfor er det fint i dag å kunne sitere en av dem som har betydd mye både for norsk forsvarsindustri og for petroleumsvirksomheten, og dermed for vår felles mulighet til å finansiere dette forsvarsløftet. Han het Finn Lied. forskningssjef i Forsvarets forskningsinstitutt, og på slutten av livet ble han intervjuet om hvorvidt han fortsatt fulgte med på samfunnsdebatten. Da sa han at det er en strid i alle samfunn – også det norske – mellom dem som prioriterer fellesskapet, og dem som kun er mer opptatt av personlig vinning.

[13:38:37]: Det er utrolig bra at et samlet storting stiller seg bak denne langtidsplanen for Forsvaret. Det er et viktig signal i en tid der mange av våre innbyggere er bekymret for det som skjer i verden, og den trusselen vi står overfor som land og som en del av den vestlige verden. er store oppgaver som ligger foran oss. Det handler om å finne flere folk, rekruttere dem og få dem inn i Forsvaret, men det handler også om å beholde mange av dem som allerede er der. Vi har sett at en del velger å slutte, i en tid der vi trenger dem som Det må tas tak i, og det er viktig. Vi skal investere. Vi skal investere i bygg, anlegg, fregatter, ubåter, andre fartøy, luftvern og helikoptre – for å nevne noe.

Det er viktig at vi leverer i langtidsplanen for Forsvaret, men vi må også levere i Nasjonal transportplan, slik at vi har de havnene,

for en beredskapssatsing som nettopp skal legge til rette for det. Jeg håper alle partier i salen også støtter opp om det, slik at vi kan gjøre den andre delen av jobben. For oss er det viktig å styrke NATO og ha et godt forhold til våre allierte. USA er den aller viktigste, Storbritannia er viktig, og resten av landene er viktige. Vi må ha et godt forhold til dem, uansett hvem som er i styrende posisjoner i disse landene. Det å styrke relasjonene med våre allierte er viktig. Det som egentlig står på spill nå, er at vi kjemper for vår frihet, for de verdiene som har bygd dette samfunnet, de vestlige samfunnene, der vi og vår befolkning nyter godt av ytringsfrihet, frihet i hverdagen og demokrati, noe store deler av verden faktisk ikke får lov til å delta i. De kreftene vi står opp mot, ønsker å bekjempe våre verdier. Derfor må dette følges opp, også med penger i de årlige budsjettene. For å si det slik: Våre oljepenger er ikke mye verdt hvis vi ikke har frihet og trygghet. Derfor må dette være viktigere enn det aller meste. Er det noen som har råd til å bygge opp forsvaret, er det Norge, det forventer jeg at alle parti er med på. På slutten av debatten, som markerer en bred og gledelig enighet om de store tingene som skal anskaffes, vil det allikevel etter mitt syn være en unnlatelsessynd hvis vi ikke et øyeblikk også også går inn på et par poenger som er i proposisjonen. Jeg tenker på side 17, spalte én, men også flere steder, hvor regjeringen skriver følgende: «Russland har vist stor vilje og evne til å ta i bruk virkemidler andre saker Dette gjelder særlig aktivitet knyttet til påvirkning og informasjonsoperasjoner, sabotasje og etterretning i og utenfor det digitale rom.» Det bringer meg dit hen at jeg synes vi i for liten grad har lyttet til eller respondert på politimesteren i VestFinnmarks advarsler og problematisering over lengre tid når det gjelder Storskog. Når vi nå snakker om det europeiske samhold som en viktig del av vår sikkerhetspolitikk, kommer jeg også til å minne oss om at vi står utenfor EUs sanksjonspakke. Vi bevilger oss den etterretningsmessige risikosport det er å holde tre havner åpne, riktignok for det som sies å være fiskefartøyer, men som må sies å være særdeles velutstyrt både mannskap som driver med etterretning når de er i land, og hva de har av elektronikk om bord. Det er jo noe man kjenner fra tidligere. Vi har også utdelt over 100 farledsbevis til russiske skippere, som dermed ikke behøver å ta norsk los om bord i vårt territorialfarvann. Vi tillater såkalte forskningstokt, etter hva jeg er informert om, som selvfølgelig også kan brukes til å kartlegge for senere bruk og skadeevne mot Norge. innlegg problematisere at man fortsatt har noe av den naiviteten i behold som man ellers har kastet over bord, når det gjelder troen på at Norge gjennom beroligelse og fine ord på høytidsdager har en spesiell russlandskompetanse. Den frekvensen det russiske regimet nå sender på, og bare mottar beskjeder på, er maktfrekvensen, hvor alt annet av flott beroligelsessnakk heller blir sett på som usikkerhet og tegn på underkastelse. Jeg vil avslutte med å si – jeg synes det er ledd i den samme naiviteten – når det gjelder påvirkningsaktivitetene, at vi tillater distribuert signaler gjennom Sputnik og Russia Today, som ikke driver med informasjons- eller ytringsfrihetsoppgaver, men egentlig er ledd i en krigføring mot oss. Dette bør opphøre.

Jeg synes det er viktig også å ha med seg at vi må være forberedt på alt det ukjente i de tolv årene. Det er klart at internasjonale operasjoner som kommer overraskende, fortsatt vil kunne skje, som tidligere.

Jeg mener vi må se på hvordan vi kan legge opp til å utstyre, trene og organisere frivillige og mobiliserte styrker raskere dersom det skulle bli nødvendig i et kort perspektiv. Da må vi samarbeide med Norden og se på hvordan dette skal gjøres, også koordinert med Finland, Sverige og Danmark.

Havnene i nord må stenges, det må sørges for at sanksjonene forsterkes, og vi må holde trykket på støtten til Ukraina. Da kommer siste poeng, og det er at vi er nødt til å være med og ta et initiativ i Europa, sånn at Europa setter i gang en industriell mobilisering av produksjon av våpen og militært utstyr. Det er ikke i nærheten av å være det som er nødvendig for å støtte Ukraina med det de trenger, og det er i hvert fall ikke i nærheten av å være det som er nødvendig dersom usikkerheten i USA, som vi så i kongressen i vår,

I likhet med andre vil jeg si at dette er en gledens dag. Gleden er at det er et samlet storting som legger opp til en radikal styrking av det norske forsvaret i langtidsplanen. Selv om basepolitikken ikke endres, er det klart at en av tingene som gjøres, er å legge forholdene bedre til rette for mottak av styrker og hjelp fra andre land hvis Norge skulle bli angrepet. Det minner meg om da jeg tidlig på 1980-tallet fremmet forslag om å endre basepolitikken, med den samme begrunnelse. Poenget er at det faktisk blir lettere og bedre uten å endre basepolitikken, slik det nå gjøres. Så et personlig hjertesukk: Norge går nå til store innkjøp av materiell fra utlandet – fregatter, ubåter, jagerfly – og det er finansieringen av disse jeg er opptatt av. I dag er situasjonen at de i realiteten finansieres innenfor handlingsregelsystemet. Det synes jeg er uklokt. jeg er uklokt. I samsvar med handlingsregelens begrunnelse om ikke å skape inflasjon og press i norsk innenriksøkonomi

forpliktet Tyskland seg til å kjøpe ting fra Norge. Da ville det kunne bli press i norsk økonomi, men nå er det en mye mindre grad av gjenkjøpsavtaler, og i tilfelle er det enklere å se hvor mye. Hvis vi bruker 50 mrd. kr på kjøp av materiell,

være langt bedre at oljefondet gikk ned fra 18 000 mrd. kr til 17 950

Det aller letteste er å være etterpåklok. Viktig er det imidlertid at vi lærer noe av det. Representanten Tetzschner responderte godt på mitt innlegg om at Etterretningsskolen på Lutvann skal styrkes. Det er i fredstid vi kanskje slipper folk litt tettere inn på oss enn det vi strengt tatt burde ha gjort, et økt trusselbilde handler i første rekke ikke om kuler og krutt, men om etterretning. Etterretningstjenesten på Lutvann er en viktig del av Forsvaret og har i oppgave å sikre viktige nasjonale interesser gjennom å innhente, bearbeide og analysere andre lands politiske og samfunnsmessige utvikling, militære styrker og intensjoner som kan utgjøre en risiko for Norge. Derfor er denne historiske enigheten, dette historiske forliket, så utrolig viktig for oss. Det er viktig for å trygge freden, og det er viktig for kommende generasjoner at vi nå har lært bygger ned Forsvaret i fredstid. Vi kvitter oss altså ikke med badevaktene fordi ingen drukner lenger. Vi sørger for godt HMS-arbeid i alle deler av trygging av freden.

«Fremtidens forsvar skal i større grad ivareta klima- og miljøhensyn. Fremskaffelsesprosesser skal ta hensyn til påvirkning på klima- og miljø, og være i stand til å håndtere nye krav som følge av klimaendringene.» Jeg er klar over at det er den riktige læren man skal si, og jeg vet også at NATOs generalsekretær har sagt det samme, men det går an å tenke litt lenger. Jeg tror neppe at ukrainske eller russiske soldater er veldig opptatt av klima akkurat nå, så det er nesten å peke nese til dem som faktisk er i krig, at man skal se på dette. Hadde man ikke skrevet dette, så hadde man blitt kritisert for det, men det kommer mellom to passasjer som ikke henger sammen. På side 112 står det at man skal anskaffe det som er «godt nok». Hva som er godt nok, er også veldig vanskelig å beskrive, for i dag er det en konkurranse om å ha den beste teknologien for å være best. Hvis man skal kjøpe materiell som er godt nok, så taper man. Det er derfor man forsker. Jeg snakket akkurat med noen som sa at hvis man har F-5 eller F-16 og man skal kjempe mot F35, så taper man. I utgangspunktet kjemper alle om å ha den beste teknologien og den beste forsvarsindustrien for å vinne en krig. Så «godt nok» er litt krevende, selv om man sikkert kan se på det på lavere nivåer.

200–300 underleverandører som alle har bidratt. Det står ikke en hylle et eller annet sted med våpen som man kan gå og handle. Det er et samarbeid mellom mange nasjoner, og da gjelder det å utvikle sammen og samarbeide for å ha et system som består av mange undersystemer og mange komponenter. Dersom man virkelig tror på hyllevarer, burde man gjøre norsk industri til leverandør og produsent av hyllevarer. Vi har avansert teknologi, forening, har lett etter og bedt om lenge – at man promoterer norsk industri, slik at det er vi som har hyllevarene, dersom man skal bruke det begrepet, slik at andre kommer til oss for å anskaffe det, ikke at vi har et mål om å anskaffe det ute.

særlig etter anneksjonen av Krim, men som jeg forklarte i mitt hovedinnlegg, var det da opptrappingen av forsvarsbudsjettene startet. I Solberg-regjeringas periode økte vi budsjettene med over 36 pst. I den siste perioden Senterpartiet og Arbeiderpartiet satt i regjering, gikk de ned med ca. 5 pst.

Jeg er glad for at representanten Bjørnar Skjæran er opptatt av Finnmarksbrigaden, men den bygger altså på den beslutningen vi tok i vår regjering om å etablere Finnmark landforsvar. landforsvar. Jeg synes det er veldig positivt at alle partiene nå, i debatten vi har hatt, har lagt til grunn den enigheten, den forpliktelsen og det ansvaret som følger med de vedtakene vi skal fatte kl. 15 i dag. det er veldig viktig å trekke noen historiske paralleller. Representanten Sandtrøen gjorde det knyttet til hvordan petroleumsnæringen vokste fram. Jeg mener at det veiskillet vi står i sikkerhetspolitisk i dag, faktisk er nødvendig å ta på så stort alvor at partiene forplikter seg på den måten vi gjør.

Personell er bare en av mange mulige utfordringer og risikoer i denne planen. Fordyring av materiell og forsinkelser er andre mulige risikofaktorer. Men når Stortinget nå er helt enstemmig og så grundig har gått inn i disse problemstillingene – bl.a. ved at vi får en årlig tilbakerapportering, der Stortinget også, som representanten Tetzschner sier, ikke bare minner regjeringa på kontrollen, men minner oss selv på hva vi faktisk har vedtatt – mener jeg at grunnlaget er der for at for at dette kan bli en god gjennomføring. Det kommer til å kreve mye av oss alle sammen, og det kommer til å kreve at vi står ved den enigheten og forpliktelsen vi nå inngår, også på de tidspunktene hvor det er andre ting som også kommer til å kreve mye. Klarer vi det, klarer vi å gjennomføre et samlet løft for trygging av Norge.

Jeg starter med å takke medlemmene i komiteen og komitéråden for samarbeidet ved behandlingen av denne saken. I proposisjonen foreslås det å innføre en hjemmel i el-tilsynsloven for å kunne ta gebyr for behandling av saker om godkjenning og forhåndskontroll av yrkeskvalifikasjoner innenfor elektroyrkene. En forutsetning for et høyt el-sikkerhetsnivå er at de som utfører elektrofaglig arbeid, har nødvendige kvalifikasjoner og kompetanse. Derfor setter lovverket kvalifikasjonskrav for dem som skal utføre yrker innenfor elektrofagene. I dag dekkes kostnadene ved behandling av sånne saker gjennom gebyrer som pålegges virksomheter som underlegges el-tilsyn av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Den foreslåtte endringen innebærer en overføring av kostnadene ved saksbehandlingen fra DSB til dem som etterspør den aktuelle tjenesten. Gebyret er stipulert til å være på rundt 3 000 kr. Dersom det skal kreves dekning for utgifter ved offentlig myndighetsutøvelse, må det framgå av lov, og hovedregelen der er selvkostprinsippet. Høringsinstansene er stort sett positive til lovforslaget, forutsatt at gebyret ikke settes så høyt at det vil hindre nødvendig tilførsel av kvalifisert arbeidskraft. Flere høringsinstanser mener videre at lovforslaget er nødvendig og fornuftig for å kunne ivareta oppgavene og elsikkerheten på en effektiv måte. Så pekes det på at dagens godkjenningsordning legger beslag på store ressurser hos DSB og gir mindre ressurser til de øvrige el-sikkerhetsområdene. En samlet komité støtter endringene i el-tilsynsloven. Det gjelder da også Venstre, av samme begrunnelse som jeg allerede har vist til, og jeg antar at de andre partiene vil redegjøre for sine synspunkter ved behov.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

sa- ken): Proposisjonen vi har til behandling, om endringer i rettsgebyrloven, gjelder justering av multiplikator for fastsetting av størrelsen på gebyrene for saker som behandles i

Gebyrene er knyttet til rettsgebyret, som er et grunngebyr for betaling av den som går til sak, eller den som anker en rettsavgjørelse. Gebyret som betales for de enkelte rettstjenestene – som i forliksrådet og forkynning av betalingsoppfordringer etter konkursloven, som behandles i denne proposisjonen – regnes ut ved å multiplisere grunngebyret med en multiplikator fastsatt i loven, beregnet på bakgrunn av de faktiske kostnadene ved de ulike tjenestene. Begge multiplikatorene det er snakk om i denne saken, har vært uendret siden 1. januar 2022 og foreslås nå justert i tråd med Stortingets budsjettvedtak for 2024. Begrunnelsen for justeringen er at de gjeldende gebyrene er lavere enn de kostnadene som henholdsvis forliksrådene og politiet har i forbindelse med disse sakene, og at det derfor er behov for å justere satsene tilsvarende de gjennomsnittlige kostnadene staten har ved å produsere de aktuelle tjenestene, i tråd med prinsippet om selvkost. ligger det forslag fra ulike mindretall knyttet til måter å håndtere kostnadsøkningen på – som også er påpekt av flere høringsinstanser i saken. Jeg går ut fra at de enkelte partiene selv vil redegjøre for sitt syn og sine forslag. Jeg vil gå over til å redegjøre kort for Senterpartiets syn i saken. i saken. Formålet med endringene er at gebyret for behandling av en sak i forliksrådet og forkynning av betalingsoppfordringer svarer til selvkost. Saken er nærmest en matematisk konsekvens av Stortingets budsjettvedtak for 2024. Andre måter å organisere disse gebyrene på, eller rettsgebyret generelt på, vil klart ha en økonomisk konsekvens. Gebyrene ligger likevel også etter endringen betydelig lavere enn dersom man benytter det ordinære rettssystemet, og slik skal det også være. Forliksrådet behandler saker fra mange ulike parter, også parter som har betalingsevne, og andre saker enn dem som gjelder pengekrav. Økningen i gebyret er på over 40 pst. Det er noe som flere uttrykker er mye. Likevel: I kroneverdi utgjør det drøyt 500 kr for betaling i et organ som de fleste av oss ikke bruker veldig hyppig, noe som tross alt framstår som moderat.

Det går fram av proposisjonen at gebyrøkningen ikke antas å ha betydning for tilgang til rettssystemet, men dette er det selvsagt grunn til å følge med på, dersom en skulle se en eventuell negativ utvikling som følge av gebyrøkningen i denne saken. Hadia Tajik (A) [14:06:02]: Denne (A) [14:06:02]: Denne saka følgjer opp Stortingets budsjettvedtak for 2024. Forslaget handlar om å justera multiplikatorane sånn at gebyra svarar til dei gjennomsnittlege kostnadene staten har til produksjon, i tråd med prinsippet om sjølvkost.

Utgiftene ved å ta ei sak til forliksrådet vil òg framover vera låge, samanlikna med det å ta saka til dei alminnelege domstolane. Det er viktig for Arbeidarpartiet og Senterpartiet at forliksrådet òg framover skal fortsetja å vera eit lågterskeltilbod.

(H) [14:07:23]: Regjeringen foreslår i denne proposisjonen å øke rettsgebyrene for forliksklage. Høyre er enig med de høringsinstansene som er skeptiske til denne økningen. De foreslåtte endringene – som dessverre ser ut til å bli vedtatt her i dag – vil øke gebyret med hele 44 pst. I forslaget mener departementet at denne økningen må til for å dekke statens kostpris for behandling av forliksklager. Dette står i sterk kontrast til departementets tidligere forslag departementets tidligere forslag til endringer i inkassobransjen, som ble vedtatt i 2020. Her ble inkassobransjen pålagt å halvere sine skrivesalær. Kostprisen for inkassobransjen er nå på 638,50 kr per sak, mens staten skal ha en kostpris på 1 966 kr. Dette betyr at det offentlige har fire ganger så høye kostnader med forliksklage som et inkassoforetak. Begrunnelsen som ble gitt til inkassobransjen, var at departementet ville redusere skyldnernes kostnader ved inndriving av pengekrav. Nå ser det ut til at den målsettingen ikke gjelder lenger, i hvert fall ikke for staten. På to år har altså kostnaden for staten økt med 44 pst., uten at det framkommer hva denne økningen skyldes. At økningen ikke forklares, er én ting, en annen ting er om staten i stor nok grad fokuserer på å effektivisere arbeidet. arbeidet. Høyre mener at denne økningen er urimelig sett opp mot kravet om å halvere salærene i inkassobransjen. Vi tror også at denne økningen vil øke byrden for skyldneren og føre til at færre tar saker til forliksrådet. Høyre foreslår at rettsgebyrets økning er på nivå med konsumprisindeksen og håper i det lengste på støtte til dette forslaget, som herved blir tatt opp.

Forliks- rådene gir folk mulighet til å løse konflikter på et lavt nivå. På sitt beste er de en arena som gjør at begge parter kan bli like fornøyd eller like misfornøyd, der man har slingringsmonn til å finne minnelige løsninger. På sitt dårligste kan parter få et dårligere resultat fordi det mangler juridisk kompetanse eller meklingen ikke holder høyt nok nivå. Derfor er det bra at det har pågått en evaluering av forliksrådene, etter initiativ fra Stortinget. Alle skal ha lik tilgang til rettssystemet. Derfor er vi i SV prinsipielt skeptiske til denne økningen. I likhet med Finans Norge, Finansforbundet, Oslo forliksråd, Rettspolitisk forening og Jussbuss frykter vi at de foreslåtte endringene vil gjøre at mange lar være å hevde sin rett, fordi det er for økonomisk kostbart. Den økte satsen til 1 966 kr er for noen nok til å skape en barriere, mens det for andre knapt er merkbart. Grunnlaget for fritak for rettsgebyret er for snevert, og vi mener at det burde vært utvidet. Derfor fremmer vi et forslag om det. Ser man behovet for å finansiere ordningen for inneværende år, og at dagens system bygger på dette, har vi forståelse for at disse endringene må gjøres, men mener at det er behov for en grundigere vurdering av ordningen. Retten til rettferdig rettergang er en rettighet som følger av bl.a. Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6. Når gebyret blir en barriere for mennesker som er økonomisk vanskeligstilt, bidrar det til å svekke tilgangen til rettssystemet. Det er derfor problematisk at departementet ikke i tilstrekkelig grad har vurdert andre hensyn enn finansiering av tjenesten. Det bør foretas en grundig vurdering av hvilke konsekvenser en slik økning har for partene som er

dekkja over med å bruka ord som multiplikator og forliksklage, ein snakkar om føreseielegheit for staten, om sjølvkost, kostpris og alle moglege vanskelege ord, i staden for å seia det som det er, ein treng å finansiera statsbudsjettet med meir pengar, og at ein skal henta dei frå dei som løftar saker inn i forliksrådet, og så skal dei i framtida betala 44 pst. meir – som ein del av einigheita mellom Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i statsbudsjettet.

Framstegspartiet, i likskap med Høgre og Venstre, som me har eit forslag i lag med, er ein urimeleg måte å gjera det på. Me har vore med på å auka med den vanlege prisstigninga, men å auka med 44 pst. i ein så viktig teneste som dette synest me er

Det er helt grunnleggende at alle skal ha lik tilgang til rettssystemet, og slik er det dessverre ikke i dag. Det er dyrt å ta en sak til domstolene, noe som gjør at forliksrådet er enda viktigere for at folk skal ha en reell mulighet til å få prøvd sin sak. For mange er forliksrådet den eneste reelle tvisteløsningsarenaen de kan benytte seg av. I tillegg var et av målene med tvistemålsreformen at flest mulig tvister blir løst utenfor domstolene, noe som også gjør forliksrådet særlig viktig.

det å sette opp rettsgebyret så mye som er foreslått i denne saken, kan føre til at flere vegrer seg for å ta saken sin til forliksrådet, og det gjelder særlig dem som er økonomisk vanskeligstilt. I tillegg kan det føre til at rettsgebyret blir høyt i forhold til tvistesummen, og at det også gjør at folk vegrer seg for å oppsøke denne typen tvisteløsningsarenaer. Venstre mener at hovedmålet må være at alle skal ha reell og lik tilgang til tvisteløsningssystemet, og at dette må veie tyngre enn selvkostprinsippet. Derfor støtter vi forslaget om å sikre at rettsgebyrets økning heller er på nivå med konsumprisindeksen, samt forslaget om å vurdere behovet for unntak for rettsgebyr for økonomisk vanskeligstilte personer.

Gebyrer er betaling for en tjeneste som staten yter, og bør tilsvare de kostnadene staten har med å levere tjenesten. Regjeringen foreslår derfor å endre multiplikatoren knyttet til gebyret for behandling av forliksklager og forkynning av betalingsoppfordring. Jeg mener det er viktig at gebyrene gjenspeiler hva det faktisk koster å levere tjenesten. Jeg følger med på utviklingen i selvkost for alle gebyrer i justissektoren.

Jeg håper de vil bruke denne muligheten til faktisk å se på dette systemet, hvis de synes det er så opprørende at man gjør denne økningen i dag. Ellers blir det veldig store, tomme ord uten at man faktisk vil ta et oppgjør med et system som vi i SV setter spørsmålstegn ved.

for saka): Eg vil starta med å takka komiteen for godt samarbeid om denne viktige saka, og alle som har stilt på høyring og gjeve oss nyttige og gode innspel.

å skremma og bekymra oss alle. Eg er glad for at det er eit ganske samla politisk miljø i Noreg som anerkjenner alvoret og viktigheita av å setja dette på dagsordenen og setja inn tiltak for å kjempa mot denne typen kriminalitet. kriminalitet. Me ser at våre naboland tek grep. Danmark har daglege krisemøte og føreslår tiltak for å kjempa mot denne typen kriminalitet, og me veit at vårt andre naboland, Sverige, har gjort grep relativt nyleg. Det er interessant å snakka med ulike aktørar som har bidratt i denne saka, f.eks. banken Nordea, som opererer i heile Norden, som kunne melda om at dei like etter at Sverige stramma inn, såg at det var ein nedgang i svindel i Sverige og ein tilsvarande auke i Noreg berre dei siste månadene. Det viser at desse kriminelle nettverka flytter seg dit dei føler det er minst risiko for å bli tekne, og til det landet som har minst kraftfulle tiltak mot aktiviteten. Det registrerte me òg i høyringa der DNB var til stades, og me ser at dei private bankane ønskjer å gjera ein jobb for å kjempa mot denne kriminaliteten. Dei gjer ein fantastisk jobb for sine kundar med å avdekkja ei rekkje forsøk. Dei fortel òg at dei har betre kontakt med bankar i våre naboland, og at det er større openheit og samarbeid mellom politiet og bankane i andre land enn i Noreg. Det er noko eg vil oppfordra

løftast endå høgare på dagsordenen. Difor er det bra at det er ein komité som er veldig tydeleg, og at ein møter dette på ein offensiv måte tverrpolitisk. Det er ei rekkje ting som ligg i innstillinga. Styrking av politiet er viktig. Komiteen har samla seg om at ein treng meir langtidsplanlegging i politiet. Det er eit fantastisk viktig tiltak for å kunna setja politiet i stand.

varslar styrkt innsats for førebygging og kamp mot økonomisk kriminalitet. Det er tilfredsstillande å oppleve at komiteen langt på veg er samla om det vesentlege i meldinga, og at ein anerkjenner at dei tiltaka som er varsla i meldinga, vert opplevde som kraftfulle. Dette er ein kriminalitet som i stor grad rammar fellesverdiane våre. Manglande tiltak overfor denne typen lovbrot kan eksempelvis føre til svekt skattemoral og på sikt undergrave den velferdsstaten me er kjende med. Kriminalitet som korrupsjon hindrar økonomisk utvikling og inneber auka kostnader for myndigheiter og næringsliv, uriktig bruk av offentlege ressursar og risiko for uriktige avgjerder frå myndigheitene si side. Sjølv om mykje av denne kriminaliteten skjer skjult og ikkje alltid rammar individ direkte, vil eg spesielt understreke at økonomisk kriminalitet også rammar enkeltmenneske. Arbeidslivskriminalitet og nettbedrageri mot eldre er eksempel på økonomisk kriminalitet som rammar sårbare enkeltindivid. enkeltindivid. Meldinga peiker på at organiserte kriminelle er involverte i økonomisk kriminalitet i større grad enn tidlegare, og at grensene mellom den reine økonomiske kriminaliteten og annan profittmotivert kriminalitet vert mindre tydelege. Dette er ei alvorleg utvikling. Det betyr ikkje berre mindre mindre tydelege grenser, men at kriminaliteten på dette feltet framstår meir samanvoven enn før. Eg er heilt einig i det som står i meldinga, om at konsekvensane av manglande oppfølging kan vere store økonomiske tap for enkeltpersonar, bedrifter og samfunnet og tap av tillit og tryggleik. Eg vil spesielt nemne at når det gjeld arbeidslivskriminalitet, som regjeringa også prioriterer høgt, lagt fram ein handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i oktober 2022. I denne meldinga vert det vist til innleiinga i den planen. Der vert det framheva at det er nær samanheng mellom sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og andre former for økonomisk kriminalitet, som bedrageri, trygdebedrageri, konkurskriminalitet, unndraging av skattar og avgifter, rekneskapskriminalitet og verdipapirkriminalitet. Det er difor veldig bra at meldinga inneheld ei lang rekkje tiltak som både vil ha ein førebyggjande effekt og styrkje politi, påtalemyndigheit og tilsynsetatar i kampen mot økonomisk kriminalitet. Eg vil trekkje fram nokre av dei aktuelle områda. I arbeidet med meldinga er det avdekt at ei hovudutfordring i kampen mot økonomisk kriminalitet er kapasitet og kompetanse i politiet. Meldinga inneheld difor ulike tiltak for å forbetre dette. Eg er veldig fornøgd med at styrking av politiets verktøy og ressursar til etterforsking av økonomisk kriminalitet, både i Økokrim og i distrikta, er sentralt i meldinga.

Regjeringa ønskjer at politiet og påtalemyndigheita skal kunne etterforske slike saker raskare, slik at ein òg får handtert fleire saker. Då er det viktig å få moglegheit til å identifisere og sikre verdiar på eit tidleg tidspunkt, noko som vil gjere det mindre lønsamt å vere kriminell. Dette vil igjen bidra til å førebyggje ny kriminalitet, både gjennom avskrekking og ved å strupe finansieringa av nye kriminelle handlingar. Me meiner at både rapporteringspliktige etter kvitvaskingsloven og myndigheitene må få meir ut av informasjonen som vert send til Økokrim.

For det første er komiteen einig om å be regjeringa setje ned eit nytt politirolleutval. Førre gong me hadde eit slikt utval som la fram si innstilling, var i 1981. Då var eg russ, og det var fem år før eg gjekk ut av Politihøgskolen. Det er ikkje farleg å vere einig i at me treng eit nytt politirolleutval. Det vert bra. I tillegg vil me at regjeringa skal leggje til rette for fleirårige planar for politiet

Økonomisk kri- minalitet er et felt som er i vekst, dessverre, og det er også med på å undergrave hele vår velferdsmodell og det tillitssamfunnet som Norge er. regjeringen fremmer denne stortingsmeldingen og vi får denne debatten. Det har vært en god høring. De to foregående talere har redegjort godt for det som kom inn der. Jeg vil utdype et par ting litt ekstra. Det ene er det som kommer fram om samordning mellom det å rapportere mistenkelige transaksjoner opp mot den kapasiteten Økokrim Det er noe som er omtalt både i meldingen og i merknader. Jeg vil be regjeringen følge nøye med på det, at det ikke blir en informasjonsoverload som vi ikke har kapasitet til å følge opp i det som skal etterforskes. Det andre er alle diskusjonene som vi har hatt rundt eiendomsregisteret. kjøper du en moped, er du nødt til å registrere den. Kjører du rundt på en moped som ikke er registrert, er det ulovlig, mens eiendom som jo er en betydelig mer er det ikke registreringsplikt på. Derfor er det gledelig at vi er enige om at det er noe som må på plass. Samtidig var det også en stor debatt om personer og virksomheter fra land som vi ikke har et godt sikkerhetssamarbeid med, og som kjøper eiendom i strategisk viktige områder. Det er gledelig å se at komiteen er enig i i en innstramming der. I det hele virker det som at et samlet storting ønsker en innstramming på flere viktige områder. Fra Høyres side har vi vært opptatt av kontanter og kontanthåndtering. Vi ønsker å å fjerne tusenlappen, som Økokrim sier at er kriminelle penger. Vi vil også ha en bedre registrering, en forhåndsklareringsordning for utførsel av store kontantverdier.

er at vi får en god prosess rundt denne langtidsplanen, og da kan vi kanskje lære litt av debatten som nettopp er ferdig, om langtidsplanen for Forsvaret, der et samstemt storting var for en meget offensiv langtidsplan for Forsvaret. Det som blir viktig nå, er å lage gode rammer for en type langtidsplan. Det er ikke så mange hilsener på veien fra innstillingen her, men jeg mener at her må POD få et særskilt ansvar for å arbeide det fram. Det må være en god dialog med alle involverte, sånn at vi kan få på plass en langtidsplan for politiet som gir forutsigbarhet, og at man slipper å ha mismatch mellom antall utdannede og de ledige stillingene vi har, som gjør at utdannet personell går uten jobb, og alle de tingene der. Det er ikke alltid bare spørsmål om bevilgninger. Det er også et spørsmål om planlegging.

på veldig lang tid. Det var jo en del arbeid med dette i forbindelse med politireformen, og det har vært en løpende dialog om hva politiet skal være. De debattene kommer vi til å ha også i framtiden. Men et utvalg som ser på dette i en sammenheng, er vi nå enige om at vi vil ha.

[14:33:36]: Konsekvensene av økonomisk kriminalitet bæres av hele samfunnet: av enkeltpersoner, av næringsdrivende og av myndighetene.

Vi må jobbe både fra den forebyggende og preventive enden til straffeforfølgelse og iretteføring av alvorlige lovbrudd. Meldingen har grundig omtale av en rekke temaer, herunder hvitvasking og pengesporetterforskning. Selv om antallet meldinger om mistenkelige transaksjoner har økt, er antallet saker om hvitvasking etter straffeloven fortsatt lavt. Dette kan bety at det er et ubenyttet potensial i økt bruk av straffelovens bestemmelser, eller det kan bety at det er behov for å endre bestemmelsene som sådan. Her vet vi ikke nok om årsakene, og det må vi få klarhet i for å kunne sette inn rette tiltak. Meldingen innebærer flere tiltak som går ut på å få mer kunnskap for å kunne utrede gode tiltak for framtiden. Det må ikke være noen tvil om at det ikke skal lønne seg å drive med kriminalitet. Det høres ut som et veldig banalt og enkelt utgangspunkt, men det er samtidig helt grunnleggende. For mange lønner det seg nå å hente inntekter og utbytte gjennom kriminelle handlinger framfor gjennom ærlig arbeid. Dette utfordrer helt grunnleggende verdier i samfunnet vårt, og vi må finne både insentivene og konsekvensene som gjør det minst mulig attraktivt å operere utenfor lovens grenser for å få økonomisk vinning. Derfor er innføring av sivilrettslig inndragning viktig. Det å gi myndighetene mulighet til å ta beslag i eiendeler uten å gå gjennom en strafferettslig prosess, med et lavere beviskrav enn i straffesaker, vil senke terskelen for når man kan ta kriminelt utbytte fra kriminelle som jo må være målet: å ta mest mulig av det kriminelle skaffer seg på ulovlig vis. I meldingen pekes det også på at det i en rekke nyere styringsdokumenter innenfor politi og påtalemyndighet gis uttrykk for at inndragning må prioriteres og styrkes. Disse signalene er basert på at det inndras for lite i forhold til det som beregninger viser er omfanget av svart økonomi. Det pekes også på at altfor få rettskraftige inndragningskrav faktisk blir innbetalt. Med andre ord må også de inndragningsmulighetene vi har, forbedres. I den forbindelse vil jeg peke på rapporten som er utarbeidet av Politihøgskolen, som viste flere urovekkende funn, f.eks. at det ikke finnes noen statistisk forbedring for ilagte inndragningskrav fra 2014 og fram til i dag, og at under halvparten av de spurte opplever at straffesaker med inndragningspotensial blir fulgt opp. Vi har altså et viktig verktøy som blir for lite brukt. Det har vi ikke råd til framover i kampen mot økonomisk kriminalitet. I behandlingen av denne saken har en enstemmig komité i tillegg forslag som gjelder politiet, nærmere bestemt politirolleutvalg og flerårige økonomiske planer for politiet, som flere allerede har vært inne på. Jeg har lyst til å si noe om det siste. Arbeidet med mer langsiktig styring av økonomien i politiet er allerede igangsatt, både da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram for ca. en måned siden, og forut for det, da regjeringen satte ned en arbeidsgruppe i vinter med oppdrag om å utarbeide en områdegjennomgang. Det er jo ingen tvil om at den økonomiske situasjonen i politiet er – og over mange år har vært – krevende. De siste ti årene har politibudsjettet økt med flere milliarder, samtidig som politiet fortsatt rapporterer om en krevende budsjettsituasjon, og samtidig som det fortsatt framstår som svært krevende å få til styrkninger, f.eks. i førstelinjen. Det er ingen tvil om at mer langsiktig og helhetlig styring av politiets økonomi er nødvendig, og det har også regjeringen jobbet mot. Men sånn som Senterpartiet ser det, er det helt nødvendig med et grundig forarbeid for å bidra til en felles forståelse av situasjonen i politiet. En flerårig plan må ta opp i seg de langsiktige linjene, men den må også ruste oss for det som kan oppstå plutselig. Hvis noen hadde innført en langsiktig plan for politiet i 2019, da vi ikke visste om verken pandemien eller krigen i Ukraina som lå rett rundt hjørnet, ville den planen rustet politiet godt nok for 2024, bare fem år senere? år senere? Når det er sagt, tror jeg vi alle har mottatt innspill om flerårige planer for politiet og jobbet med det litt fra hver vår kant, sikkert med ulike løsninger og ikke minst med ulike syn på hvordan dette skal gjøres klokt i praksis. Der deler jeg representantens Stenslands syn på at de rammene som skal legges rundt, og den oppgaven det er å legge disse flerårige planene for politiet, er en stor oppgave hvor vi alle bør delta konstruktivt. konstruktivt. Å lykkes i arbeidet mot økonomisk kriminalitet handler ikke bare om å forhindre økonomiske tap. Det handler om å beskytte våre felles verdier. [14:38:50]: Jeg er vel- dig glad for at regjeringen har lagt fram denne stortingsmeldingen, for skal vi bekjempe økonomisk kriminalitet, må det målrettet innsats til. Økonomisk kriminalitet er et økende problem for samfunnet. Politimyndighetene i Sverige har estimert at utbytte fra bedrageri og svindel utført av svenske kriminelle nettverk var omtrent 6 mrd. kr i 2022. Utbytte fra narkotikaomsetning var estimert til 2 mrd. kr samme år. Altså står den økonomiske kriminaliteten til kriminelle nettverk for tre ganger så store summer som det narkotikahandelen gjør. Dette illustrerer hvordan kriminelle nettverk utvikler seg, og at økonomisk kriminalitet er en helt essensiell del av kriminelle nettverks virke. Hvis vi virkelig skal få knust gjengene, er det gjennom den økonomiske kriminaliteten man gjør det. TV 2 avslørte denne våren hvordan russere med bånd til Putins regime eier hytter med fri sikt ned til den militære flystasjonen på Bardufoss. Dagens Næringsliv kunne i 2022 avsløre at minst 9 686 eiendommer i Norge har eiere skjult i skatteparadiser. Dette er en uakseptabel situasjon. Det er merkelig at en må registrere om en har en liten moped, eller hvilken bil en kjører rundt i, men at en kan eie eiendom i Norge til mangfoldige millioner av kroner, ha store verdier plassert i det, uten at det trenger å registreres. Derfor er det bra at man er tydelig på at tinglysning er viktig for å få bedre oversikt, men at tinglysning i seg selv ikke vil gi helt tilstrekkelig oversikt over hvem som reelt sett eier en eiendom. Derfor mener flertallet at tinglysningsplikt bør kombineres med andre tiltak. Obligatorisk registrering av eierskap i fast eiendom vil gjerne være egnet til å oppnå målet om å styrke den nasjonale kontrollen med eiendom. I dag er det flere etater som har ansvaret for ulike registre, sånn at opplysningene er spredd hos Kartverket, Brønnøysundregistrene, skatteetaten og kommunene. Flertallet viser tydelig i merknadene at både Kartverket og skatteetaten tidligere har tatt til orde for å samle all eierinformasjon i et komplett eierregister. komiteen også på noe som har vært viktig for SV. Det er at blankoskjøter er problematiske og bør forbys, fordi sånne skjøter undertegnes av selger, mens feltet for kjøper står tomt. Dermed er eier skjult, og kjøpet blir ikke tinglyst. På den måten kan en eiendom gå fra hånd til hånd uten at det blir synlig i offentlige registre. I sin temarapport om blankoskjøter fra januar 2023 vurderer Økokrim det som sannsynlig at blankoskjøter misbrukes i hvitvasking. Økokrim mener også at det er en fare for at blankoskjøter kan misbrukes til terrorfinansiering. Det er altså en svært alvorlig situasjon, der et flertall i komiteen nå er tydelig på at disse reglene må strammes inn. Det har blitt løftet fram av flere partier på Stortinget tidligere, og i høringen var Politiets Fellesforbund, tillitsvalgte og fagorganiserte fra politiet veldig tydelige på behovet for et politirolleutvalg. Derfor var det viktig for SV å løfte det inn i denne saken. Nå er det nærmere 50 år siden sist det ble satt ned et politirolleutvalg. Vi må tilbake til tiden da Diana Ross toppet hitlistene, Elvis Presley levde og en bærbar datamaskin var en fjern drøm. Det har skjedd mye siden derfor er det bra at vi nå skal få et utvalg som ser på hvordan politirollen skal utvikle seg og tilpasses det samfunnet vi lever i. Det er bra for å styrke den demokratiske debatten også om hva politiet skal være. Derfor er jeg glad for at vi får flertall for en langtidsplan for politiet. Det betyr ikke at alle vi her på Stortinget kommer til å være enige om hvordan en sånn langtidsplan kommer til å se ut. Vi har mange ganger diskutert hvordan vi kan gjøre politiet i Norge best mulig i stand til å bekjempe kriminaliteten i samfunnet, og det er ærlige uenigheter. Men det vi er enige om, er at vi må diskutere det mer, at vi må ha større debatter rundt dette temaet, med en litt mer langsiktig horisont. Derfor er jeg glad for at en samlet komité stiller seg bak det, at vi får en større og mer åpen debatt om hvordan politiets rolle skal være, og hvordan den skal utvikle seg over tid. Det er positivt. Det er også en rekke forslag som ikke får flertall i dag – som jeg hadde håpet hadde vært mulig – som ville strammet til enda mer. Det er ikke for sent å snu. Med det tar jeg opp de forslagene Lund (R) [14:44:05]: Økonomisk kriminalitet er et stort samfunnsproblem, og bekjempelse av økonomisk kriminalitet må derfor også løses av fellesskapet gjennom en målrettet innsats. Den økonomiske kriminaliteten unndrar fellesskapet for enorme verdier, faktisk flere titalls milliarder kroner hvert eneste år som kunne blitt brukt på vår alles felles velferd. Flere har den siste tiden sett den danske dokumentaren på NRK, Den sorte svane. Der kommer det fram avsløringer om omfattende økonomisk kriminalitet og hvitvasking, og det fører nå til innskjerpelse av lover og regler i Danmark. Vi kan ikke hvile på laurbærene og tenke at det ikke kan skje her i Norge. Derfor er det viktig å sikre at politiet har nok ressurser og er organisert på en måte som gjør dem i stand til å gjøre sin del for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Det er viktig å sikre at andre kontrolletater er tilstrekkelig finansiert, at de også har ressursene de trenger til å gjøre sin del av jobben. Samspillet og samarbeidet mellom de ulike etatene som arbeider for å bekjempe økonomisk kriminalitet, må også styrkes, for når Økokrim, skatteetaten eller tolletaten er underfinansiert, taper vi alle sammen i kampen mot økonomisk kriminalitet. Jeg er veldig glad for at vi vedtar to veldig viktige Det ene er opprettelsen av et nytt politirolleutvalg med en bedre politisk forankring av hva politiets rolle er og skal være framover, hvilke oppgaver politiet skal ha, og hvilke de ikke skal ha. Det andre er å legge til rette for flerårige planer for politiet, rett og slett en langtidsplan for politiet. Disse to tingene har lenge vært etterspurt av politiet selv, deres fagforeninger og ikke minst de tillitsvalgte som har jobbet for dette. Det har gått nesten et halvt århundre siden politirolleutvalget ble nedsatt, og mye har skjedd siden den Både det norske samfunnet og verdenssamfunnet har vært gjennom store endringer som tilsier at det er på tide med et nytt politirolleutvalg som kan stake ut veien for politiets rolle i de kommende årene. Det er også nødvendig utfra behovet for en helhetlig og langsiktig utvikling av politiet at vi får en langtidsplan basert på på politidirektørens faglige råd, lignende det Stortinget har vedtatt for Forsvaret. Det er et viktig gjennomslag for politiet, og jeg er veldig glad for at et samlet storting stiller seg bak de vedtakene som vi i dag gjør.

Politiet er samfunnets førstelinje i håndheving av rettsstaten og demokratiet. Venstre vil støtte politiet i denne rollen og gi dem et klart og forankret mandat. Det er på tide å nedsette et utvalg som ser på hvilket politi vi skal ha i Norge i årene som kommer, hvilke oppgaver det er hensiktsmessig at de gjør, og også hvilke oppgaver de eventuelt skal fritas fra. også en enormt viktig del av beredskapen. Både forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen peker på behovet for en betydelig styrking av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. For å evne å prioritere den langsiktige styrkingen som er nødvendig, bør det lages flerårige planer. Det gjelder også de ordinære politioppgavene, hvor det i mange tilfeller vil være behov for å jobbe mer langsiktig. Derfor er vi veldig glad for at justiskomiteen har samlet seg bak forslagene om å nedsette et nytt politirolleutvalg og innføre en langtidsplan for politiet. Det er viktig for å sikre både en forutsigbar og en trygg håndhevelse av rettsstaten. I høringen var Politiets Fellesforbund tydelig: «Det er knapt noen tiltak i meldingen som vil medføre effekt eller forbedre situasjonen. Stort sett handler tiltakene om å utrede, vurdere, følge opp og videreføre.» Derfor er jeg veldig, veldig glad for at Venstre har fått flertall for fem av våre helt konkrete forslag for å imøtegå noen av de justis- og sikkerhetspolitiske utfordringene vi står overfor, slik at problembeskrivelsene i meldingen i større grad faktisk følges opp. Forslagene Venstre får flertall for i dag, er forslag som vil være med på å styrke kontrollen med eierskap av fast eiendom i Norge. Det er nemlig helt åpenbart et behov for å bedre kontrollen med kjøp og salg av eiendom i Norge, noe både TV 2, Dagens Næringsliv og VG har belyst i flere av sine saker de siste månedene. Økt eierskapskontroll handler både om å bekjempe den økonomiske kriminaliteten og om å trygge Norge mot at utenlandske aktører benytter eiendommer i sin etterretningsvirksomhet mot Norge. I dag får Venstre flertall for at regjeringen må komme med et forslag om å innføre obligatorisk registrering av eierskap i fast eiendom. Både Kartverket og skatteetaten har tidligere tatt til orde for å samle all eierinformasjon i et komplett På Venstres initiativ blir det endelig en realitet. Kunnskap om hvem som eier en eiendom, er også en nødvendig forutsetning for etterlevelse av sanksjonsregelverket, som nå er høyaktuelt som følge av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Obligatorisk registrering av eierskap i fast eiendom vil sette politiet i stand til å finne reelle eiere uten langvarige og kompliserte etterforskninger. Venstre sørger i dag også for at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med et forslag om å innføre forbud mot såkalte blankoskjøter, hvor det vurderes et unntak for utbyggingsprosjekter. Dette er et forslag Økokrim har tatt til orde for. Venstre får flertall for å utrede en plikt til å søke tillatelse til kjøp av visse eiendommer og om det bør være begrensninger i hvem som kan kjøpe eiendom nær viktige militære installasjoner. Venstre sørger også for en utredning av om eiendomsmeklere bør gis tilgang til offentlige databaser, som folkeregisteret, og rett til å utveksle informasjon med banker om mistenkelige forhold. Dette er enormt viktig, for, som Eiendom Norge skriver i sitt høringsinnspill: «Det nye sikkerhetssituasjonen i verden etter invasjonen av Ukraina har gjort regelverket rundt økonomisk kriminalitet i bolig- og eiendomsmarkedet i Norge mye viktigere. Eiendomshandel er utenriks- og sikkerhetspolitikk i praksis.» De forslagene Venstre er med på, er allerede tatt opp, men jeg ønsker å varsle at Venstre også går inn i mindretallsforslag nr. 1, fra Høyre.